Poštovane kolegice zastupnice i poštovane kolege zastupnici možemo li nastaviti sa radom plenarne sjednice Hrvatskog sabora? Prema jučerašnjem postignutom dogovoru krećemo s objedinjenom raspravom o - Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu Izvješće je dostavila Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu o izvješću proveli su Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za obitelj, mlade i sport. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. na sjednici. - prijedlog Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2017. godine Predlagatelj Strategije je također Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog strategiji primili ste u pretince. Kod donošenja Odluke o strategiji i raspravi o strategiji primjenjuju se odredbe za za drugo čitanje zakona, članak 155. do 157. Poslovnika Hrvatskog sabora. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika. o strategiji proveli su Odbor za zakonodavstvo i socijalnu politiku, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog Nacionalne strategije i izvješća? Da. Zamjenik ministrice poštovani Darko Ledinski. Izvolite. Dame i gospodo zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora želim vam dobro jutro i evo želim u nekoliko rečenica

da je jasno da je upravo Nacionalna strategija suzbijanja zlouporaba droga temeljni strateški dokument na području droga i da ona predstavlja okvir za djelovanje svih državnih institucija i organizacija civilnog društva upravo na suzbijanju zlouporaba droga. Budući da je Nacionalna strategija suzbijanja zlouporaba droga u RH za razdoblje 2006.-2012. bila na snazi do 31. prosinca 2011. godine Ured za suzbijanje zlouporaba droga Vlade RH naravno u suradnji sa stručnom radnom skupinom u kojoj su sudjelovali predstavnici brojnih ministarstava, županija, nevladinih organizacija te znanstvenih institucija izradio je Nacrt Nacionalne strategije suzbijanja zlouporaba droga za razdoblje 2012.-2017. godina. Sukladno praksi EU strategija se donosi za razdoblje od 6 godina, a trogodišnjim Akcijskim planovima suzbijanja zlouporaba droga koji će se donijeti nakon usvajanja Nacionalne strategije opisat će se pojedini ciljevi i načini ostvarivanja tih postavljenih ciljeva kao i konkretne zadaće pojedinih izvršitelja za odabrano proračunsko razdoblje. Važno je reći da je sukladno preporuci Europskog vijeća za izradu Nacionalne strategije za izradu Nacionalne strategije korišteno je stručno znanje Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, rezultati evaluacije dosadašnje Nacionalne strategije, smjernice UN-ovog Ureda za droge, dokumenti Svjetske zdravstvene organizacije te preporuke i smjernice iz drugih europskih i međunarodnih dokumenata. Isto tako opisujući nacionalnu strategiju važno je reći da se temelji na određenim načelima, odnosno da politika u području droga se treba temeljiti na nekoliko glavnih načela kao što su: načelo ustavnosti i zakonitosti, načelo zaštite ljudskih prava ovisnika, načelo zaštite djece, mladeži i obitelji od zlouporabe droga, načelo globalnosti pojave zlouporabe droga i globalnog sudjelovanja, načelo decentralizacije, načelo sveobuhvatnog pristupa rješavanju problematike droga i načelo uravnoteženog i multidisciplinarnog pristupa. Nacionalna strategija sadrži strateške ciljeve, prioritete i mjere kojima će se djelotvorno osigurati odgovornost za provedbu sveobuhvatne nacionalne politike borbe protiv droga. u nacionalnoj strategiji je smanjiti ponudu i potražnju droga u društvu, te putem integriranog i uravnoteženog pristupa problematici droga pružiti odgovarajuću zaštitu života i zdravlja djece, mladih, obitelji i pojedinaca, a s tim u vezi zadržati stanje raširenosti zlouporabe droga u okvirima društvenog prihvatljivog rizika kako se ne bi narušile temeljne vrijednosti društva i ugrozila sigurnost stanovništva. Misija nacionalne politike i nacionalnog sustava u području droga je putem zdravstvenog, socijalnog, odgojno-obrazovnog i represivnog sustava te organizacija civilnog društva i javnih medija

te programe zaštite djece, mladih, obitelji i cjelokupnog društva od zlouporabe droga i ovisnosti, kao i provoditi učinkovitu politiku smanjenja dostupnosti droga i organiziranog kriminaliteta droga na svim razinama. Glavni ciljevi koje sadrži nacionalna strategija su smanjenje potražnje i smanjenje ponude droga u okviru koji su glavni, očekivani rezultati mjerljivo smanjenje uporabe droga, ovisnosti i vezanih naravno zdravstvenih i socijalnih rizika nastalih uporabom droga. Posebni ciljevi ove nacionalne strategije koju predlažemo, spriječiti i smanjiti zlouporabu droga i sredstava ovisnosti posebice među djecom i mladima, smanjiti razmjere problema zlouporabe droga i ovisnosti u društvu kao i vezanih zdravstvenih i socijalnih rizika nastalih zlouporabom droga. Nadalje, smanjiti dostupnost droga na svim razinama i sve oblike kriminala vezanog za zlouporabu droga, te unaprijediti, izgraditi i umrežiti sustav za suzbijanje zlouporabe droga i borbu protiv ovisnosti na nacionalnoj i lokalnoj razini. Glavna područja nacionalne strategije mogu se opisati u sljedećih 7 točaka: smanjenje potražnje, zatim drugo smanjenje ponude droga, edukacija, nacionalni informacijski sustav koji treba podrazumijevati praćenje, istraživanje i evaluaciju, koordinacija, međunarodna suradnja te financijska sredstva za provedbu nacionalne strategije. Unutar svakog spomenutog područja definirani su naravno posebni ciljevi i prioriteti koji su u izravnoj vezi sa akcijskim planovima i planovima ostvarivanja i njihova provedba na državnoj i lokalnoj razini, te ne planu međunarodne suradnje. I na kraju ovog uvodnog obrazloženja, financijska sredstva za provedbu nacionalne strategije osigurana su na proračunskim stavkama ureda i resornih ministarstava koja su zadužena za provedbu mjera nacionalne strategije i to za 2012. u iznosu od 31 688 550 kuna, za 2013.u iznosu od 31 407 008, te za 2014., 2015.,2016. i 2017.u iznosu od 31 927 500 kuna. Evo toliko u uvodnom objašnjenju. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zamjeniče ministrice. Poštovane kolegice i poštovani kolege zastupnici jučer smo se usuglasili da imamo objedinjenu raspravu, ali iz korektnosti prema vama zastupnicima i klubovima u Hrvatskom saboru nismo se dogovorili da li će produžetak rasprave biti potreban sa 15 na 20 minuta? Moje mišljenje je da imamo racionalan odnos prema vremenu, pa da zadržimo raspravu i klubova u okviru 15 minuta. Ako ima nekih primjedbi ili drugačijih sugestija, prihvaćam.

kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 11. sjednici 11. listopada prijedlog Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe druga u RH za razdoblje od 2012. do 2017., kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja u raspravi, naglašena je važnost pravodobnog prepoznavanja problema i poduzimanja mjera kako bi se zaštitila djeca, mladi i njihove obitelji s ciljem osnaživanja zdravstvenog odgoja i preventivnih programa u odgojno-obrazovnom sustavu. Nakon provedene rasprave Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje nacionalne strategije suzbijanja zlouporaba druga u RH za razdoblje od 2012. do 2017. uz sljedeća tri amandmana. Dakle sva tri amandmana odnose se na implementaciju zdravstvenog odgoja u strategiju i radi se o tome da se dogodio jedan vremenski odmak od donošenja strategije do u međuvremenu kurikulum zdravstvenog odgoja ušao u osnovne škole kao obvezatni stoga i predlažemo ove amandmane. Amandman 1., u Poglavlju 1.2 – Razvoj sustava za suzbijanje zlouporaba droga u RH, odgojno-obrazovni sustav je preuzeo najveći dio odgovornosti za organizaciju i provedbu Programa prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama i visokim učilištima provodeći Program obaveznog zdravstvenog odgoja modul prevencija ovisnosti u osnovnim, srednjim itd. školama. Amandman 2., u Poglavlju 4.1.1. – Prevencija ovisnosti djece i mladih, odlomak 2. mijenja se i glasi, e sad opet da ne čitam sve samo ću pročitati dio koji se mijenja, "s obzirom da je najveći broj djece i mladih obuhvaćen odgojno-obrazovnim sustavom potrebno je sustavno educirati učitelje i učiteljice i nastavnike i nastavnice za što kvalitetniju implementaciju kurikuluma zdravstvenog odgoja modul prevencija ovisnosti u osnove i srednje škole te ostale preventivne programe, projekte i aktivnosti uključiti u godišnji plan i program škola i drugih odgojno-obrazovnih sustava." I amandman 3. koji govori o edukaciji pod brojem 4.3. dodaje se točka u sredinu pa je ona druga, "organizirati permanentnu edukaciju svih nositelja provođenja zdravstvenog odgoja modul prevencija ovisnosti u odgojno-obrazovnom sustavu." Budući da je Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta RH donijelo Odluku o uvođenju, praćenju i vrednovanju kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama predloženim amandmanima nadopunjuje se strategija i osnažuje uloga zdravstvenog odgoja kako bi njegova implementacija u sustavu odgoja i obrazovanja RH bila što kvalitetnija. Hvala lijepa. Hvala lijepa. zamjenike ministrice socijalne politike i mladih i zamjenika ministra zdravlja koji će pratiti našu raspravu. Otvaram raspravu. Idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi klub su Hrvatski laburisti u Hrvatskom saboru i poštovana Nansi Tireli. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, predstavnici predlagatelja. Pa evo s obzirom da smo objedinili raspravu, a nismo čuli Izvješće o 2011. godini a mi kao saborski zastupnici imamo objedinjenu raspravu nadam se da ćemo uspjeti se koordinirati. U planu strategije stoji i ono što je podcrtano jeste to da se jedinice lokalne i regionalne samouprave više moraju uključiti u prevenciju ovisnosti, ali smatram da iščitavajući izvješće od 2011. godine možda smo na tragu da sve to i takvi planovi mogu rezultirati na žalost nekakvim lošim očekivanjima. Naime, iščitavajući ta izvješća vidimo da županije svake godine sve manje i manje izdvajaju za provedbu akcijskih planova, a isto tako sve manje i manje za prevenciju ovisnosti o drogama izdvaja i državni proračun koji je 2011. godine bio tanji za 24,1% u odnosu na 2010. godinu. Primjer za to dati ću na Istarskoj županiji koja je nažalost vodeća po broju ovisnika na 100 tisuća stanovnika sa 542,2 ovisnika koja u kontinuitetu od 2009. godine otkada se prate ti pokazatelji iz godine u godinu izdvaja manje. Sa ovom strategijom ponovno smo napravili da decentraliziramo odgovornost na županije i jedinice lokalne samouprave, međutim nismo se sjetili da bismo isto tako trebali decentralizirati određena sredstva koja bi tim županijama i lokalnim samoupravama u provedbi strategije i akcijskih planova kao takve bile dobre. Što se tiče strategije i što se tiče nekakvog našeg plana što i kako bismo trebali sve je lijepo napisano, međutim suočavamo se sa jako velikim brojem problema. Svake godine u općinskim, gradskim i županijskim vijećima slušamo Izvješće Ministarstva unutarnjih poslova o tome koliko je povećanje broja ovisnika u određenoj jedinici lokalne samouprave ili regionalne samouprave, međutim sve na kraju stane na tome i općine i gradovi jednostavno u nedostatku svojih sredstava i novaca ne poduzimaju ništa da bi se ovisnost kao takva smanjila. Problem dostupnosti droga još je uvijek zabrinjavajući. Velik broj naših narkodilera hvata Policija drugih stranih zemalja i nalaze se nažalost u njihovim zatvorima, a ovakvom strategijom rješavamo posljedice ne rješavamo uzrok. Imamo u izvještaju puno predmeta koji se vode po krivičnom ili prekršajnom zakonu vezano za konzumiranje opojnih droga. Međutim, smatram da smo još uvijek na nezavidnom nivou što se tiče toga da hvatamo krupne ribe. Čuli smo iz izvješća kolegice Dunje da odgojno-obrazovni sustav preuzeo je veliku ulogu u prevenciji i edukaciji prosvjetnih djelatnika i edukaciji djece i mladih u osnovnim i srednjim školama i to je svakako dobro jer upravo tom prevencijom možemo mladima pokazati i dati do znanja što što i kako treba živjeti da bi se izbjegao pakao druge. Međutim, nismo čuli da se u toj odgojno-obrazovnom sustavu uopće razmišlja o tome da bi se trebalo educirati i veliki broj roditelja. mislim da su odgojno-obrazovne ustanove upravo te gdje bi nastavnici i stručno osoblje osnovnih i srednjih škola moglo uključiti veliki broj roditelja, isto tako u to da se upoznaju sa drogama, što droga znači i kako uopće droga izgleda. Na žalost veliki broj roditelja uopće ne zna na što liči droga. Na rizično ponašanje djece utječu smanjen roditeljski nadzor, nepostojanje roditeljskih pravila ponašanja, specifična tolerantnost roditelja prema pojedinim sredstvima ovisnosti te financijska situacija i obrazovanje roditelj. Dakle, izuzetno je važan utjecaj prijatelja koji uzimaju drogu te neprepoznavanje rizika koje nose i pušenje, i pijenje alkohola i uzimanje, pogotovo lakih droga. Psihosocijalni čimbenici koji su karakteristični za djecu koja su konzumenti alkohola i psihoaktivnih sredstava se odnose na nisko samopoštovanje, znakove depresije kod ženskih konzumenata na antisocijalno i delikventno ponašanje. Upravo zbog toga tražim da se malo više vodi računa i o odgoju, odnosno ne mogu reći odgoju, ali mogu reći edukaciji roditelja u osnovnim i srednjim školama. Jedno od važnih karika u sustavu djelovanja protiv ovisnosti su svakako i centri za socijalnu skrb. Centri kao takvi trebali bi imati zadatak djelovati preventivno, ali i kurativno, odnosno pomoći mladim konzumentima. Osim toga stručnjaci centara imaju intervenirati na temelju dojave policije i državnog odvjetništva, te provoditi mjere koje je izrekao sud, u okviru kojih je jedno od važnih smjernica promjena stava ovisnika prema psihoaktivnim tvarima. Zadatak bi im trebao biti pomoći u stvaranju novog, kvalitetnijeg stila života. Međutim, iščitavajući izvješća od 7665 ovisnika koji su 2011. godine prvi put krenuli na liječenje od ovisnosti, samo 3,6% odnosno njih 276 završilo njih 276 završilo je na liječenju zahvaljujući intervenciji centra za socijalni rad. S druge strane, obitelj je na liječenje poslala tek 8,3% ovisnika, odnosno njih 639. Još uvijek najveći broj ovisnika odlučuje se na liječenje samoinicijativno, dakle kada je evidentno da dalje više ne funkcioniraju i da dalje više ne mogu, što je samo još jedan pokazatelj da institucije bez obzira koliko ih u nacionalnim strategijama i akcijskim planovima uključivali u rješavanje problema, detektiranje problema u čim ranijoj fazi još uvijek su te intervencije na nezavidnim granama. Čuli smo da se je strategija napravila po uzoru na, evo visoko Europske standarde, međutim htjela bih upozorit ovom prilikom i na novu legalnu drogu magic dragon koju u Hrvatskoj konzumira sve više i više mladih i mislim da bi mo u provedbi strategije, a i akcijskih planova, pogotovo sa Ministarstvom unutarnjih poslova i određenim zakonskim regulativama koje donosimo u ovom visokom Saboru od prekršajnog do kaznenih zakona, trebali posvetiti veliku pažnju i ovakvim pojavama u našem društvu. Naime, neku, tu novu drogu reklamiraju i neki zagrebački noćni klubovi i kafići koji gostima otvoreno nude uživanje u toj legalnoj drogi, da tako je nazovemo, u obiteljskoj atmosferi kluba. Inače, legalno se može nabaviti za 99 kuna. Riječ je o mješavini suhog egzotičnog bilja komercijalnog naziva magic dragon koju u kombinaciji s duhanom kao drogu Paketići suhog bilja s deklaracijom osvježivača prostor posve se legalno prodaju po cijeni od 99 kuna, a mogu se nažalost naručiti i putem interneta. Tako se ta legalna droga na području Zagreba može naručiti i s dostavom. Reklamiraju ga, dakle ti noćni klubovi i kafići kojima gostima otvoreno nude uživanje Razne mješavine biljaka koje se prodaju kao sredstvo za aromatizaciju prostora mladi puše jer imaju učinak isti kao i kanabis. To su tzv. spaj sredstva, problem je što njihova konzumacija otvara put prema ovisnosti. Neke zemlje EU zabranile su takve proizvode, naime s pojavom novih psihoaktivnih tvari upoznat je i Ured za suzbijanje zlouporabe droge Vlade Republike Hrvatske koji je samo dao naputak da se javnost upozori na njene štetne učinke. Policija je, dakle nemoćna jer se proizvod kao takav koji se prodaje ne sadrži tvari koje se nalaze na popisu opojnih droga, pa nema ni osnove za daljnje postupanje. Inače, Njemačka, Austrija, Luxemburg i Francuska tzv. spajs proizvode već su stavili pod zakonsku kontrolu zbog potencijalnih zdravstvenih rizika, a to razmatraju i druge članice EU. Pa evo samo u ovom izlaganju predstavnicima Ministarstva zdravstva, da vode računa i o tome i da se onda uz sve one silne spiskove koje imamo o štetnim tvarima koje ne smijemo koristiti možda i ovakve tvari nađu na tim spiskovima da bi policija, odnosno ministarstvo moglo preventivno, odnosno prekršajno djelovat. Nekoliko puta smo ovdje, kad je bio predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova govorili o tome koliko bi policajac u zajednici, što se tiče droga ovisnosti, konzumiranja pogotovo lakih droga bilo poželjno da se sve te naše crne statistike još više smanje i da i to bude jedan od načina preventivnog djelovanja. Na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova i dalje postoji Projekt policajca u zajednici, međutim tih policajaca nema što je samo još jedan dokaz da nema dovoljno novaca u državnom proračunu da bismo sve nacionalne strategije i sve akcijske planove koje kao takve donosimo uspjeli kvalitetno i financijski pokriti. I bez obzira koliko se i država i županije i općine i gradovi suočavali sa problemom od ovisnosti pa nadalje moramo biti svjesni toga da moramo sve više i više uključivati i nevladine organizacije u prevenciju ovisnosti, da te vladine organizacije koje kao takve podnose programe za koje dobivaju novac moramo pratiti od početka do kraja određenog programa, da se sredstva nevladinim organizacijama ne smiju davati jednokratno samo za jednu godinu, a druge godine onda kažemo da novaca više nema jer ukoliko se radi na određenoj prevenciji pogotovo sa ovisnicima, liječenje ovisnika ne traje jedan semestar, ne traje jednu godinu, liječenje ovisnika traje puno, puno duže. Traje puno duže i liječenje obitelji jer ovisnost je obiteljska bolest, nije bolest pojedinca. I onda bismo o svim tim stvarima itekako dobro trebali razmišljati jer nevladine udruge upravo zbog ovakvih situacija dolaze u probleme gdje se u jednoj godini sa određenim programom i potegnutim iznosom određenih sredstava određeni broj korisnika stavi na liječenje što institucionalno, što kućno liječenje, međutim sljedeće godine u nedostatku sredstava taj je ovisnik opet prepušten sam sebi, obitelj je prepuštena samoj sebi i nažalost institucije koje bi trebale voditi računa o tim ljudima u tom trenutku ne pokazuju baš puno zainteresiranosti jer je taj ovisnik, odnosno ta obitelj krenula sa liječenjem u nekoj drugoj instituciji. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Sljedeći klub je klub IDS-a i poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo zamjenici ministra, uvažena gospodo zastupnici '96. godine pročitao sam negdje znači prikazana je prva strategija. Znači, od prvog dana od kada je prikazana ova strategija do danas govorim za ovom saborskom govornicom, međutim gdje smo danas? Problem 2012. zasigurno je daleko veći no što je bio '96., što jasno niti ne čudi. I čovjek si stvarno postavlja pitanje što učiniti kada je posrijedi ovo zlo i kako to zlo naprosto iskorijeniti. Sve naše dosadašnje strategije bile su izvrsne, ali što ti to vrijedi kad iz godine u godinu taj problem u Hrvatskoj je ili u svakoj županiji ili svakom gradu sve izraženiji i izraženiji. I sad pustimo fraze, ali činjenica jeste da svake godine mladi ljudi umiru, činjenica jeste da svake godine razaraju se naše obitelji i činjenica je isto tako da do jednoga trenutka ti mladi ljudi naprosto bježe od pomoći. Upravo danas u jednim novinama, "Jutarnjem listu" da, nema veze, evo majka Snježana: "Moja kći drogu je dobila na satu i dala je razrednici. Sada joj prijete da će je zaklati i zapaliti. Mojoj su kćeri prijetili smrću, otišla sam razrednici jer do ravnateljice se nije moglo. Hladno mi je rekla: "Znam prijetili su joj i prošli tjedan. Idite na Policiju.", itd., itd. Što je bit ove strategije na neki način je rečeno u samome uvodu ovoga predgovora pa se kaže za ostvarenje te vizije nacionalna politika u području droga treba putem zdravstvenog, socijalnog, odgojno-obrazovnog, represivnog sustava te organizacija civilnog društva i javnih medija provoditi različite programe, pristupe itd., Mi znamo da broj ovisnika u Hrvatskoj raste iz godine u godinu. Ono što mene duboko žalosti o čemu je govorila i gospođa Tireli da je Istra pri vrhu te te pošasti, ako ne na samome vrhu. I znate li isto tako što je žalosno? Da županije umjesto da povećavaju ta sredstva za prevenciju zbog financijske besperspektivnosti ta sredstva iz godine u godinu smanjuju. Kada govorim o županijama mislim na gradove, mislim na gradove i na općine. Ja uvijek tvrdim da je bolje sagraditi jedan rotor manje u jednoj županiji, a za tih nekoliko milijuna kuna povećati prevenciju u borbi protiv toga zla. Ja znam da se na taj način ne dobivaju izbori, možda se izbori dobivaju rotorima a ne borbom protiv droge, ali znam da će se uskoro na taj način dobivati izbori jer ovisnost je jednako bolest i to valja riješiti. To ne mora uvijek biti sramota, to se može pod navodnicima "gotovo svakome" dogoditi, normalno djeci, ne mislim da se to može nama dogoditi, to se ne dešava samo drugima to se može dogoditi našim obiteljima itd., itd. Ono što je tragično, o čemu smo i jučer razgovarali, da su pojedinci kupovali kupovali iz tog krim-miljea informacije od onih pravosudnih policajaca koji su zaposleni bili pri USKOK-u i sprječavali na gotovo svako krim postupanje pogotovo kada je riječ o drogi. Slično se gospodo dešavalo i na tim lokalnim razinama. Na strani 79. ove Nacionalne strategije tu su date ove tablice pa se ovdje između ostalog govori da, ja to namjerno apostrofiram Istru, da osobe liječene zbog zloupotrebe psihotropnih droga i stope na 100 tisuća stanovnika u dobi od 15 do 64 godine pa se kaže Istarska županija 804 ovisnika, 804 ovisnika, stopa na 100 tisuća stanovnika 483 što je ne pri vrhu nego na vrhu u RH. S druge strane mene uvjeravaju da je možda prevencija u Istri nešto razvijenija nego drugdje kad govorimo o tom liječenju. Da li je tome tako ne znam, ali još jedanput ću reći da ste protiv te pošasti valja boriti na sve moguće načine, a ne kao što recimo prevladava kod nekih možda mišljenje i u Parlamentu da bi trebalo legalizirati marihuanu. Ovdje se na strani 41. kaže: "Učestalost neslaganja s time da bi ljudima trebalo biti dozvoljeno uzimanje kanabisa, raste s porastom dobi, pri čemu su muškarci skloniji od žena imati pozitivan stav o tome, da bi znači to trebalo realizirati, 22,5% muškaraca, naspram 14,1% žena. još se kaže da samo 2,3% ispitanika navodi kao se slaže s time da bi ljudima trebalo biti dopušteno i uzimanje heroina." Dosta, ovaj hrabra kvalifikacija ili konstatacija, ali vjerojatno nije daleko od istine. Moj osobni stav jasno, ne legalizaciji marihuane, dapače neka policija manje prisluškuje one koje ne treba, neka manje zaustavlja za 10 ili 15 km brže vožnje i neka se više posveti rješavanju tih tih slučajeva. Ne drogi i točka. Tu i tamo se čuje da djeca od 16 godina trebaju glasati, recimo na lokalnim izborima, polako sa time, "neka djeca budu djeca" do 18 godine, doći će to jako brzo, tada neka glasaju, neka budu birani, nemojmo se pokušavati svidjeti sa rješenjima koje nitko ne poznaje ili gotovo nitko jer će nam se to kasnije obiti u glavu, u glavu, ne nama nego državi, točnije u glavu onih o kojima bi mi trebali brinuti. U Hrvatskoj vidimo da je 39 tisuća kaznenih djela zlouporaba droga, što je svega 10% prijavljenih, kaže se kaznenih djela. Svi znamo da je tih 39 tisuća kaznenih dijela zapravo neki vrh sante leda. Na strani 8. ove strategije suzbijanja zlouporabe droga, između ostalog se kaže: "Da u Hrvatskoj također razvijena prevencija zlouporabe sredstava ovisnosti na radnom mjestu i postupak testiranja zaposlenika na droge i alkohol." što je regulirano općim propisima o radu itd. itd. Mislim da bi obvezatno to trebalo protegnuti i na školsku djecu, na fakultete. Možda bi tada lakše spoznali ili tako bi možda lakše spoznali problem sa kojim se nosi RH. Naročiti primjer borbe protiv droge trebali bi davati javne osobe, nije bitno da li su u sportu, da li su u politici, da li su glumci, da li su pjevači ovakvi ili onakvi nije bitno, jednom riječju tu bi trebalo davati neki primjer. Bojim se isto tako da što je kriza izražajnija, problem droge je naprosto veći. Imam takav neki dojam, ne moram biti u pravu. Što manje novaca, više droge, što društvo uređenije bogatije, jasno to ne znači da je manje droge na ulici, ali kod nas je svakim danom te droge sve više. I tome se naprosto ne vidi kraj. Pitanje je samo čije će se dijete u nekoj sredini na to navući, pitanje je samo čija će se obitelj zbog toga razoriti i pitanje je samo kakve će to štete po društvo prouzročiti i koliko će to zajednicu koštati. Ono što samo Kaznenim zakonom 2004. isto tako dobro riješili, da ovisnicima o drogama ali i alkoholu može se odrediti odvikavanje u tim terapeutskim zajednicama, odnosno zdravstvenim ustanovama. Jasno da sam protiv, još jedanput ću reći, legalizacije bilo kojih oblika droga, lakih, teških, ali svi se slažemo isto tako da ne treba kriminalizirati klince za jedan joint. Tu treba biti oprezan, tu ne treba djecu prikazivati kriminalcima, tu na neki način treba pomoći u radu sa roditeljima i tome slično. No, činjenica je da je taj problem droge među nama, ja nisam znao da se u zagrebačkim kafićima gotovo legalno do nečega može doći, ne znam, 90 i toliko kuna nije ni tako malo za one koji zarađuju 3 ili 4 tisuće kuna, ali znam da oko igrališta, da oko škola od Pule pa nadalje nažalost ima sve više i više igala. Mi imama na strani 11., 12. ove strategije rečeno koja su to načela na kojim se počiva ta borba, pa se navodi: načelo ustavnosti, zakonitosti, zaštite ljudskih prava, načelo zaštite djece a da glavni ciljevi nacionalne strategije su spriječiti, smanjiti zlouporabu droga, smanjiti razmjere problema zlouporabe droga, smanjiti dostupnost droga na svim razinama i sve oblike kriminala vezanog uz zlouporabu droga, unaprijediti, izgraditi, umrežiti sustav za suzbijanje zlouporaba droga i borbu protiv ovisnosti na nacionalnoj i lokalnoj razini. Još jedanput ću reći da se zalažem za testiranja, da lokalna tijela maksimalno se posvete toj pošasti, da se raspravlja o tome na vijećima. Jer kao što bi rekao narod i riba se čisti od repa prema glavi, smrdi od glave prema repu, tako nekako, problem ili s problemom ovisnosti treba se suočiti što lokalnije, jednom riječju što niže. Kada se time počne baviti država, Sabor, Vlada, zastupnici, pa to je gotovo kasno, dobro ajde država je tu ona je lokalno prisutna, kako preko policije, u domeni države je policija, preko carine, carina se time bavi, preko školstva, dobro školstvo je u nadležnosti lokalne samouprave države, sudstvo je u domeni države. Znači bez države se ne može ni lokalno postupiti, ali lokalna samouprava također ima jedno neizostavno mjesto u borbi protiv droge. Što su ciljevi strategije, to sam spomenuo, ovih 4, 5, jasno naglasak je i uvijek na mlade, na mlade, na mlade, ali još nešto kako resocijalizirati ovisnike, kako iste reintegrirati u radnu zajednicu, kako ih uključiti u svijet rada? A posla nema niti za one koji su u trajnom radnom odnosu, koji su zaposleni. Na strani 24. date su neke mjere glede toga, ali ako to ne uspijemo, ako ne uspijemo te mlade ljude reintegrirati u svijet rada sve te strategije biti će samo mrtvo slovo na papiru. Mi ćemo govoriti, Policija će pod navodnicima "udarati", nažalost po onim klincima sa jednim džointom ili ne znam čime, sudovi će te ljude kažnjavati, velike batice bi rekli Istrijani njih se neće doticati, poslodavci će ljude isključivati sa posla, a ne iste primati i stoga trebalo bi osmisliti posebne stimulativne porezne ne znam kakve mjere za one koji će biti s ulice primljeni u svijet rada. primati kako primiti u svijet ljude koji su prošli pakao droge. Ja znam da će netko reći ili nečija djeca pa mi smo uzorni, mi sad pod navodnicima "možemo čekati" ove druge ćete zapošljavati. Iako mislim da tako na te stvari jednostavno ne bi smjeli gledati. Ja znam da će u svim tim situacijama odluku donositi ne političari, ne Sabor, donosit će poslodavci, a da bi isti na posao mogli primiti te mlade ljude e oni na neki način moraju biti stimulirani, moraju biti pod navodnicima na neki način da prime te ljude u svijet rada da ih na taj način maknu s ulice. Ako bi se možda na taj način razmišljalo možda bi taj problem ovisnosti bio nešto manji, iako se bojim da iz godine u godinu ta pošast u Hrvatskoj će odnositi sve više i više mladih ljudi umjesto da će naprosto mlade ljude vraćati na posao ili nekim drugim aktivnostima. Za kraj, što reći? Apsolutno podržavam strategiju, ali bojim se da će dogodine biti problem ovisnosti i veći, ne manji, i zato se valja istinski posvetiti tom problemu, ali isto tako moramo biti pošteni i priznati nijedna dosadašnja Nacionalna strategija nije bila loša, gotovo sve su bile izvrsne, ali što ćeš kao u onome operacija uspjela, pacijent završio kako završio. To je problem s kojim ćemo se mi još dugo, dugo suočavati. I dobro je da se o Izvješću provedbe Nacionalne strategije i Akcijskim planovima suzbijanja zlouporaba droga u RH raspravlja barem barem jednom godišnje jer na taj način može se poslati poruka javnosti na tome se samo neće stati. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje prijavljene su 2 replike. Prvi je poštovani zastupnik Dujomir Marasović. Izvolite. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Štovani gospodine predsjedniče, kolega Kajin vi ste rekli ne kriminalizirati klince, ne drogi itd. Ali ovo ne kriminalizirati klince to me je na neki način povuklo da vam repliciram. O čemu se ovdje radi? Vi ste zarobljenik vaše koalicije i zarobljenik ste na neki način pripadnosti toj nekako ajmo nazovi u Hrvatskoj lijevoj opciji iako se ne zna što to više znači. Zašto? Kažem zbog toga, ja sam za to da se ne kriminalizira klince ali ako je ova gospođa koju ste vi naveli iz "Jutarnjeg lista" navela da je njezino dijete u školi došlo do droge Policija treba ući u razred, treba ostvariti kontakt sa tim klincem i otuda i na taj način početi borbu protiv droge. Ako mi tu ne počnemo borbu protiv droge nema borbe ni na vrhu ni protiv ovih glavnih kriminalaca. A kako će početi kad pokojni Račan kaže ja sam pušio džoint, drogu. To nije ništa. Očito ste blagonakloni prema ovom pitanju. Droga nije, ajmo dekriminalizirati blage oblike droge. Nećemo kažnjavati one za osobnu upotrebu. Pa o čemu vi govorite? Kako ćemo se mi boriti protiv droge? A s druge strane kažete ne vjerujem u Boga, vaš predsjednik kaže ja sam ateista itd. Znači, stvaramo jednu opću situaciju gdje je praktički droga dopuštena. Čak ovu djecu, gospodo predlažete sad zakon, provlači se da će morati plaćati kazne ako se dvoje mladih ljudi pomazi u automobilu na splitskom Žnjanu i na to će Linić uvesti poreze samo će droga biti dopuštena. o kakvoj vi borbi protiv droge govorite? Ronite neke krokodilske suze buneći se da Vlada nije dala milijun više ili milijun manje za neke programe

ničiji zarobljenik. Istina Bog pripadnik lijeve koalicije koju istinski podržavam. Ako želite da vam iskreno kažem nikada džoint nisam vidio kamoli pušio, kamoli da bih ja na bilo koji način, bilo kojom riječju bio za legalizaciju bilo lakih bilo teških oblika droge. Ali vaš istup i ovo što ste pomiješali na kraju uključili i samog Boga kao da odaje čovjeka koji je na teškim drogama. **Leko, Josip (SDP)** Sljedeća replika i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala gospodine predsjedniče. Evo ja kao i Kajin nisam nikad probao ni vidio droge ni lake ni teške, no moram reći gospodine Kajin da se slažem s vama da je zapravo i ovo izvješće koje je dobro posloženo i ono što se u njemu navodi, a to su podaci o broju liječenih itd., zapravo je to santa leda i da je ono što Kajin navodi da je to ta pošast u napredovanju i brojčanom i svakom drugom bez obzira što ovdje piše da je ukupan broj liječenih ovisnika manji u 2011. negoli u 2010., ali kada pogledate drugi podatak, a Kajin je spominjao terapijske zajednice onda kaže lijepo: "U 2011.godini, dakle broj novo tretiranih u tim terapijskim zajednicama je povećan za 40%." Što to znači? Dakle, da je broj onih koji su poodmakli u tom miljeu, u narkomaniji, u strahovitom porastu i onda se pitamo jesmo li uspjeli u preventivnim i svim ostalim oblicima borbe protiv ovoga, ove pošasti, ovoga zla, ako se poveća broj onih koji terapijske zajednice tretiraju čak za 40%. Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. uspjeli ne znam, možda ni jedna vlast neće, ali svaka vlast se protiv te pošasti naprosto mora boriti. Ali slažem se s vama gospodine Grubišiću da je to vrh sante leda, da stvarni problem leži ispod površine vode i da tamo je zapravo taj problem, 7, 8 ili ne znam koliko puta izražajniji, koliko i taj led naprosto je zaronjen u dubinu oceana ili neke vode. Bojim se da nećemo u cijelosti uspjeti, ali ako i ovaj Parlament svojim primjerom naprosto pokaže volju da se protiv toga treba boriti, ako se napravi reda i u nekim institucijama koje ovaj Parlament može nadzirati, mislim mnogim roditeljima naprosto laknuti. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici predlagatelja. Evo, danas raspravljamo o jednom problemu koji je ustvari suvremeni problem, problem globalnoga U razvijenim zemljama on je postojao puno prije nego kod nas, a na našim prostorima uzeo je maha u zadnjih dvadesetak Zašto kažem baš dvadesetak godina? Naime, naša je zemlja prije dvadesetak godina upravo doživjela jednu veliku društvo političku promjenu u kojoj je došlo i do porasta standarda, ali i do promjena način razmišljanja. Potrošački mentalitete je postao naša svakodnevica, trka za profitom, stavljanje previsokih ciljeva, a droga je trebala biti sredstvo koje bi pomoglo u lakšem svladavanju tih teških No, konzumacija droge je također prestala biti samo za te bogate koji su si mogli priuštiti, jer u trku za zaradom uključuju se i oni siromašni ili siromašniji koji tako postaju dileri i konzumenti. Pojednostavljeno rečeno jedni su se drogirali da bi radili, a drugi su radili da bi se drogirali. Kolike razmjere ima ovaj problem zasigurno puno govori sama za sebe činjenica da je u 2010. godini 205 milijuna ljudi u svijetu konzumiralo neku vrstu droge, a da je u svijetu 25 milijuna ovisnika. Naša zemlja ima za štošta vrlo povoljan položaj, kada se radi o turističkim mogućnostima, prometnim, gospodarskim ali nažalost taj položaj su upravo prepoznali i oni koji se bave biznisom s drogama. Dodatni problem čini i internet koji ruši sve granice i premošćuje ono što je dosada bilo nepremostivo, tako da imamo raširenu ponudu droge i tim putem. Iz izvješća o provedbi nacionalne strategije i akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droge za 2011. godinu vidljivo je da je smanjen broj ovisnika koji su zaraženi HIV-om ili hepatitisom što je svakako dobra, posljedica dobre prevencije kroz zdravstvene institucije, rad udruga, a također naglašavam i rad Crvenog križa te rad vjerskih institucija. Smanjen je broj i ovisnika beskućnika, ovisnica koje se bave prostitucijom, primijećena je i veća motivacija i zanimanje liječenih ovisnika posebno za završetak započetog srednjoškolskog obrazovanja te općenito sve vrste školovanja i prekvalifikacija. Dakle, tu imamo neke pozitivne pomake, u svakom slučaju i ona krivulja rasta broja ovisnika više nije tako strma u zadnjih nekoliko godina, ali to svako ne bi smjelo biti razlogom za zadovoljstvo i uljuljkavanje jer broj ovisnika se ipak iz godine u godinu povećava. Radi se o problemu koji se ne može iskorijeniti, ali ga se može barem svesti pod nekakav društveno prihvatljivi Naravno izuzetno je važna dobra koordinacija između svih institucija koje se bave ovim problemom, dakle Ministarstvo socijalne politike i mladih, zdravlja, obrazovanja, unutarnjih poslova, pravosuđa. Ovdje mogu reći da želim živjeti u društvu u kojem dijete ili mlada osoba koja je dobro informirana o svemu što droga nosi nikada neće ni poželjeti isprobati drogu. Naravno treba naglasiti pri svemu ovome važnost pozitivnog obiteljskog i školskog okruženja. Uza sve ono što se do sada u strategiji borbe protiv droge koristi moram posebno naglasiti važnost školskih programa, evo i kolegica je je u ime Odbora za obrazovanje, znanosti rekla o tome ponešto, naime zdravstveni odgoj u školama smatram izuzetno važnim segmentom kako bi djeca tamo čula sve o drogi, kako bi znala prepoznati na vrijeme i odoljeti iskušenju. Djeca nažalost danas vrlo često prvu informaciju dobivaju upravo od dilera, diler naravno će bagatelizirati ono što droga znači, bagatelizirati posljedice koje nosi droga. Dakle diler sigurno djetetu neće reći da npr. uzimanje svake tablete ecstasya može biti ruski rulet, da nitko ne može sa sigurnošću reći što će izazvati jedna tableta ecstasya mozgu ili organizmu općenito. Diler svakako djetetu neće reći da će dugotrajno uzimanje droge dovesti u krajnosti do potpunog duševnog i mentalnog rastroja i financijskog. Zašto kažem da je škola upravo pravo mjesto za dobivanje informacija? Naime, evo i sama mogu reći kroz svoje djetinjstvo, kroz svoje školovanje nisam imala nikada situaciju da mi je netko nudio drogu. Ja ju nisam ni vidjela. Ja nikada nisam vidjela kako izgleda jedna tableta ecstasya, kako izgleda marihuana ili heroin osim eventualno možda na televiziji. Dakle, tih iskušenja u djetinjstvu mnogih roditelja danas nije ni bilo i oni ne znaju adekvatno prepoznati niti drogu, niti kliničku sliku koju droga izaziva. I samim tim logično je da većina roditelja uz dobru volju i želju neće znati dobro odreagirati kako dijete uputiti, posavjetovati ga i kako prepoznati ako je dijete eventualno uzelo drogu. Upravo zbog toga smatram škole izuzetno važnima i smatram izuzetno pozitivnim što se ova tematika uvela službeno kroz zdravstveni odgoj, a ne da je više kao što je dosada bilo to prepušteno entuzijazmu nekakvih ravnatelja ili profesora koji su bili zainteresirani ili liječnika koji su bili roditelji djeteta koje pohađa školu pa su držali nekakva predavanja kako bi djecu informirali. Također smatram da je izuzetno važno da djeca čuju i o ostalim ovisnostima. Tu mislim i na pušenje i na alkohol kojih evo prema istraživanju od 2007. u RH 84% mladih je u posljednjih 12 mjeseci konzumiralo alkohol, 43% ih se opilo barem jedanput. Dakle, često se zavaravamo kada mislimo da današnja djeca preko interneta, televizije saznaju sve što je potrebno. Internet može biti dobar izvor informacija, ali isto tako i dezinformacija. Smatram da je važno dakle da djeca čuju da je ona tabletica u boji koju im je netko ponudio na tulumu možda početak fatalnog puta, da čuju da je narkomanija ustvari kronični samoubilački napad, da većina narkomana ne doživi 50. godinu. Smatram da je važno da djeci u uši uđu krilatice poput – koristi mozak, a ne drogu; be smart don't start i Još jedan segment smatram izrazito važnim, a to su mediji. Obzirom da imaju snažan utjecaj na mlađu populaciju i time mogu u prevenciji itekako pozitivno zanimljivim porukama plasiranjem točnih informacija pomoći u borbi protiv droge. Ono što smatram dobrim u ovoj strategiji jest činjenica da je prošlo dovoljno vremena od prve strategije koja je donesena prije 11 godina pa su objektivno sagledani svi dosadašnji propusti, slabe karike, odnosno mjesta gdje strategiju treba još i dodatno razraditi. Na primjer potreba za većom decentralizacijom se spominje u mnogim segmentima našeg društva pa tako i u ovome. Potrebna je veća uloga županijskih povjerenstava, potrebna je bolja suradnja lokalnih i državnih institucija. Nevladin sektor ima mnoštvo programa za prevenciju, osobno sam upućena u mnoge od njih vrlo kvalitetnih programa no uočena je potreba bolje procjene kvalitete programa nevladinih udruga kako bi se iz proračuna financirali zaista oni najkvalitetniji i najbolji. Također, u strategiji se navodi potreba za povećanjem broja stručnjaka za rad s ovisnicima u zatvorima i zajednici. Dakle, ne govori se samo o prevenciji nego se strategija osvrće i na već postojeće ovisnike. Dakle, prostora za poboljšanje još uvijek ima i ne možemo reći da smo kao društvo učinili sve iako je učinjeno puno toga. Obzirom na poboljšanja koja ova strategija nudi sigurna sam da će podaci koje ćemo iščitavati u budućim izvješćima i strategijama biti i još bolji pa će klub ovako predloženu strategiju kao i Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2011. klub SDP-a jasno podržati. Hvala. Hvala i vama. Imamo prijavljene dvije replike na vaše izlaganje. Prva je replika poštovanog zastupnika Bore Grubišića. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice Borzan dobro ste primijetili da je trka za profitom kako ste rekli ili zaradom donijela mnogo zla u smislu razvoja brojnih ovisnika, dakle pušenje, alkohol, droga. Međutim, vrlo malo se u našem Saboru ali i u društvu općenito priča o jednoj drugoj utrci za profitom koja je rekao bih možda i gora pošast negoli je ovo, a to je ludopatija. Dakle, tako se zove latinski jel', to je ovisnost o kocki i klađenju koja je zahvatila također naše mlade i to pretežito maloljetnike. gotovo jednako ako ne i gore razara i obitelji, dovodi do raznih poremećaja, do imovinskih delikata, do razbojništava, do psiholoških problema, psihijatrijskih problema pa i do samoubojstava čak, a mi evo nismo nikada u Saboru imali izvješće o toj ovisnosti koja zahvaća prema nekim podacima i najnovijim saznanjima oko 2 ili preko 2% stanovništva države. A 2 ili nešto više posto stanovnika to je 100 tisuća ljudi. 100 tisuća ljudi se inficiralo, zarazilo da kažem kockom i klađenjem. O tome nikada u Saboru izvješće nećemo dobiti jer upravo oni koji ostvaruju profit i dobit njima nije ni stalo ni do prevencije ni do liječenja ove ovisnosti i ona se zaista mora nazvati ovisnost. I vrlo je ili čak je opasnija od ove ovisnosti. Hvala lijepa. Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. roditelji, dakle obiteljsko okruženje, škola na žalost ne stiže odreagirati dovoljno kvalitetno. Odnosno često imam dojam da je u borbi protiv droga i protiv svih drugih ovisnosti stalno pomalo kaskamo jer je uvijek ovaj što vi kažete, kojeg nije briga za prevenciju, za zaštitu, dakle on je uvijek nekako korak ispred, kao svaki lopov koji uvijek nađe načina da obije bravu, tako i ovdje nažalost. Ali evo zato smo i tu da uočimo gdje postoji još prostora za poboljšanje i ova strategija je svakako jedan od njih. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Željko Reiner. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Uvažena kolegica Borzan je zapravo puno toga točno rekla. Ono zbog čeg sam se ja javio za repliku je zapravo nešto što je ona rekla da je ključna dobra informiranost. Ja se ne bih baš potpuno složio s time, jer dobra informiranost je važna, ali ni u kom slučaju nije dovoljna. Najbolji primjer je zapravo ovisnost o cigaretama koje ste vi isto spomenuli, gdje apsolutno postoji dobra informiranost cijelog pučanstva, definitivno nema gotovo nikog, ja mislim ko je, recimo u našoj zemlji, ko ne zna da pušenje šteti, pa mi svejedno imamo situaciju da svaki 3 odrasli čovjek puši. Prema tome, dobra informiranost je važan, ali nije jedina. Itekako je ključno i tu se potpuno slažem s vama, i odgoj u školama, ali i odgoj u obiteljima vrlo važan, jer će na taj način se moći preventivno djelovati. I meni je silno drago da se i u ovom domu prestalo više sa slanjem poruka poruka koje su potpuno krive, a to je o lakim drogama kao nečem bezazlenom, a teškim drogama kao nečem što onda padne s neba. Svi dobro znamo da je, počne se sa lakim drogama, da gotovo nitko ne počne s teškim drogama, nego se počne s lakim drogama i onda se naravno ulazeći u taj svijet, polusvijet itd. polako prelazi na teške droge. I to je nažalost taj put koji uništava mnoge ljude. Tako da, naravno svi skupa trebamo poduzeti i ja mislim na tragu toga je i ova strategija, sve što možemo protiv te pogubne, pogube današnje doba, ali velim ponovo važno je slati i ispravne poruke. Hvala lijepo. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Imamo i odgovor na repliku, poštovana zastupnica Biljana Borzan. **Borzan, Biljana (SDP)** Poštovani akademiče Reiner slažem se da nije jedino važno informiranje, međutim ja se ovdje kao i u svim drugim segmentima koji se tiču zdravstva zalažem za prevenciju, uvijek. I mislim da je dobra prevencija rješenje mnogih problema u našem društvu. Htjela bih se još osvrnut na drugi dio vaše replike, bojim se da se stvara možda iz vaših riječi ili iz riječi još nekih kolega, ne samo danas nego općenito u Saboru, da se SDP zalaže za dekriminalizaciju u smislu legalizacije lakih droga. Mi nikada o tome nismo razgovarali, dakle razgovaralo se ovo što je jedino spominjao kolega Kajin u ime kluba o tome da se jedan klinac kojeg se zatekne s jedinim jointom da se ne pravi od njega teškog kriminalca, nego da se u njemu vidi dijete kome treba pomoći. To je jedino to, ali mi ne dijelimo droge na lake i teške u smislu legalizacije, pa sad da mislimo da je marihuana u redu, a heroin nije. Hvala lijepa. Idemo dalje sa raspravom. Klub HNS-a i poštovani zastupnik Igor Kolman. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, predsjedniče ispričavam se, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici ministarstva. Kad čovjek čita strategiju, ili meni se barem činilo nakon što sam pročitao strategiju da je ključni problem s kojim se suočavamo i koji na neki način i strategija prepoznaje je koordinacija, koordinacija svih onih dionika, sudionika u tom procesu borbe protiv zloupotrebe droga. Meni se čini ovako odokativno da je barem 20% svih natuknica u strategiji se na neki način odnosi na suradnju, koordinaciju raznih tijela, raznih institucija, raznih pojedinaca, raznih organizacija koje su uključene ili bi trebale biti uključene u ovaj proces. I zapravo kad iščitavate tko to sve je uključen u proces borbe protiv droge onda kao da ste napravili jedan popis državne, javne, lokalne, područne i regionalne uprave i samouprave u Hrvatskoj, jer zapravo bi trebali biti uključeni svi i zapravo jesu uključeni svi i to je razumni pristup. Međutim, s obzirom da živimo u realnom svijetu onda to u meni osobnu, a i u mojim kolegama iz kluba HNS-a izaziva prilično nelagodu jer smo mi poučeni iskustvom, znamo da jedan od ključnih problema funkcioniranja Hrvatske države na svim nivoima je upravo nekoordiniranost, kronična nekoordiniranost i loša suradnja između raznih tijela i raznih razina državne, javne, lokalne, područne uprave i samouprave. Dakle, ono što nam se čini kao prvo, je da akcijski plan koji slijedi na temelju ove strategije, treba posebnu pažnju usmjeriti upravo na taj problem koordinacije svih onih koji bi u ovom procesu trebali sudjelovati. Čak bih rekao da mi moramo napraviti, osim strategije borbe protiv zloupotrebe droga, mi moramo napraviti strategiju borbe protiv nekoordiniranosti tijela državne uprave u toj borbi, jer bez toga nećemo ništa, nećemo se maknuti niti jedan korak dalje. Ovo što govorim, potvrđuje i evaluacija Europskog centar za praćenje droga koju strategija spominje, koja upravo veli da je najslabija točka naše borbe protiv droge je komunikacija i suradnja među institucijama. Dakle, to je nešto što strategija prepoznaje, to je nešto što predlagatelj prepoznaje, međutim to je nešto što mi svi ovdje moramo imati kontinuirano na oku, baš zato jer znamo kako ta komunikacija i koordinacija između tijela, raznih tijela vlasti i uprave u Hrvatskoj funkcionira. A ovdje se radi o posebno osjetljivom problemu, o posebno osjetljivim sudbinama, dakle da uopće ne ulazim u to, svima je jasno o čemu se radi i zašto je to važno. Kad sam već spomenuo evaluaciju Europskog centra drugi problem koji ta evaluacija spominje je problem zatvorskog sustava. Dakle, mi se opet u jednom ozbiljnom problemu za hrvatske građane i hrvatsko društvo zapravo susrećemo sa jednim ozbiljnim problemom koji znamo da je ozbiljni problem u ovoj zemlji, a to je situacija u zatvorskom sustavu i u zatvorima opća prenapučenost i podkapacitiranost naših zatvora naravno sasvim sigurno predstavlja ogromnu prepreku bilo kakvim tretmanima liječenja ovisnosti, rehabilitacije, resocijalizacije zatvorenika, a ovdje se naravno uvijek radi onda o dodatnim problemima jer u zatvorskom sustavu su ljudi koji najčešće imaju i druge poremećaje ili povremeno ili često imaju i druge poremećaje u ponašanju pogotovo ako se radi o počiniteljima teških kaznenih djela. Dakle, i to je nešto na što se i strategija i Akcijski plan sasvim sigurno mora posebno koncentrirati, a to je problem liječenja ovisnika koji su u zatvorskom sustavu ili koji su počinitelji lakših ili težih, nije ni važno, kaznenih djela. Problem koji Hrvatska ima je i ta nesretna balkanska ruta i činjenica da smo mi zemlja sa ekstremno dugačkom granicom u odnosu na veličinu teritorija i tu će također koordinacija biti veliki problem. Naša granica će sasvim sigurno onog časa kad postane vanjska granica EU biti pod dodatnim pritiskom ulaska narkotika na tržište EU. I tu će također trebati ozbiljna i velika koordinacija svih aktivnosti, a pogotovo naravno u ovom segmentu posebni napor represivnog sustava da se ulazak droge u Hrvatsku bilo kao krajnju destinaciju, bilo kao tranzitnu zemlju umanji i zaustavi. Ono što strategija napominje, a o tome su kolege već govorile je da je broj ovisnika u porastu u Hrvatskoj, međutim nije sasvim jasno i ja se nadam da je jednim dijelom taj porast zapravo i činjenicom da je da je sve više ovisnika u nekoj vrsti tretmana. Dakle, da sve više ovisnika registriramo kao takve pa i onda iz toga proizlazi taj statistički poraz što je u svakom slučaju dobro i na tome treba dalje raditi jer ovisnost je bolest koja traje dugo, koja se liječi dugo i koja najčešće ili vrlo često treba biti stalno pod nadzorom da budemo sigurni da smo je izliječili ili da smo barem spriječili osobu u konzumaciji droga. Međutim, kad smo već kod porasta i kad smo već kod statistike ono što bih ja htio ovdje istaknuti je da se u svijetu najviše konzumira marihuana, po podacima koje navodi i strategija i izvješće, najviše se i u Hrvatskoj konzumira marihuana. Ali ono što treba imati na umu je da najveću štetu u smislu psihofizičkih posljedica na samog konzumenta u smislu posljedica na njegovu obitelj i u smislu raznih drugih posljedica na društvo da najveću štetu uzrokuje zvali mi to ili ne zvali teškim drogama, ali ajmo ih zvati opijati, dakle počevši sa heroinom. I meni se čini, i nama se u klubu HNS-a čini da to treba biti na neki način indikator u kojem smjeru borba protiv droge treba ići u ovoj zemlji. Da nam se ne bi dogodilo da od šume ne vidimo drvo i da zatrpamo sustav sa gomilom ljudi i gomilom slučajeva kojih ima puno zato jer se radi o nečemu što se najviše koristi, a da onda te resurse ne koristimo za borbu protiv onoga što zapravo stvara najveću najveću štetu i za pojedince i za društvo, a možda nije najraširenija pojava unutar ovog segmenta konzumacije droga. Samo jedan statistički podatak. Dakle, 2010. 82% svih liječenih ovisnika u Hrvatskoj je uzimalo opijate i opijati su uzrokovali i najveći, daleko najveći broj smrtnih slučajeva pogotovo ako govorimo o izravno vezanim smrtnim slučajevima, dakle predoziranjima drogom. Drugi važan aspekt kojeg bismo mi u HNS-u htjeli istaknuti kao prioritet ove strategije su prevencija i edukacija. Pri tome želim posebno naglasiti kad govorim o edukaciji ne samo edukacija onih koji su potencijalni konzumenti narkotika nego edukacija svih onih koji sudjeluju u procesu borbe protiv droge. I tu se opet malo vraćam na jedan poznati problem državne i javne uprave u RH, a to je nedostatak stručnih kadrova. Ja dam desnu ruku na panj da kolegice i kolege koji se bave borbom protiv droge će isto tako potvrditi da u tom sustavu nedostaje stručnih kadrova, da nedostaje mogućnosti za obrazovanje, da nedostaje na kraju krajeva i to je posebno ovdje osjetljivo da nedostaje unificiranost znanja, informacija i metoda koje se koriste duž i po cijeloj liniji sustava pogotovo zbog toga što ovaj sustav osim tijela državne i javne uprave uključuje i organizacije civilnog društva, dakle nevladine organizacije, uključuje i vjerske zajednice i razne druge organizacije. I dakle edukacija i prevencija u svakom slučaju mora ići i na edukaciju svih onih koji na bilo koji način sudjeluju u procesu borbe protiv zloupotrebe droga. Dakle i sama strategija prepoznaje ovaj problem o kojem sam govorio jer u jednom dijelu naglašava dakle da treba uložiti dodatne napore za poboljšanje kvalitete usluga i programa koji se provode u nevladinom i nama se u HNS-u čini kao jedan od ozbiljnijih prioriteta upravo to. Što se same prevencije tiče ona se provodi povremeno, segmentirano i bez učinkovitih evaluacija. To je citat iz strategije i to je nešto što treba apsolutno hitno odmah iste sekunde ovog dana danas mijenjati. Posebno je važna prevencija i edukacija naravno mladih ljudi kad se govori o drogama, kad se govori o njihovim opasnostima. Međutim, ja bih tu htio naglasiti još jednu stvar. Strahovito je važno kad educiramo mlade ljude, kad radimo programe prevencije s mladim ljudima važno je kako ti programi izgledaju, kako izgledaju ljudi koji ih provode, koju retoriku oni koriste, kojim primjerima se oni koriste, koje opasnosti navode kao ključne, da li su u stanju doprijeti do osobe od 12, 13, 14, 15 godina. Jer ako nam se dogodi da argumentacija koja se koristi, da primjeri koji se koriste, da na kraju krajeva sama tehnologija koja se koristi u toj prevenciji i obrazovanju izazivaju smijeh i podsmijeh onih kojima su, kojima se obraćamo onda ćemo imati kontraefekt, onda ne da ćemo imati efekt preveniranja i sprječavanja edukacije, nego ćemo imati efekt da oni koji misle da treba prevenirat i sprječavati ispadaju smiješni. Dakle to je nešto što je također posebno važno imati na umu. Mi dobro znamo s kakvom generacijom ili nažalost ne znamo dobro, to je vjerojatno ispravnije, mi ne znamo točno s kakvom generacijom imamo posla u trenutku kad se obraćamo ljudima od 12,13,14,15 godina i zato ovakve posebno osjetljive priče treba izrazito studiozno i pametno pripremiti u segmentu prevencije, edukacije i obrazovanja. Ali, bez obzira na to, prevencija i edukaciju su sigurno ključni prioritet u ovom procesu, to nam i strategija kaže i s time se slažemo, ali to nam naravno govori i zdrav razum, to nam govori i iskustvo. Ulaganje u prevenciju je sigurno uložen novac i kad smo već kod novca, ono što treba imati stalno na umu je da se svjetska trgovina narkoticima kreće na godišnjoj razini otprilike u rangu sa trgovinom naftom. Dakle, mi nemamo šanse, ne mi, SAD nema šanse, ako ta borba nije maksimalno racionalna, maksimalno koordinirana, jer borimo se sa neprijateljem koji ima sav novac, sve resurse ovog svijeta i nema ništa za izgubiti. On je potpuno izvan svih kategorije društva u startu. Dakle da bi smo se uopće mogli boriti mi moramo znati šta su prioriteti, to znači da ograničenim resursima koji su nam na raspolaganju moramo baratati racionalno, to znači da ne možemo zatrpavati sustav niti represivni, niti pravosudni, niti obrazovni, niti zdravstveni punoljetnim osobama koje su popušile jedan joint, ne možemo jer nam onda ne ostaje ni mjesta, ni novca, niti mogućnosti da se bavimo problemima koji uzroku najjaču štetu, a to su opijati i ovisnosti o opijatima. Dakle, iako se u ovoj strategiji, i naravno to je potpuno opravdano s aspekta predlagatelja, nije spominjao terminološki lake droge, teške droge ili bilo kakva distinkcija među drogama u tom smislu, međutim treba imati u borbi protiv zloupotrebe droga, treba imati na umu da postoje droge koje se koriste masovni, a uzrokuju vrlo male štete. I mnogim zapadnim zemljama ulaze u kategoriju društveno prihvatljivog rizika, govorim o marihuani, čak u nekim zemljama je prepoznata njezina zdravstvena blagotvornost, pa se može dobiti u nekim situacijama i kod nekih dijagnoza, u nekim specifičnim varijantama i na recepte. I postoje droge koje se statistički pojavljuju puno manje, kad govorimo o opsegu i obimu, ali koje što se štete tiče uzrokuju katastrofalne posljedice i po našem mišljenju to je prioritet kojim se trebamo baviti. mi ćemo u klubu HNS-a naravno podržati ovu strategiju, apsolutno podržavamo napore koji se u njoj spominju, međutim smatramo da se borba protiv droge treba temeljiti na sljedeća tri stupa. Prvo, koordinacija i racionalno korištenje svih resursa koji su nam na raspolaganju. Bez toga ne moramo ništa drugo niti počinjati, dakle dok predlagatelji i svi oni koji su u to uključeni ne uspostave koordinaciju sustava, ne moraju ništa drugo ni počinjati, jer bez koordiniranog sustava ta je borba izgubljena u startu. Drugo, edukacija i prevencija kao najbolji način širokog zahvata u stanovništvo, pogotovo u potencijalno rizičnu populaciju mladih ljudi. I tu i u kontekstu proračuna treba to imati na umu i u kontekstu programa koji se rade, i u kontekstu na kraju krajeva tog interdisciplinarnog povezanog, multidisciplinarnog pristupa o kojem se u strategiji govori. I treće, koncentracija na opijate i ostale droge koje uzrokuju teške ovisnosti i psihofizičke posljedice na konzumente kao prioritet u tom dijelu liječenja ovisnosti. Evo, kolegice i kolege toliko. Hvala vam puno. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje imamo prijavljene 3 replike. Prvi je poštovani zastupnik Dujomir Marasović. Izvolite. **Marasović, Dujomir Kolega dragi ja sam rekao kolegi Kajinu da je zarobljenik političke, jedne opcije ili koalicije, a vama, ne želim vas vrijeđat bože sačuvaj, imate pravo na vaše mišljenje pa ste ga iznijeli, ali smatram da ne razumijete stvar i u to sam duboko uvjeren. Naime, kao jednu fusnotu, ne znam što ste vi iz HNS-a koordinirali, vi ste kao veliki koordinatori. Meni se čini u ovoj Vladi sve čega ste se uhvatili da se sve dekoordinirali i na neki način razbili u param pačad i sveli ste na neka obećanja za lijepu budućnost. Ali ajmo se vratiti na temu. Dakle, vi …/Govornik se ne razumije./… idemo djelovati kad dođe do heroina. Kolega Koloman kasno, ništa to ne znači ni u smislu prevencije, a i u smislu terapije vrlo malo, to je gotova stvar, onda spašavamo što se spasit dade. Treba prevenciju usmjerit na vrijeme života ljudi kad su u osnovnoj i srednjoj školi, kad su nam dileri u školskim dvorištima, treba prevenciju usmjerit kad ono uzima marihuanu. Mi trebamo zabraniti marihuanu, trebamo, znači zabranit i onemogućit lake opijate koji dovode do teških opijata. Tu se mi ne slažemo, u redu to je vaše mišljenje da mislite što ste rekli, ali ja mislim ovo što sam rekao. I vi ništa ne razumijete i neće biti uspjeha. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Igor Kolman. je, ne bih ulazio u to koliko ja razumije, ali kolega Marasović nije razumio ono što sam ja rekao. Dakle, prevencija apsolutno što se tiče svih narkotika, to uopće nije sporno, ja sam govorio o tome da koncentraciju zdravstvenog sustava liječenja i represivnog sustava i pravosudnog sustava treba usmjeriti na teške droge na opijate, da izbjegnemo izraz teške droge ako ga nećemo koristiti. Drugo, znanost se nije dogovorila da li konzumacija lakih droga nužno vodi konzumaciji teških droga. Statistički gledano to nije sigurno. Jer vi imate u svijetu ogromnu količinu ljudi koji koriste lake droge, ogromnu u odnosu na količinu ljudi koji koriste teške droge. Dakle, to što je nešto bilo prije, a nešto bilo poslije ne znači da je ovo poslije slijedilo kao posljedica ovoga prije. Konzumacija teških droga je najčešće rezultat nekih psihičkih, socijalnih i drugih uvjeta u pojedincu i nije se dogodila zato što je on probao marihuanu pa je onda otišao na heroin nego se dogodila zato jer je bila potreba za nekim promijenjenim stanjem svijesti koje se postizalo konzumacijom droge. Isto tako možemo reći da su svi konzumenti heroina prije toga pušili cigarete ili su prije toga pili vodu iz vodovoda. To ne znači nužno da konzumiraju heroin zato jer su pili vodu iz vodovoda ili zato jer su pušili cigarete. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Ante Babić. Izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Kolman rekli ste nekoliko stvari o blagotvornosti droga, o maloj štetnosti, zdravstvenoj učinkovitosti lakih droga koliko sam razumio, onda ste nabrojili tri stupa ili vaša prijedloga prevenciju i koordinaciju i koncentraciju na opijate. Ovisnici vam ne počinju s iglom, oni počinju s džointom. rekli ste još jednu vrlo bitnu stvar da institucije nisu koordinirane, da nemaju dovoljno znanja niti stručnosti. Ovo je treća Nacionalna strategija suzbijanja zlouporaba droga u RH. Ja vjerujem i uvjeren sam da su ovi ljudi koji su to radili, a i po Izvješću ove Nacionalne strategije su itekako stručni i imaju dovoljno znanja. Ono što je problem danas kako u svijetu tako i u Hrvatskoj to su tzv. redizajnirane droge s kojim se susreću i svi oni koji se bave ovom problematikom i vrlo je teško otkriti takve stvari. Zato mislim da niste u pravu jer vi u ta tri stupa niste rekli jednu vrlo bitnu stvar, a to je zakonska obaveza roditelja, onih koji odgajaju. Tu sve kreće. Neću reći od začeća, ali mislim tako od začeća pa nadalje, u odgoju vam je ključ. Hvala. Hvala i vama. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Igor Kolman. i tu se potpuno slažem i nemam tu što ni prigovoriti ni dodati ni oduzeti. Što se tiče stručnih ljudi u državnoj i javnoj upravi apsolutno je da stručnih ljudi ima. Vidljivo je čini mi se i iz strategije i iz izvješća i iz nekih drugih poteza koji su se ovdje radili da ljudi koji se time bave jesu stručni. Ono što se meni čini da je problem i u to sam potpuno uvjeren da ima premalo stručnih. Dakle to je. Mi moramo ojačati resurse, kadrovske resurse državne, javne, područne uprave i samouprave upravo u tom smjeru dakle da na svim razinama imamo dovoljno stručne ljude koji su se u stanju uhvatiti u koštac s ovim problemom pa i sa svim drugim problemima s kojima se kao država suočavamo jer nama je generalno često problem nedovoljnog broja adekvatno stručnih kadrova u javnoj državnoj upravi. Ali to nije specifični problem samo ovdje, ali ovdje je možda posebno problematičan jer se radi o izrazito osjetljivim slučajevima koji direktno utječu na ljudske sudbine, na obitelji. Dakle, tu možda bismo trebali biti dodatno osviješteni za važnost brzine promjena u tom segmentu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I treća replika i poštovana zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Kolman rekli ste da neke droge blagotvorno djeluju. Sve droge blagotvorno djeluju, naime zato su i proizvedene. Zato jer želite biti high, zato jer želite dostići neku drugu razinu i zato ste na kraju nazvani istim imenom, a to je junky – narkić ili kako god želite. I ne bih se složila s vama da znanost se nije dogovorila, kao što ste rekli, s tom konstatacijom. Ne treba se znanost dogovoriti, dovoljno je da pogledate roditelje, obitelji i da se oni dogovore da danas vam za jedan džoint primjerice treba 20-ak kuna. 20-ak kuna je jedna kutija cigareta. Zbog kutije cigareta nitko nije došao u napast provaliti nekome u stan, nekog opljačkati, nekog ubiti. Dakle, jedan džoint 20-ak kuna, recesija je svima pa tako možemo reći i njima koji prodaju drogu i koja je sve dostupnija, a to je ono o čemu ste vi govorili o onim uvjetno rečenim blažim oblicima droga koja je sve dostupnija nažalost našoj djeci i koja nerijetko svoj sendvič ili nešto od džeparca koji im roditelji daju upotrijebe, nemojte se zavaravati, upravo za ove svrhe. O prevenciji i o posljedicama, o načinima govorit ću nešto i u ime kluba. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Igor Kolman. Izvolite. Dakle, zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja nisam nikada rekao da sve droge imaju blagotvorni, odnosno zapravo vi ste rekli da sve droge imaju blagotvorni učinak – ja se ne mogu s vama složiti, ja ne mislim da sve droge imaju blagotvorni učinak. Mi dobro znamo da postoje droge koje imaju katastrofalan učinak na psihu, na fizičko stanje pojedinca i na društvo kao takvo. Dakle, ja se tu nažalost ne mogu s vama složiti niti je to bilo ono što sam rekao. Dakle, niti sam ja to rekao. Ja nisam rekao da sve droge imaju blagotvorni učinak, ja sam rekao da su neke zemlje u određenim dijagnozama pod određenim uvjetima u specifičnim varijantama, dakle ne onima koje se koriste, koje kupite na ulici i stavite u džoint prepoznale blagotvorno djelovanje marihuane i može ih se dobiti na recept. To je bilo sve što sam ja rekao i to je fakat, to je činjenica. Dakle, nije nešto o čemu mi sad možemo dalje pretjerano raspravljati. Ono što se tiče, a i kad bih ja sad htio ovu raspravu pretvoriti u svjetonazorsku raspravu o lakim drogama što ipak možda neću ali usporedba jednog džointa i kutije cigareta dakle, mi bi smo mogli ovdje raspravljati o tome da je jedan joint manje štetan u svakom pogledu nego jedna kutija cigareta, za organizam, za psihički, za fizički dio organizma. Dakle, možemo o tome raspravljati i razgovarati, a osim toga, a to je vjerojatno nešto što možemo vidjeti, možemo zajedno pogledati malo statistike prekršaja i kaznenih djela, ali ja dam puno svojih vlastitih novaca u okladu, da niti zbog jednog jointa niko ne ide orobljavati kioske i dućane. Dakle, ono što imamo problem uvijek u ovoj raspravi je da spominjemo posljedice konzumacije opijate i teških ovisnosti o opijatima u raspravi o marihuani, lakim drogama ili kako god ih hoćemo zvati. Dakle, to je greška koju svi skupa ne bismo trebali, dakle ne bismo trebali raditi. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Prije nego nastavimo s raspravom po klubovima, obavijest da je u skladu sa člankom 207.stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora u 10,47 minuta isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Drugo, molim dogovor za samo o ovoj objedinjenoj raspravi imao prijavljeno 8 klubova, dakle još 4 kluba i 18 pojedinačnih rasprava, plan sjednice današnje bude bez stanke za ručak, dakle kontinuitet rasprave? Hvala vam lijepa. Sljedeći je poštovani zastupnik Ivan Grubišić u ime nezavisnih zastupnika, Kluba nezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, kolege i kolegice i predstavnici ministarstva. Uzimam riječ u raspravi o ovoj problematici, o suzbijanju, o nacionalnom programu suzbijanju droga. Koliko vidim iz rasprave prošireno je, nije samo u pitanju droga, nego i druge ovisnosti i o njima sasvim sigurno treba nešto reći. Dakle, želi bi da se proširi ovo na nacionalni program suzbijanja bolesti ovisnosti, a da ne ostane samo na drogi. Ovo što je rekao kolega Grubišić, novi oblici i dodala je gospođa Biljana Borzan, novi oblici ovisnosti se nastaju, umnažaju i prijete da možemo slobodno zaključiti da je Hrvatska nacija ili građani Hrvatske, da su jedna velika bolnica i da smo mi bolesno društvo, da smo bolesno društvo i da tendiramo produbljenju te krize. Po mom mišljenju može se zaključiti iz nekih statističkih podataka, tako se konstatira da u Hrvatskoj imamo milijun i pol pušača, da u Hrvatskoj imamo oko 300 tisuća registriranih alkoholičara, da u Hrvatskoj ima oko 120 do 150 tisuća registriranih ovisnika. I maloprije smo čuli da ovisnika o kocki ima skoro pa 100 Ako je netko u obitelji bolestan onda je uvjetno rečeno bolesna cijela obitelj i možemo onda zaključiti u ta 3, sve sve puta 3 najmanje, da smo mi psihički dosta problematična nacija i problematičan narod. S tim da pokazatelji ne ukazuju na smanjenje tih rizika, nego na povećanje. Ovdje je također spomenuto da je potrebna edukacija, ja bih rekao potrebna je edukacija edukatora ponajprije edukacija edukatora na svim razinama od obitelji, do školskih ustanova i drugih institucija, odgoj, edukacija edukatora, bolesni roditelji ili ovisnici o bilo kojem vidu oni sami po sebi generiraju bolesno potomstvo. Edukacija edukatora ne bi smjela biti prepuštena samovolji pojedinaca ili institucija, nego bi trebala biti koordinirana, tu se slažem, i trebala bi biti ustrajna i dugoročna edukacija edukatora. Imao sam jedan seminar početkom 90. godina u Splitu za prosvjetne djelatnike znam da je tema bila upravo edukacija edukatora, a bili su pozvani profesori koji su predavali društvene znanosti. Oni su se složili da je to bilo bitno na prijelazu iz jednog načina vođenja društva na jedan drugi, kažemo demokratski način. ovdje se ne radi o bolesti koja je zahvatila jedno područje kao što je Hrvatska, ovdje se radi o civilizacijskim trendovima, civilizacijskim trendovima a civilizacijske trendove ne možemo zaustaviti, to je jedna usporedba, metafora da se "Kliška bude ne može zaustaviti metlom." Tako isto civilizacijski trendovi ne mogu se zaustaviti jednom godišnjom raspravom o problemima ovisnosti koji nas pritišću. S toga je potrebno, jer Hrvatska zaista prošli tjedan sam bio na jednom okruglom stolu ili jednom seminaru kod predsjednika Republike, Hrvatska izumire, Hrvatska izumire, Hrvatska je bolesna, Hrvatska izumire. Gdje ja vidim problem ovisnosti? Vidim problem što se o jednom generalnom problemu uopće ne govori, ne sagledava se njegovo značenje i uloga, a to je da je civilizacija kao takva ne samo pojedinac nego civilizacija izgubila dublji smisao življenja. Sad tu ne nastupam kao svećenik da se dugi smisao življenja traži isključivo kroz religijsku opciju. Ja mislim da treba tražiti taj dublji smisao življenja kroz građansku duhovnost a to znači kroz življenje određenih vrijednosti koje se žive u obitelji i prenose se na potomstvo koje odgaja crkvena zajednica ako je dobro artikulirana artikulirana i osjetljiva na probleme taj dugi smisao neki psiholozi i psihijatri kažu da je temeljna bolest suvremenog društva - izgubljen dublji smisao života. Taj dublji smisao života nije recept koji je lako naći, onda imamo talibane, nego je to traženje koje ne traje dugo nego traje cijeli život otkrivanje dubljeg smisla. Upravo ovih dana čitam autobiografiju velikog Ghandija a podnaslov te njegove autobiografije je "Moje traganje za istinom." Traganje za istinom bitka, za istinom života ne traje dugo nego samo dok smo živi. Znam da s ovim istupom nisam pokrenuo zemlju i probleme, ali sam pokušao ukazati na traganje za dubljim smislom i da ovaj dom Sabora morao bi češće progovarati o sudbinskim pitanjima Hrvatske, hrvatske nacije i građana Hrvatske, a to je da bi trebalo objediniti snage, sve društvene snage, i ne ići samo jednim putem, a bojim se koliko sam pratio Sabor i prije da Sabor i sa ove govornice nije se baš puno puta čulo da je izgubljen dublji smisao življenja. Kad se on izgubi lutanja su skoro pa normalna, a posljedice su izuzetno teške. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje prijavljeno je 5 replika. Idemo po redu. Poštovani zastupnik Ante Babić i prva replika. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Grubišić vi ste u samom startu počeli govoriti o bolesnom društvu iznoseći podatke o bolesnoj naciji. Ako se to još referira na onu paradoksalnu naciju i ne znam što već ne postavlja se pitanje gdje je tu vaša odgovornost, vaša društvena odgovornost govoreći o toj bolesnoj naciji, a znajući da ste vi zapravo u svom životu i radnom iskustvu odgajali tu istu naciju 50 godina i vrlo dobro znadete kada se pojedinac, jedinka izvuče iz nečega da se s njom lakše manipulira. I onda kažete da ste čitali Ghandija, ali ja vam kažem da vi ne morate tragati da istinom, vas će istina osloboditi. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Sunčana Glavak.

jer bilo mi je s vaše strane kad vas slušam doista moram reći grozno slušati kako govorite o psihički bolesnoj naciji da su Hrvati nacija koja su psihički bolesna. To vaša filozofska rasprava danas u ovom Saboru to nikad nismo čuli u Saboru da je netko od zastupnika, ali vrlo rijetko čujem to i vani, a vrlo rijetko i od stručnih ljudi da jednu naciju Hrvata nazivaju psihički bolesnom. I vrlo lijepo vam je rekao kolega Babić što ste činili kolega Grubišić da pokažete mladima što je njihov smisao života? Što ste vi činili da bi danas evo ovako nešto mogli reći? Jako mi je žao što sam to čula iz vaših riječi, doista mi je žao. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovane zastupnice Đurđice Sumrak i poštovani zastupnik Ivan Grubišić. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Podrazumijevao sam da ovo neće biti dočekano aplauzom, ali nisam očekivao ovoliko nerazumijevanje. Što sam radio 50 godina? Znam dobro da sam pokušao gurati Mosor, a da se Mosor nije maknuo. To je činjenica. Ali, ovo što sam nabrojio neke statističke podatke oni ukazuju, ne ja, da je nacija bolesna i to fizički bolesna, biološki bolesna jer ove sve ovisnosti vode do skraćenja života i do smanjenja reprodukcije hrvatskog naroda i građana Hrvatske. Kad netko ode putem ovisnosti, bilo koje, to njemu postaje božanstvo i smisao življenja. Onda se gubi i pitanje braka i potomstva i nacije. To su opet činjenice, a ne moja interpretacija da je u Hrvatskoj svake godine manje stanovništva za jedan manji grad oko 10 Koji su razlozi? Treba ih istražiti, a ne politizirati ondje gdje politikantstvu nema mjesta nego činjenice, podaci i bistra glava. Hvala lijepa. Treća replika i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolege Grubišić, rekli ste da je, govorili ste o smislu života o Gandhiju, o obitelji, o svemu pomalo, to da je Hrvatsko društvo bolesno možda bi se moglo preciznije definirati, a to je da su "bolesne" političke elite i strukture. Da, da nemojte vriti glavom ako vi to niste smjeli reći, ja smijem reći. Dakle, političke elite i strukture koje su nečinjenjem, propustima i grijesima, ako ćemo o vašoj propovjedi, onda tako da kažem, dovele do toga da je Hrvatska zaista u jednom demografskom krahu kakav ne doživljava ni jedna zemlja Europe, ni jedna zemlja. Kada ste govorili o edukaciji edukatora, onda morate znati da je prije svega kako i crkava kaže, ali i svjetovno obitelj temelj društva i onda po tome, dakle obitelj obitelj i glavu obitelji treba educirati prije svega da može prepoznati bolest koja se javlja, odnosno pošast koja se javlja kod naše djece, da bi smo to prevenirali. Dakle, bilo svjetovno, bilo religijski kako god hoćete od Stjepana Radića koji je rekao da je obitelj temelj društva, a i dan danas je to tako, bez tog, bez te činjenice uzalud nam sve preventive, sve prevencije, svi potezi, sve strategije, sva uloženi novci bilo lokalnih, regionalnih samouprava ili države u razno razne programa a u svezi ove pošasti i ostalih pošasti koje pogađaju hrvatsko društvo. Nismo mi nitko bolesni, nismo mi u tom smislu dospjeli na tako da kažem niske grane, problem je u elitama, ponavljam, i strukturama a i nadbiskup Kardinal je rekao zbog svojih grijeh struktura samo to više nitko ne smije reći, pa ni vi. zastupničke. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Moram odgovoriti da ne prezam reći ono što mislim, pa ni ne prezam govoriti ni o grijehu struktura, a one nisu malene ni u hrvatskom društvu. Hvala lijepa. Bio je to odgovor na repliku poštovanog zastupnika Ivana Grubišića. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo ne želeći uvrijediti kolegu zastupnika, ali evo već duže vrijeme sa govornice se upućuje jedna rečenica, jedna izjava da ovdje sada ne govorim kao svećenik. činjenica je da ne govorite kao svećenik jer možete ovdje govoriti kao saborski zastupnik, pa bi vas ja molim, ovaj da, shvatite da je ovo Hrvatski sabor i da ovdje doista govorite kao zastupnik i da ne želeći, kažem vas uvrijediti, onaj dio svećenika u sebi bez obzira što je crkva odlučila o sudbini vašeg svećenstva, da ipak za ovom govornicom ne upotrebljavate. A evo, ja bi vas to zamolio jer svako od nas bi mogao pričati, sada ne govori evo ja kao inženjer strojarstva ili netko drugi kao veterinar itd., dakle da suspregnete tog svećenika u sebi jer više svećenik niste. Hvala lijepo. Odgovor na repliku i poštovani zastupnik Ivan Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Mene sam nadbiskup titulira doktor, Don Ivan Grubišić, prema tome ja ostajem svećenik, ali nisam htio iskoristit saborsku govornicu kao svećenik nego kao nezavisni zastupnik, a ostajem svećenik i niko svećeništvo iz mene ne može istjerati. 5 replika i poštovani zastupnik Dujomir Marasović. Izvolite. pa vi ste rekli ovo što su već kolege nabrojili, psihički problematična nacija, bolesna nacija i tako u tom stilu. Ja se, gospodo slažem sa gospodinom Ivanom Grubišićem. Jer da to nije tako ne bi u Hrvatskoj imali jednog čovjeka, jednog svećenika koji je u sastavu crkvene hijerarhije i kome je crkvena hijerarhija brani izričito svojim Kanonskim pravilima koji su dio, sastavni dio Hrvatske legislative, da osnuje političku stranku i da se bavi politikom. A on usprkos toj zabrani osniva političku stranku, ulazi u politiku i još kaže da to nije politička stranka, a mogao ju je nazvat "Mare Marice", ali to je politička stranka koja ga je dovela ovdje u Sabor i ovdje drži propovjedi kao s visoka. Da ne govori kao svećenik, pa znamo da ne govori kao svećenik jer inače to mi lokalci znamo malo bolje neke teme. Ali gospodine Grubišiću vi ste uvijek bili bliže onima koji se izjavljuju kao agnostici, ne znam baš što je to, ali znam da to nema veza s Bogom i s ovim ateistima kao što je predsjednik Vlade. On neće da dođe u kazalište kad dolazi Papa, eto to je poruka o kojoj mi stvarno govorimo, pa me ni Kajin nije razumio. Mi propovijedamo sustav vrijednosti bez Boga. Ako nema Boga nema grijeha, ako nema grijeha samo je profit u pitanju, ako je profit, ja imam pravo prodati marihuanu i vi ste s takvima uvijek dobro i umjesto, ne trebate mi govoriti da ne propovijedate kao svećenik ovdje, jer ste rekli da propovijedate neku građansku duhovnost. Što je to? To je jedna opće građanska, odnosno duhovna kategorija koja nije ništa. Moral, ako je to moral i posljedica morala onda je to opet slika Božja u čovjeku, a vi ne propovijedate sliku Božju u čovjeku nego zagovarate totalno, ajmo reći svjetonazor koji nema veze s Bogom. **Leko, Josip (SDP)** Gospodine Marasoviću molim vas da ne ulazite u osobnost ni jednoga zastupnika, niti ocjenjujete njegovu osobnost, to vas lijepo molim. Ja vas lijepo molim i ne bih htio polemizirati s vama. A sada odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Ne čudi me što neki zastupnici ne razumiju govor što sam govorio, to me ne čudi, to samo onda upućuje na onaj neću reći zaključak ali upozorenje da se radi o jednom bolesnom stanju u ovoj naciji pa i u ovom Visokom domu. To mislim da bi bilo zaista previše dozvoliti da se ocjenjuje zdravlje jednog tijela, kao što je Hrvatski sabor. Bez obzira da li ste zadovoljni s njim ili niste. Ali u ime tolerancije prelazimo preko toga i pozivam klub HDSSB-a i Igora Češeka za prvi dio rasprave u ime kluba. Sljedeći dio ili drugi dio Zoran Vinković. Poštovani predsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Postoji više vrsta ovisnosti, ovisnost o duhanu, alkoholu, kocki, igrama na sreću i naravno najteža od svih vrsta ovisnosti ovisnost o drogi. I zato je dobro što danas raspravljamo upravo o toj temi. HDSSB će prihvatiti Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u RH za 2011. godinu, isto tako podržat ćemo i prijedlog Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u RH za razdoblje od 2012. do 2017. godine. U svakoj državi u kojoj vlada teška ekonomska i socijalna situacija kao i u našoj izuzetno je pogodan faktor za širenje narkomanije i drugih bolesti i ovisnosti. Iako policijske akcije zaplijene droge i hapšenja trgovaca drogom postaju sve uspješnije javnost treba znati da borba protiv droge može dati rezultate samo uz doprinos cijeloga društva. Ona zahtijeva ne samo represivne nego preventivne i edukativne mjere vlasti, roditelji, škole, nastavnici, zdravstvene ustanove, nevladine organizacije, mediji i u konačnici Policija moraju ujediniti napore da zaštite mlade ljude i društvo. Poteškoće vezane uz zlouporabu droga treba razumijevati prvenstveno sa stajališta širokih socijalnih pitanja gdje opet u prvi plan izbijaju siromaštvo, zapostavljenost, nezaposlenost i posljedična socijalna isključenost. Stoga prioriteti koje će država davati politici vezano uz droge ovise o stanju raširenosti zlouporabe droga u društvu, gospodarskim prilikama i razini društvene svijesti o svim dimenzijama tog problema. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2011. godinu broj ovisnika o drogama koji su bili u nekom od oblika tretmana bilo je 7 tisuća 665, a ono što je pozitivno je da je novoregistriranih ovisnika kojih je bilo 1151 u padu. Više od 80% registriranih ovisnika su opijatski ovisnici, a njih je 6198. Što se tiče problematičnih ovisnika izračunato je da se u Hrvatskoj brojka kreće između 6600 i 12553, dok se brojka intravenoznih ovisnika kreće između 184 i 1833. U svojoj raspravi gospodin Kajin je iznio jedan prijedlog koji mi se vrlo sviđa i podržavam ga u tome kada je govorio o stimulacijama za poslodavce koji zaposle bivše ovisnike. Jer ti bivši ovisnici kada pronađu posao i stanu na svoje noge najbolje će moći i kroz svoje životne priče raditi na prevenciji zlouporabe droga. A ako ne budu radili i bili odbačeni od društva vrlo je vjerojatno da će se ponovno vratiti na ulicu i konzumirati opijate. Nažalost, i dalje u našem društvu je poremećen sustav vrijednosti. Obitelj je na zadnjem mjestu, mladi su nezaposleni, svi gledaju zlatnu mladež koja po VIP salonima zagrebačkih klubova neometano uživa u skupim opojnim drogama. A svjedoci smo i konzumacije bunike. Evo jutros u medijima možemo pročitati kako jedan učenik Ugostiteljsko-turističkog učilišta u Zagrebu već 13 dana leži u bolnici zbog konzumacije bunike. Isto tako istoga dana i kolega iz njegovog razreda pronađen je polugol kod jedne osnovne škole. Nije se znao vratiti kući. I jedan i drugi navodno su u školi konzumirali buniku, opasnu i otrovnu biljku koja čak nije na popisu ilegalnih droga. Mislim da je postala popularna po aferi načelnika Saborskog upravo ta biljka bunika. Međutim, taj eksperiment, ja pretpostavljam da je to bio eksperiment, možda je HDZ pokušavao napraviti komplet od bunike za masovnu proizvodnju, međutim imala je smrtne posljedice pa je on izbačen iz HDZ-a. Moguća dekriminalizacija lakih droga upućuje na sve veću društvenu popustljivost prema narkoticima, a tu se posebno ističu i mladi HNS-a koji traže legalizaciju lakih droga. Bilo bi najbolje da 102 tisuće mladih nezaposlenih bude high i ne razmišljaju o tome što nemaju posao, nemaju budućnost. Ali kako u Hrvatskoj teku med i mlijeko, ispričavam se, ne med samo mlijeko, sve je više siromašnih, bojim se da bi broj ovisnika o drogama mogao porasti kao što raste sve što ne treba rasti.

zahvaljujem uvaženi gospodine predsjedniče. Da sam ja rekao da je stanje ove nacije bolesno, da je stanje ovog Hrvatskog sabora bolesno ili da su bolesnici u ovom Saboru vjerojatno bi straža došla po mene i imali bi ovaj, lijepi performans na svim mogućim televizijama. Ovako u duhu tolerancije se prelazi preko jedne izjave, za koju ja smatram da je pomalo i skandalozna, jer ja ne vjerujem da ovdje sjede bolesnici, ovdje sjede zastupnici koji su došli preko stranačkih lista, nije niko bio na neposrednim izborima koje na kraju krajeva izabrao, izabrali Hrvatski birači. vratimo se, dakle ovim ovisnostima, od koje je svakako jedna od najvećih upravo ovisnost o drogama, i tu treba prije svega izbjeći ovu podjelu na lake i teške droge. Jer smatram da takve podjele ne bi smjelo biti jer tko može garantirati da da onaj jedan, da tako kažem popušeni joint marihuane ili jedna tableta ekstazija, s obzirom da nitko taj ekstazi nije svrstao u teške droge, nego u sintetičke droge, može biti bezazlenija od kokaina, heroina ili ne znam kojih drugih vrsta droga. To je svakako i ovisnost o alkoholu i u najnovije vrijeme ovisnost o kocki, o kockanju gdje u svakom gradu, u svakom selu, u svakom ugostiteljskom objektu pod krinkom, da tako kažem sportskog klađenja koje država vrlo često i ne kontrolira, vrlo često nema uvida u stvarno stanje stanje kockanja posebno, posebno kod mladih, bez obzira na onu zabranu da je ta kocka zabranjena mlađima od 18 godina, da u to u ovom trenutku predstavlja možda i veći problem od ovisnosti o drogama. Svakako uz ovisnost, uz liječenje od ovisnosti treba najprije i najviše sredstava uložiti u samu prevenciju koja treba započeti odmah u obitelji, ne želeći uvrijediti niti jednog roditelja, mnogi roditelji nisu educirani da bi prepoznali opasnost ne samo od droga, od alkohola nego evo u ovo najnovije vrijeme upravo od ove najveće i ja bih rekao najpogubnije ovisnosti, a to je kocka. Treba se nastaviti u dječjem vrtiću, bili oni privatni, bili oni crkveni, bili društveni treba se nastaviti u osnovnoj školi, u srednjoj školi, treba na kraju krajeva kroz cjelokupno sudjelovanje društva, dakle od jedinica lokalne samouprave, crkve, obitelji, sportskih klubova, treba nastaviti tu stalnu i konstantu prevenciju. Što utječe na samu ovisnost? Da li je netko pokušao razumjeti te mlade ljude kada iziđe iz svoje obitelji koja je pretrpana svim mogućim problemima, koja se često suočava sa pukim preživljavanjem, što taj mladi čovjek ili mlada osoba kada iziđe iz te svoje obitelji nailazi, ne samo putem interneta, putem televizije nego što može vidjeti na svim našim ulicama? Može vidjeti praktično dva sloja, jedan siromašni sloj i jedan vrlo mali sloj bogatih ljudi kojima je sve dozvoljeno, koji sve imaju i ne treba uopće u ovakvoj društvenoj situaciji opće i pomisliti na to da ti mladi ljudi često kroz tu ovisnost bježe i od stvarne društvene situacije. Neću spominjati sada i ogroman broj nezaposlenosti, sve ono što je vezano za, u ovom trenutku za hrvatsko društvo, za samu besperspektivnost mladih koji vrlo teško će doći do svog stalnog zaposlenja, vrlo teško će osigurati i osnovati svoju obitelj, vrlo teško će imati djecu, tu djecu slati u školu, tu djecu postaviti na noge. Jer doveli smo Hrvatsku do toga da život u Hrvatskoj postaje besperspektivan. Ja ne bih govorio o bolesnoj naciji, ne bi govorio niti o naciji koja izumire, nego o naciji, o jednoj državi koja nema perspektivu, bez obzira koliko se trudili jer jedina naša perspektiva u ovom trenutku kako bi izišli iz ove stvarno. Nažalost sami smo sebe doveli u nju i upravo i jedino EU, jel druge alternative nemamo. Često obitelji ovisnika postaju žrtve, često izliječeni ovisnici postaju heroji. Međutim i ovdje treba otvoriti jednu temu što društvo sazna od izliječenih ovisnika kroz razno razne zajednice. Ja se mogu pohvalit da, mi posebno evo u Osječko-baranjskoj županiji imao 3, 4 takve zajednice, Grad Đakovo ima i centar za prevenciju, isto tako ima i osnovano vijeće za prevenciju. U suradnji sa MUP-om se radi na edukaciji, i najmlađih i obitelji, dakle svih slojeva društva. Ali što taj liječeni ovisnik nakon svega što je društvo, na kraju krajeva i njegova obitelj koja je na kraju postala jedina žrtva, što se od njega dozna? Da li je društvo ikad, pa i onaj dio represivnog aparata društva, da li je ikad pitao ovisnika tko mu je ustvari prvi ponudio drogu, drogu, tko ga je prvi nagovorio na određene devijacije? Da li je nakon toga taj ovisnik rekao tu istinu? Smatram da bi upravo oni trebali biti ti koji će otkriti čitav sustav ne samo dilanja droge, došli bi do i onih bossova koji tu drogu uvoze u Hrvatsku. Nažalost, te strukture su danas i u tom dijelu represivnog aparata i u dijelu države u užem smislu. Meni je posebno zanimljivo i tu također želim otvoriti jednu temu da se za dekriminalizaciju lakih droga, dakle ja tvrdim da još uvijek nije definirano što je to laka droga i da to nije samo marihuana, da upravo jedan dio ja bih rekao i sadašnje stranke za vlasti se zalažu za dekriminalizacije lakih droga iako je to početak teške ovisnosti, a istovremeno u ovaj Sabor se šalje Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira gdje postoje raznorazne odredbe npr. od od psovke upućene predsjedniku Republike, predsjedniku Vlade, saborskom zastupniku ili gradonačelniku gdje se polako na, ili uvrede lika i djela predsjednika kako države, Vlade ili jednog gradonačelnika, gdje se polako uvodi onaj put za Goli otok. Na svu sreću Golog otoka danas nema. U tom zakonu su i određene stvari koje su vezane za stvaranje USKOK-čke seksualne brigade tako da prije svega želim upozoriti da nikako lake droge se ne bi smjele dekriminalizirati, da smo oštro protiv toga jer je to početak svih ovisnosti. Dakle, u borbu protiv ovisnosti i ovu strategiju se treba uključiti čitavo društvo, obitelj, crkva, škola,

za ugledom Hrvatskog sabora u hrvatskoj javnosti, to je dobro i drago mi je da vodite brigu o tome, a istodobno ću vam reći ovako pogled na svijet iz vlastitog dvorišta vrlo često pa i uvijek skoro dovodi do pogrešne i krive slike svijeta u realnom stanju. Nemojte prosuđivati sve iz vlastite pozicije. A sada dvije replike. Prva je poštovanog zastupnika Bore Grubišića. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolege Češek i Vinković vidite ovaj prijedlog, ovaj drugi zakonski prijedlog Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u RH bi se trebao zvati prijedlog Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga i drugih ovisnosti u RH. To je upravo ono o čemu ste vi kolega Vinković govorili kada ste govorili o alkoholu, pušenju, kocki, klađenju itd. Nadalje, zbog čega je uopće ovako da kažem značajna stopa ovisnosti o drogi? Pa zato što prema znanstvenim istraživanjima velika je ponuda droga, to je pod broj 1., i drugo promjena kvalitete života na gore. Kvaliteta života na gore je ljudi nemaju ono što je svojstveno čovjeku, a to je rad. Čovjek bez rada je čovjek bez dostojanstva ili čovjek bez posla. Čovjek bez posla je čovjek bez nade. Čovjek bez posla ima osjećaj ispraznosti, besperspektivnosti i kod njega je povećana motivacija za uzimanjem ili konzumiranjem sredstava ovisnosti. Dok hrvatsko društvo ne bude u tom segmentu popravilo i dok strukture ne porade na tom segmentu, a ne na špijunima, dakle da bude povećana zaposlenost da Hrvatska krene gospodarski naprijed jasno da ćemo imati uvijek određenu stopu ovisnosti o drogama, ali tada će sasvim sigurno motivacija za uzimanje droga biti znatno manja. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zoran Vinković. U pravu ste kolega da upravo stanje u društvu, a to pokazuju mnogobrojne analize utječe na povećanje ovisnosti. Pa čak i ove nove ovisnosti koja se zove ne samo sportsko klađenje gdje praktično mnoge obitelji postaju žrtve i teško mogu prepoznati kada im doista sve nestane iz obitelji da vrlo često upravo je to stanje u društvu koje, a ovo je totalno besperspektivno, jer nitko ne može a zapisano je u Ustavu RH da svatko ima pravo na rad i dostojan život od život od svoga rada. Ja nisam htio govoriti niti o inflaciji, niti o 323 tisuće nezaposlenih, nisam želio govoriti o tajkunima koji voze bijesne automobile, nisam želio govoriti o svemu onome što se radi u ovom hrvatskom društvu gdje jedan mladi čovjek koji završi školu ili fakultet ne može pronaći svoje radno mjesto može otići na ovo volontiranje od 1600 kuna ali poslije toga sve mogućnosti ostanka u ovoj prelijepoj zemlju su mu zatvorene. vama gospodine predsjedniče vezano za dvorište, uvijek postoji gazda u dvorištu, a u svom dvorištu sam ja gazda, a ne znam u čijem ste vi.

replicirat ću, nacija koja nema perspektivu. To je vaš stav i vaše mišljenje. Znate što, duboko me to smeta, već su mi pomalo dosadile te izjave i takvi nastupi. Hrvatska je nacija koja ima svjetlu budućnost, lijepu perspektivu. Kolega Vinkoviću da ste vi stanovnik Splita kao što sam ja, pa u subotu išao na Šoltu ispred luke vidite 3 prekooceanska broda, kruzera, cijeli svijet nas želi vidjeti, cijeli svijet nas želi posjetit. Izašli smo autoputovima 10 godina nakon rata na sve naše granice, infrastruktura je riješena. Imamo državu, ona je garancija svijetle budućnosti ove nacije. Da smo ostali u Jugoslaviji bez svoje države, e tada bi bila propast Hrvatskog naroda i Hrvatske nacije. Ne sviđa mi se ni vaš stav, ne valja ni HDZ, ni SDP, dobar je i HDZ i SDP, sve je to Hrvatska. Bez obzira na smjenu garnitura ova nacija će imat lijepu budućnost, samo joj treba jedna dobra Vlada i to u ovim vremenima. Gospodarstvo nam se urušilo zbog, ne znam kakvih razloga i znam kakvih razloga tranzicija, 10 milijardi košta rad godišnje i poslijeratne posljedice. I danas gotovo plaćamo 10 milijardi godišnje. Da nije bilo rata mi bi davno prestigli Sloveniju i Švicarsku, ali prestići ćemo ju i usprkos ovoga. Treba nam bolja Vlada, trebamo sve napraviti da izađemo iz ove gospodarske krize. Ova nacija ima budućnost. Hrvati su nekad ostajali na manjem broju ljudi nego što je danas, pa i u Bosni na 30 tisuća, sad ih ima 400, 500. Broj stanovnika neće bitno odrediti tu budućnost Hrvatskog naroda, Hrvati će ovdje biti, neću reći vječno, ali bit će dovoljno dugo da, naše generacije će se nauživati onoga što je ova generacija svojom krvlju dobila i stvorila. Hvala lijepa. Odgovor na repliku Zoran Vinković. sad sam konačno čuo jednu veliku istinu, jer praktično SDP=HDZ. To je meni drago, dakle u očima građana to doista tako je, ja nisam rekao da to nisu Hrvatske stranke, ja samo tvrdim da od danas, dakle iz ovog kuta gledanja Hrvatska nema perspektivu. E sad, ako vi smatrate da ima, onda ja vam predlažem da se sastanete sa svojim stranačkim čelništvom i da potpišete jednu vrstu koalicije, obzirom da, tako ste zdušno branili sadašnje stanje u Hrvatskom društvu. Činjenica je da dođu kruzeri, prekooceanski brodovi u naša turistička središta samo je pitanje tko

Gledajte za sve ovo što se nama dešava, dakle od 1990.pa evo do dana danas nije isključivi krivac Domovinski rat, iako je Hrvatska najviše propatila u Domovinskom ratu. Da ne spominjem žrtve, razrušene gradove, sela, ali je najviše opljačkana u onoj pretvorbi i privatizaciji, gdje posljedice se osjećaju i dan danas. Gdje smo rasprodali svo zlato Hrvatske države za ništa, u bescjenje, gdje su mnogi radnici, pa i mnogi seljaci izgubili svoju budućnost, gdje su mnogi Hrvati i Hrvatice definitivno izbrisani iz te budućnosti. Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima. Sljedeći klub HSU-a i kolegica Višnja Fortuna. Izvolite. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice, predstavnici ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Prva nacionalna strategija nadzora nad drogama, suzbijanje zlouporabe droge i pomoći ovisnicima o drogama u RH donesena je 96. godine, a na temelju nje donesene je 2001. godine i Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, te kasnije izmijenjene 2011. godine. Na temelju toga prethodilo je utvrđivanje aktualnih podataka o stanju i kretanju, pojavi, problemima s kojima se pojedinci i društvo kao posljedicu zlouporabe droge susreću. Kako se pokazala potreba uravnoteženog, integriranog i multidisciplinarnog pristupa, te usklađivanja pravne stečevine RH sa EU, 2005. godine Hrvatski sabor je prihvatio 2. Nacionalnu strategiju suzbijanja zlouporabe droga u RH za 2006. do 2012. godinu. A implementirana je u praksi kroz 2 trogodišnja akcijska plana suzbijanja zlouporabe droge u RH. Sudionici u provedbi nacionalne strategije bile su institucije koje su na bilo koji način imale doticaj s problematikom ovisnosti, te su mogle doprinijeti suzbijanju zlouporabe droge. Mislimo pri tome na smanjenje potražnje i ponude droge, prevenciju, smanjenje štete nastale uporabom droge, liječenje i psihosocijalni tretman, resocijalizaciju i uključivanje u normalna život, no isto tako i kaznenu politiku, izobrazbu, praćenje pojava , istraživački rat, evaluaciju, edukaciju stručnjaka i međunarodnu suradnju. To je podrazumijevalo uključenost i konkretne zadatke pojedinih tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave, policije, institucija obrazovnog sustava, zdravstvenog sustava, socijalne skrbi, pravosuđa, znanstvene institucije, organizacija civilnog društva i predviđenu potrebu njihove povezanosti i suradnje. Dakle, bilo je nužno osigurati i institucionalni okvir za osiguranje, koordinacije i praćenje provedbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana koji su činili Povjerenstvo Vlade RH za suzbijanje zlouporabe droge, Ured za suzbijanje zlouporabe droga i mjerodavna ministarstva a na županijskoj razini Praćenja izvršavanja omogućilo je uvid u način realizacije kroz realizirane zadatke ali i poteškoće koje su se u praksi javljale. Evaluacija je pokazala da su najslabije točke komunikacije i suradnje među institucijama, ali je bilo i nedostataka u provedbi nekih konkretnih programa u različitim sustavima, nedostatka smjernica, istraživanja te evaluacije programa i projekata iz svih područja zlouporabe droga. Napredak je svakako postignut, ali je ostalo još dosta mjesta za nove izazove i razvoj novih programa smanjenja ponude i potražnje, ali i puno prostora za povezivanje i suradnju različitih sudionika na regionalnoj, nacionalnoj pa i međunarodnoj razini. Stoga su ključne preporuke za novu Nacionalnu strategiju suzbijanja zlouporabe droge u RH za razdoblje od 2012. do 2017. godine bile da ona sadrži specifične, mjerljive, realne i dostižne ciljeve. To se svakako odnosi i na ciljeve koji bi se trebali realizirati i na području socijalne skrbi jer su to i pretpostavke da bi se utvrđeni zadaci mogli u potpunosti realizirati. Pri utvrđivanju obveza i zadataka nužno je stoga voditi računa o organizacijskim, kadrovskim i stručnim kapacitetima prije svega centara za socijalnu skrb koji su i najistaknutiji sudionici iz sustava socijalne skrbi. Iako su se centri u okviru svoje redovite djelatnosti oduvijek susreću i s ovisnicima koji su tijekom godina bili u tretmanu zbog vrlo različitih problema i ostvarivanja različitih prava i usluga po donošenju Nacionalne strategije utvrđene su aktivnosti usmjerene prevenciji i resocijalizaciji ovisnika. Kao i u prethodnoj Nacionalnoj strategiji najvažnija zadaća je pravodobno pružati pomoć obiteljima i na vrijeme poduzeti mjere obiteljsko-pravne zaštite, prvenstveno nadzora nad roditeljskom skrbi, savjetodavnog rada te kroz to pojačati aktivnosti usmjerene jačanju roditeljskih kompetencija, osnaživanju i potpori obitelji roditelja u nošenju sa izazovima svakidašnjeg života, a posebno odgojnim izazovima. I nadalje je važno djecu iz rizičnih obiteljskih okruženja i razvojno rizičnu djecu uključivati u grupne preventivne programe koji se provode u suradnji sa školama uz podršku Ministarstva socijalne politike i mladih te lokalne samouprave i uprave koje obuhvaćaju prvenstveno rad sa djecom i roditeljima. To je od izuzetne važnosti u provođenju ove strategije. dio djece i nadalje će se uključivati u poludnevni boravak sa produženim stručnim postupkom pri osnovnim školama s obzirom na sve složeniju situacije s kojima se susrećemo obje vrste programa bilo bi uputno i proširiti i proširivati. Maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje prekršaja ili kaznenih djela u vezi s drogom ili drugih djela, a za koje je utvrđeno da su počeli eksperimentirati s drogom, upućivati obavezno u postojeće programe odvikavanja od droge, najčešće u okviru izrađenih posebnih obveza. Jednako važno je mlade osobe koje imaju problema u odrastanju i pronalaženju samih sebe uključivati u različite programe psihosocijalnog i sociopedagoškog tretmana bilo u centru, bilo u postojeće programe izvan centara. Kao i dosada djecu i mlade s izraženijim psihološkim problemima i udruženim smetnjama potrebno je upućivati specijalistima dječje i adolescentne psihijatrije i sve to na vrijeme učiniti. U prethodnoj Nacionalnoj strategiji centrima je kao nositeljima bio dan zadatak otkrivanja djece koja su napustila školovanje i osmišljavanje programa školovanja i osposobljavanja te uključivanja djece i mladih u iste što u praksi nije bilo moguće realizirati. Naime, Centar za socijalnu skrb do takvih saznanja može doći samo ukoliko ima u tretmanu obitelj čije je dijete u riziku od napuštanja škole ili ju je već napustilo, a centar također nije ni u mogućnosti osigurati sam programe obrazovanja i osposobljavanja jer to nije bilo i nije samo u njegovoj nadležnosti. No, po dobivanju informacija od škola centar može pružiti psihosocijalnu podršku obiteljima i djeci i poticati ih na nastavak školovanja i uključivanje u postojeće programe koji nude obrazovni sustav ili u različite programe koji nude predstavnici civilnog društva. Ovdje je poseban naglasak postavljen na odgojno-obrazovne ustanove, odnosno škole. Tamo se nalaze naša djeca, tamo se događaju problemi i ukoliko škola i predstavnici u školi ne reagiraju na vrijeme vjerujte, a na vrijeme je da pozovu obitelj da odmah uključe i nadležni Centar za socijalnu skrb na tom području ja sam uvjerena da bi tih problema sigurno bilo puno, puno manje. U većini naprijed navedenih aktivnosti osobito je važna evo ponavljam suradnja sa školom posebice sa osnovnim jer one obuhvaćaju svu populaciju djece i roditelja te mogu imati i prve informacije o problemima u obitelji, a pravodobnim prijavama Centru za socijalnu skrb škola ili drugi sudionici mogu bitno doprinijeti i pravodobnim intervencijama Centra za socijalnu skrb u obitelji te zaštiti dobrobiti djece. Potrebno je nadalje podupirati ulogu civilnog društva i unaprjeđivati već uspostavljenu suradnju s udrugama i klubovima koji se bave različitim kulturno-zabavnim, sportskim aktivnostima te provode različite psihosocijalne i sociopedagoške programe. Osobito je važno podupirati suradnju s onima koji pružaju podršku i potrebu ovisnicima u postupku resocijalizacije i njihove integracije u zajednici na lokalnoj razini te opet ponavljam njihovim obiteljima. Osim aktivnosti u kojima je naglasak na prevenciju ovisnosti i zadaća Centra za socijalnu skrb jest svakako i sudjelovanje u projektu resocijalizacije ovisnika kroz informiranje ovisnika o mogućnostima profesionalne orijentacije osposobljavanja i nastavka školovanja te pružanja psihosocijalne i svake druge podrške u okviru svoje nadležnosti. Na sličan način centar treba osigurati i posttretmanski prihvat za maloljetne i odrasle osobe, povratnike s izdržavanja kazne zatvora te za povratnike odgojnih ustanova po izvršenju odgojne mjere te svima njima pružati psihosocijalnu podršku kao i ovisno o stvarnim potrebama i različite druge oblike pomoći sukladno njihovim zakonskim okvirima. Ustanove za djecu i mlade u sustavu su socijalne skrbi, mogu i trebaju doprinijeti prevenciji ovisnosti kroz svoje redovite programe koje će dodatno upotpuniti temama o važnosti zdravlja i zdravog način i stila života, te ih pripremiti na suočavanje sa različitim problemima koje život svakodnevno donosi. Značajnu, preventivnu ulogu imaju i obiteljski centri koji kroz različite oblike rada jačaju obitelji i roditeljske potencijale, a radionice za djecu pri osnovnim školama informiraju i osnažuju djecu. Znatni doprinos daju i izradom različitih publikacija namijenjenih prije svega roditeljima i djeci, ali i stručnjacima koji sa njima rade. Da bi se stručnjaci u sustavu socijalne skrbi što uspješnije suočavali s problemima ovisnosti i uz osnovnu naobrazbu stjecali nova znanja i vještine za rad s djecom i mladima, posebice na pragu na pragu prevencije nužno je uključivanje u edukacije koje će im u tome dodatno pomoći. No, jednako je važno i da svoja znanja prenose na druge sudionike uključene u nacionalnu strategiju. Značajan dobitak za sve je razmjena iskustava i upoznavanje sa djelatnošću svih sudionika. Dobar primjer toga su regionalna edukacija u projektu resocijalizacije ovisnika, koje organizira Ured za droge Vlade Republike Hrvatske, a predavači i sudionici su stručnjaci iz svih sustava koji sudjeluju u projektu. Također, je na lokalnoj razini važna razmjena iskustava i upoznavanja što većeg broja stručnjaka primarno u centrima, o vrstama droga, njihovim djelovanjima, posljedicama, mogućnostima rada s eksperimentatorima što je dobro realizirati kroz suradnju sa zavodom za javno zdravstvene službe za zaštitu mentalnog zdravlja s kojima u Zagrebu izuzetno, imamo izuzetno dobro suradnju i već dogovorenu edukaciju za veći broj stručnjaka u centrima. Ono što smatramo izuzetno važnim za što uspješniju provedbu nacionalne strategije i akcijskih planova jeste dobra međusobna suradnja svih sudionika u njihovoj provedbi, iako je evaluacija ukazala na dosta manjkavosti upravo na tom planu. Moramo istaknuti da centri iz godine u godinu unaprjeđuju suradnju sa svima, a posebice nam se čini važnim sve bolja suradnja s predstavnicima civilnog društva koje smo prepoznali kao važne partnere, te kroz te kroz uspostavu partnerstva odnosa s djelom udruga, posebice onih koji provode različite programe namijenjene mladima u različitim fazama života. I nastojimo zajednički doprinositi poboljšanju života mladih i njihovih obitelji. S nekima imao i formaliziranu suradnju kroz potpisivanje partnerstva, a otvoreni trebamo biti i za proširenje suradnje sa svima koji mogu doprinijeti zaštiti najboljeg interesa naše djece. Također, radimo na uspostavi što bolje međuresorske suradnje i sa svim drugim sudionicima u provedbi nacionalne strategije i akcijskog plana, ali i svima koji mogu pridonijeti poboljšanju života djece i obitelji. Ocjenjujemo da na tom planu ima još puno prostora za poboljšanje što smatramo jednim od prioriteta u radu. Iako se možda čini da sustav socijalne skrbi, a posebito centri, nemaju osobito velik broj zadataka, mišljenja smo da njihova stručna i odgovorna realizacija može znatno doprinijeti prevenciji i suzbijanju zlouporabe droge u RH. Iz svega gore navedenog, klub HSU-a podržat će nacionalnu strategiju suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH koju smatramo vrlo važnim dokumentom za mlade, obitelji i cijelo društvo. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Repliku na vaše izlaganje ima kolega Nikola Vuljanić. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolegica je sjajno opisala strategiju i njene dosege, sadržaj i ne možemo se naravno s tim ne složiti. Ono što nije rečeno da za tu strategiju treba novac, veći novac nego što se troši dosada. Međutim, drugi dio onog što država treba raditi, osim prevencije, jeste i represija. Ovi veliki dileri o kojima toliko pričamo, nisu posebno zločesti ljudi, to su ljudi bez savjeti i beskrupula, ali u taj posao ulaze zato da bi zaradili novac, veliki novac. I zarade novac, pretvore ga u imovinu i što naš porezni sustav onda radi? Procjenjuje, pošto se tu radi o kešu to nije novac koji je prošao kroz račun, procjenjuje da se imovina i plaćen porez ne slažu i onda razrezuje porez na tu imovinu. Ljudi plate porez i ta imovina postaje legalna imovina. Zašto onda u popis zanimanja ne uvedemo dilere kokainom i trgovce bijelim robljem i tome slično? Naš Porezni zakon koji su Laburisti predlagali ovom Saboru imao je drugačiju intenciju. Imovina za koju nema opravdanja treba se oduzeti i ona je zarađena kriminalom. Naravno, nisu svi ljudi koji imaju takvu imovinu, za koju nemaju nekakvog porijekla dileri drogom, ima tu i drugih djelatnika, ima tu kamatara, varalica, trgovaca ljudima i Najosjetljiviji momenata i najosjetljivije mjesto takvih ljudi je njihov novac. Sve dok moramo mu dokazati da je napravio to i to djelo, tako da pritišćemo liječene ovisnike ili ne znam na koji drugi način, ili ih hvatamo sa rukom u medu, od toga neće biti ništa. Naš represivni aparat i porezna uprava s njim se trebaju skoncentrirati na hvatanje nelegalne imovine. U ime kluba HDZ-a kolegica Sunčana Glavak. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Vizija postavljena u nacionalnoj strategiji je smanjiti, kao što smo već nekoliko puta čuli, ponudu i potražnju droga u društvu. Za ostvarenje vizije i nacionalna politika u području droga, treba putem zdravstvenog, socijalnog, odgojno-obrazovnog i naravnog represivnog sustav, te drugih organizacija i odgojnim mjerama zaštite učiniti da se to tako može i provesti. Pri ovoj izradi nacionalne strategije, 3 po redu u Hrvatskoj od njezina osnutka, svakako se kako piše vodilo računa o stvarnim potrebama koje proizlaze iz aktualnog stanja problematika droga. U godišnjem izvješću prikazane su brojke koje se kreću u svijetu konzumenata droga, vrstama droge, novcu koji se vrti oko droge, zatim smrtno stradalima, intoksikaciji i drugim podacima. Prikazane su brojke koje se odnose i na Hrvatsku koje su u porastu. Registrirano je 30 tisuća 290 osoba koje su liječene na bilo koji način. Neću puno govoriti o tome jer čuli smo već i od mojih prethodnica i prethodnika, a vjerojatno će biti riječi i u raspravi brojevi će se ponoviti nekoliko puta. Za usporediti je da je za ovu Nacionalnu strategiju odobreno 31 milijun kuna, a primjerice metadonska obrada u RH iznosi 42 milijuna kuna. 3,6% svjetskog budžeta otpada na droge. Ovaj podatak iznijela sam samo kako bih rekla ono što svi znamo i moramo izgovoriti rat protiv droge teško ćemo dobiti. Iz izvješća su razvidni i napori koji se poduzimaju kako bi se broj ovisnika smanjio, kako bi se spriječila zlouporaba droga i opojnih sredstava posebice među djecom i mladima, smanjenje razmjera droga, njihove dostupnosti, a osvrnut ću se na dio izvješća koji govori o osobama liječenim zbog uporabe droga u Hrvatskoj. U odnosu na 2011. godinu htjela bih reći da 7665 osoba je liječeno ukupno od raznih oblika ovisnosti o drogama, a od toga prvi puta lani 1153 osobe. No, malo se spominju ovisnosti koje su porastu, a mislim da bismo i o njima nešto trebali reći. To su konzumacije alkohola, ovisnost o kocki i klađenju. Kada govorimo o drogama velika je opasnost i sve veća prisutnost tzv. dizajnerskih droga jeftinijih od uobičajenih. Uglavnom se prodaju preko interneta i to smo već danas nešto čuli. Spice se primjerice prodaje kao egzotičan miris ili magični zmaj koji se prodaje u obliku mirisnih štapića. Za krokodil ste vjerujem isto tako čuli, za njegove ovisnike kažu da može preživjeti svega od 2 do 3 godine. Međutim, ono što je zabrinjavajuće jest procedura uvrštavanja nekog novog sredstva na državnu listu zabranjenih tvari koja dosta dugo traje i zahtjeva niz administrativnih koraka uz davanje stručnih obrazloženja, a sve to obilato koristi industrija smrti. Samo prošle godine u Hrvatskoj je zabilježeno 14 takvih droga i tu svaka priča o mogućnosti stalne primjerice roditeljske edukacije prestaje. I to moramo reći. Dakle, ni oni koji su svakodnevno u tom poslu, koji svakodnevno se bave problematikom droga ne mogu biti ukorak sa industrijom smrti. Oni će uvijek biti korak naprijed, oni će uvijek proizvesti nešto novo što nije na listi zabranjenog i mi ćemo teško ući ukorak s njima. Zato ovo što smo danas čuli točno je da sve kreće iz obitelji, što se tiče mlađih naraštaja. Evo danas imamo u novinama jedan tragičan primjer takav. kako će roditelji biti educirani? Gdje će se roditelji educirati i što je sa onim ovisnicima koji imaju roditelje ali postaju ovisnici u kasnim 30-im, 40-im, 50-im godinama? Što je s njima? Na neki način strategija to definira, međutim možemo se boriti ali teško da ćemo pobijediti u tome. Zabrinjava podatak da u Hrvatskoj s drogom problem ima preko 10 tisuća osoba što je za ilustraciju grad veličine Knina. Droga je veliki biznis koji ne poznaje granice niti proizvođače zanima dobna granica. Posljedice konzumacije ništa njih ne zanima, droga je jednostavno dostupna. O tome svjedoči i istraživanje koje je pokazalo da je uglavnom možete kupiti svugdje. Na javnim mjestima, zatvorenim mjestima, možete pozvati dilera kući, možete otići kod njega, možete bilo u kojem disko klubu to dobiti, možete kupiti putem interneta. Dakle, to je ono što je zapanjujuće, droga je dostupna na svakom koraku. U replici sam rekla droga je i sve dostupnija jer je sve jeftinija. A kakva je njezina kvaliteta o tome mogu najbolje govoriti stručnjaci koji se time ipak bave. Kada govorimo o dobnim granicama najnovije istraživanje za 2011. godinu koje je obuhvatilo 37 zemalja i 105 tisuća učenika koji su navršavali 16 godina po broju učenika koji konzumiraju tzv. "lake droge" Hrvatska je u europskom prosjeku. Što znači 21% dječaka i 14% djevojčica, dakle dakle 16-godišnjaka, bar je jednom probalo marihuanu, no na vrhu su hrvatski učenici kada je riječ o opijanju i pušenju. Dvije loše navike koje su povezane i s eksperimentiranjem psihoaktivnim sredstvima. Na neslavnom smo 7 mjestu od 37 zemalja po dostupnosti marihuane, a alarmantan je podatak da roditelji i dalje saznaju da su im djeca primjerice na heroinu tek nakon 3, 4 godine. Dakle, heroinski ovisnici tako dugo mogu prikrivati svoju ovisnost i to je dokazano istraživanjem. Šira se društvena zajednica naravno uključuje u prevenciju, edukaciju ali i resocijalizaciju pa nekoliko riječi o onima koji su uvjetno rečeno imali sreće. Riječ je o bivšim ovisnicima koji su se ponovno našli na tržištu rada. Tako je prošle godine registrirano 128 liječenih ovisnika o drogama od čega 86 muškaraca i 42 žene. Do 31. prosinca zaposlen je 21 korisnik projekta resocijalizacije liječenih ovisnika. No, nemojmo se zavaravati. I dalje će biti nezadovoljstava, osjećaja ispraznosti, ljudi koji ostaju bez posla, ljudi koji padaju u iskušenja. Poremećeni sustavi vrijednosti, a kod mladih primjerice želja za dokazivanjem, želje za biti odrastao što prije, želje da se ne bude drukčiji u društvu i tu pokleknu oni najslabiji nesigurni u više slučajeva niskog praga samopoštovanja. I dalje će se voditi bitka između industrije smrti, golemog biznisa i onih koji će biti uvučeni u tamnu stranu konzumenata droge. Godišnje u Hrvatskoj od droge umire preko 150 osoba, stoga svi oni koji smatraju da ima razlike između lakih i teških droga neka razmisle o ovim brojkama, o brojkama koje su zapravo ljudi ali i njihove obitelji. Jel droga gotovo uvijek metastazira u obitelj, a na kraju ima posljedice na cjelokupno društvo. Svaki puta kad se izgubi jedna život, industrija smrti odnijela je pobjedu. No, mi ovakvim strategijama moramo nastojati, ne dati grubo rečeno jedan izgubljeni život za jedan novi, a to ćemo postići prevencijom, ovakvim mjerama, smanjenjem broja ovisnika.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima. Pa evo jutros raspravljamo o jednom velikom problemu koji je sigurno jedan od vodećih čimbenika rizika i u razvijenim i u nerazvijenim zemljama. Ja mogu to slikovito prikazati, ovakav problem možemo gledati kao jednu hobotnicu, a svi koji se bave tom problematikom uzimaju hobotnicu za krakove, probaju je uhvatiti, međutim ona i dalje polako ali sigurno steže oko vrata mnoge. Prema tome, čitav sustav borbe treba povezivati, ne samo na formalnoj, nego na formalnoj razini, nego da to bude istinska suradnja, ta primarna zaštita koja se vodi kroz obrazovni sustav odnosno kroz zdravstvo, da bude što efikasnije u mehanizmima i otkrivanja bolesti, a isto tako i o prevenciji. Potrebno je zapravo povezati sve sustave liječenja i nužno je da se oni nadopune, a isto tako da bez obzira u kojem sustavu se nalazi onaj komu je potrebno pružiti pomoć da ubiti znaju, odnosno da se radi na povezivanju takvih sustava. Isto tako je potrebno jasno razgraničiti dilera od ovisnika, odnosno od žrtve što je i bilo u prije, prije u diskusijama spomena, jer na taj način se zapravo smanjuje bespotrebno opterećenje pravosudnog sustava, odnosno radi ga se učinkovitijim. Uspješnost prevencije i liječenja ovisnosti upravo je proporcionalno s vremenom kada se zapravo otkrilo, otkrila bolest, a podaci o prosječnoj dobi bitnih trenutaka ovisničkog ponašanja nam sigurno daju, pokazuju nam tijek razvoja bolesti. Iz ovog izvještaja se vidi da školski preventivni programi su se odvijali u mnogim školama diljem Hrvatske, bilo je više od 27 školskih preventivnih programa. Međutim, zabrinjava što se od njih 127 svega 35 je bilo evaluirano. I tu je problem po školama, svi se slažemo da su škole institucije gdje se najviše može pružiti u prevenciji, međutim problem je loše odnosno nikakve evaluacije. I ovaj mali broji koji je evaluiran on je evaluiran čisto kroz provedbu programa, a ne da li je cilj opravdao sredstva. Mene veseli što sam čula podataka da je, da se napravila baza programa prevencije i da će to biti jedna osnovna, odnosno da će to biti uvođenje strukture u preventivne programe. Još nešto o preventivnim programima, mišljenja sam da je za njih jako bitan kontinuitet provođenja jer prevencija bez pravoga kontinuiteta ubiti i ne može biti prava prava prevencija. Upravo zbog toga pozdravljam uvođenje zdravstvenog odgoja, usvajanje zdravih stilova života i nadam se da će se taj zdravstveni odgoj razvijati, da će jednog dana doći i u sklopu kurikuluma, da će se znati točno satnica, tko, što i kada radi, jer kako smo čuli u prijašnjim diskusijama vrlo često se to ostavljalo na entuzijazmu ljudi. Nešto o supstitucijskoj terapiji, ta supstitucijska terapija koristi najčešće oni koji uživaju opijate, a evo imamo i podatak da ih je 82%. Prema tome, ta supstitucijska terapija treba se držati točno određenog protokola inače u suprotnom može se zloupotrebljavati, a svjedoci smo mnogih zloupotreba, svjedoci smo i predoziranja supstitucijskom terapijom što je isto tako apsurd. Prema tome, treba apelirati da ipak oni koji daju, daju, …/Govornik se ne razumije./… a ne da se daje njima veće doze da oni mogu ili preko vikenda. Mislim da tu treba pronaći načina kako to kontrolirati,da ne ide do zloupotrebe, do preprodaje metadona, heptanona i na taj način oni uzimaju heroin, a dalje se truje. Rekla bi nešto i o drugim ovisnostima koje ne smijemo zaboraviti, po istraživanjima ESPAD-a naši mladi puše cigarete, puše zbog toga što su vrlo dostupne i imamo, vrlo rano se počinje pušiti. Zatim je to konzumacija alkohola, gdje smo sada po nekim podacima, po istraživanjima na 3 mjestu u usporedbu sa ostalim ESPAD zemljama. Prema tome, bez suradnje, bez multidisciplinarnog pristupa nema poboljšanja. Kod pružanja pomoći dolazi se do razno raznih prepreka, dolazi se do prepreka i zbog neprihvaćanja, nesuradnje roditelj, nesuradnje institucija. Imamo razno razne primjere toga, npr. dijete koje dođe u alkoholiziranom stanju, dospije na hitnu medicinsku pomoć, ne smije se dogoditi da taj njegov liječnik školske medicine ne napravi razgovor s njim, sa roditeljima itd. Mi znamo da se djeca, upadaju u komatozna stanja upravo alkoholiziran djeca. I ako to ostaje samo informacija na hitnoj pomoći gdje je dijete prihvaćeno iz toga nema ništa, mi moramo djelovati u tom smjeru upravo povezujući institucije, povezujući informacije, informacija mora doći njegovog liječnika, odnosno suradnja roditelja i liječnika mora biti u tom slučaju. Isto tako bez pristanka roditelja ne možete napraviti niti nekakva testiranja. Evo imamo primjer u privatnoj gimnaziji se napravilo testiranje na droge. Zašto? Zato što su roditelji prihvatili to, to je bila politika te škole. Međutim, na drugim mjestima to nije bilo moguće jer roditelj može reći ja to ne želim za svoje dijete. A roditeljima treba pomoći, slažem se. Oni su najjača karika, najjača bi trebali biti karika u sustavu odgoja odgoja svoga djeteta, međutim njima treba pomoći, njih treba educirati. Kolegice i kolege znamo svi da je Hrvatska tranzitno područje preko kojeg idu pravci raznorazni i ova balkanska ruta itd., prema tome RH je postala zemlja gdje je sve veći broj novih droga i jednostavno gdje je dostupnost droge povećana. Prema podacima Državnog odvjetništva vidi se da je za počinitelje kaznenih djela prijavljeno preko 6 tisuća osoba i to među njima 348 maloljetnih osoba. Veliki je odbačaj, skoro 60,1% prijava je odbačeno, ali je isto tako velik broj recidivista. Ja ću reći samo u slučaju odbačaja ako je odbačaj zbog beznačajnosti djela u tom slučaju propuštamo u biti priliku da pomognemo mladim konzumentima da zapravo na vrijeme uhvatimo njihovo ponašanje, odnosno njihovu bolest još kad je u počecima. Prema tome, odbačaj kaznene prijave bi trebao biti, temeljiti se na načelu svrhovitosti. U tom slučaju je sigurno opravdan i na taj način možemo bolje pomoći. Jako je bitno da Hrvatska upravo zbog spomenutog geostrateškog položaja da ona ima jako dobre međunarodne aktivnosti na području suzbijanja droga, upravo zbog raznoraznih iskustava drugih zemalja, a isto tako zbog borbe protiv kriminalnih organizacija, korupcije, pranja novca itd. Evo ispred nas je nova strategija, ja se nadam da će buduća izvješća biti još bolja i na kraju ću reći da su ovo mali pomaci vrlo velikog problema. Vratit ću se na onu hobotnicu kada je svi hvataju za krakove međutim da bi savladali hobotnicu treba se uhvatiti direktno za glavu. Hvala lijepo. najbolji put i usudio bih se reći i najlakši put u borbi protiv ovisnosti. Međutim, nešto oko represije, oko uhićenja, kaznenih prijava i odbačaja. Zašto ima veliki broj odbačaja? Pa iz jednostavnog razloga zato jer većina tih djela i do 70% odnose se na lake droge. I sad kada raspravljamo o represiji u borbi protiv ovisnosti i droge ukoliko zatvaramo oči kod toga da imamo lake i teške droge, ukoliko zatvaramo oči pred time da su ovisnici, odnosno konzumenti, a pogotovo ovisnici prije svega bolesnici a ne kriminalci zapravo ne možemo ni u represivnom ni u preventivnom dijelu raditi posao kako treba. Hrvatska policija i pravosuđe zatrpano je borbom protiv pojedinih osoba, bez obzira da li su maloljetni, punoljetni, dakle koji konzumiraju s vremena na vrijeme neku od lakih droga. Istovremeno pored nas prolaze organizirani kriminal, prolazi velika trgovina teškim drogama. Obzirom da su kapaciteti organa gonjenja zatrpani s tom cijelom pričom jednostavno ne mogu odgovoriti zahtjevu adekvatnom usudio bih se reći u borbi protiv krijumčara droga. Prema tome, mislim da je vrijeme da prihvatimo određene činjenice. Dakle, mislim da u svijetu nitko više ne spori razliku između lakih i teških droga dvoji oko toga da postoje opijati i stimulansi i da ne idem sad dalje. Jer to je abeceda. Mislim to je kao što imate razlike u težini pojedinih lijekova tako je to i kod droga. Teza da svatko tko proba laku drogu da završi na teškoj drogi zapravo nas onemogućava da se adekvatno borimo protiv narkomanije, ovisnosti i prije svega krijumčara droge. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku Tatjana Šimac-Bonačić. Hvala lijepo. Pa ja mislim da se u represivnom sustavu treba uvesti struktura. I to je točno. Treba prvo razlikovati ovisnika od dilera. Ovisniku treba pomoći, dilera treba tjerati. Isto tako prihvaćam da treba razlikovati lakše i teže droge, ali sa porukom da su i jedne i druge vrlo opasne. Moram ovdje spomenuti da će Zakonom o probaciji u biti se ipak uvesti reda i u ovaj sustav. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Sljedeća u pojedinačnoj raspravi kolegica Đurđica Sumrak. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi predstavnici ministarstva i predstavnice, uvažene kolegice i kolege. Evo imala sam jako puno napisano toga, ali obzirom da rasprava evo traje već duže vrijeme i puno je toga rečeno u svim prethodnim raspravama ja bih naime u svemu tome pitala i rekla da li bi netko od nas ovdje koji tu sjedimo, ali i kompletno u Saboru, netko na ulici kad izađemo i da kažemo hoćete li vi danas ponuditi džoint, ponuditi ne znam marihuanu ili bilo koju drugu drogu koja nije teška, rekli bismo laka, svom djetetu ili svom unuku? Sigurna sam 100% da ovdje među nama bi svi rekli ne, mi to nećemo učiniti jer to nije zdravo. teških i lakih droga, droga jest droga. Prema tome ako marihuana ide u red lakih neće je nitko od nas ponuditi svom djetetu ili svom unuku. Zašto? Zato jer jako dobro zna da će nakon toga posegnuti se za nečim drugim. Samo o drogama govoriti je začarani krug, kako iz toga izaći, najbolje znaju obitelji, nažalost koje su se našle u cijeloj toj priči, čija su djeca posegnula. Iz kojih razloga, tisuću pitanja je zašto, i kada je to počelo, i gdje smo pogriješili mi kao obitelj, kao zajednica, kao pojedinac, gdje se izgubio vlastiti identitet, gdje smo izgubili vjeru i svoj bitak? Pa ja bih to ostavila, ipak dakle odgovore svakom od nas, ostavila bih to za jednu filozofsku raspravu, ali bih rekla da je jako dobro sve ove nacionalne strategije kad smo se već suočili sa tim, s tom pošasti i tim problemom, koji su do danas donesene. Jer do nedavno je bilo jako sramotno uopće reći da je neko bivši ovisnik ili da je ovisnik na stigmi, ili osramoćena je bila cijela obitelj. Danas polako više se ta stigma gubi i naprosto dobro je priznati, da evo u obitelji postoji problem i dobro je da se taj problem može rješavati. Kroz ove rasprave imam nekoliko samo primjedbi, ono što mene muči, a to je znamo i ja se slažem da je obitelj početak svega, a naša djeca su dar Božji. Pa ja bih lijepo molila ovim putem i medije, ali i nas saborske zastupnike i zastupnice naravno, kad govorimo o djeci da se ne govori kao o nekim klincima i nekim klincezama, jer oni to nisu, djeca su osobe, oni su djevojčice ili dječaci. I ne vole ni djeca da ih se zove klincima ili nekim drugim, ja bih rekla ponižavajućim i glupim nazivima koji potiču iz nekih jednako takvih vremena. To je se još pomalo čuje i u medijima, ovim putem molim i medije da prestanu tako nazivati djecu. Unutar obitelji kad se pojavi problem onda se upućuje naravno i problem u škole ili u obrazovne sustave. Ja bih rekla da i vjerske institucije imaju jako važnu ulogu u tome da se eto ovisnosti riješi, pa moram reći jedan dosta velik broj mladih ljudi pa i onih starijih, ali i djece. Ipak mi koji smo išli na vjeronauk, ja sam 59 godište išla sam na vjeronauk u crkvu, moje dijete je išlo na vjeronauk u osnovnu školu, ali i ja kao roditelj poklanjala sam punu pažnju tome i na svakom vjeronauku bilo koje vjeroispovijesti zasigurno ni jedno dijete neće čuti da može slobodno probati marihuanu ili bilo što drugo od droge, jer da to nije tako opasno nego dapače čut će nešto drugo. Svaka ta vjeroispovijest i svaki taj vjeronauk govori o nekim dobrim i plemenitim, ne obitelji samo nego o životu kakav on treba biti i što je to u stvarnosti bitak. kao majka uvijek sam dočekivala svog sina kući ma u koliko to sati bilo, a nije smjelo biti nikako nakon 2 sata, do svoje 18 godine, nadam se da sad vani, do 12 sati je mogao biti. Danas se ja čudim i ja se zalažem i govorili smo na odboru, i drago mi je da se rade racije jer mi nikako nije jasno kako se može pojaviti neko dijete, dječak ili djevojčica nakon 12 sati, ili u 1, 2 ujutro od svojih između 13, 16 godina ili 17. Upravo, neću reći da se droga, ali i sve ostale pošasti i poroci, alkohol, cigarete, pa i tablete su jednako takva pošast, kockanje dešavaju u tom nekom noći, zato i je takva jer jer eto ga pod krinkom, vrlo često su djeca izložena tim opasnostima. Pa kako taj roditelj može mirno spavati ili ne pogledati svoje dijete dođe i da se na njemu ne vidi što se desilo? Slažem se i s edukacijom edukatora, slažem se da i roditelje treba educirati jer naprosto neki roditelji i ne znaju, ne prepoznaju niti biljnu drogu, tako niti marihuanu, pogotovo naše naše mame ili njihove bake, pa vrlo često im unuci ostavljaju teglice sa marihuanom o kojima se one brinu kao o nekom cvijeću na balkonu i zalijevaju ih, jer naprosto ne znaju uopće o čemu se radi. Tek kad pogledaju, dobra je bila akcija jedne, vrlo često se je mogla na televiziji vidjeti, a vezana je bila strategiju jednako tako suzbijanja, slika slika te marihuane kako izgleda. Pa iz svega toga, onda se je ta baka prenerazila i rekla isuse bože pa on je na moru, rekao mi je da je to njegova biljka. Tako da je važno educirati nas roditelje, naravno da ne znamo, sad više ne bismo smjeli reći, ni ne bismo trebali, nego trebali bismo znati. I sigurno da je i edukacija, a svaka edukacije je i prevencija i za to ću se zalagati, i zalagat ću se za to da se nikada ni jedna droga ne legalizira, da se uvijek govori ne drogi i da se uporno ukazuje na štetnost kako samog biča koje to koristi. Dakle korištenje droge, uživanje u tome jedini nažalost i vrlo česti kraj je smrt smrt ili takav psihički poremećaj koji više nije moguće vratit natrag, a jednako tako onda stradavaju i obitelji koje nalaze vjeruj negdje drugdje, nalaze vjeru u Bogu. Međutim, evo ga i Bog poneka možda ostavi sve ove ovisnike, ali oni se njemu na kraju ipak vraćaju ja to moram reći jer najviše vjerskih institucija ima ovisnika, oni se vraćaju njemu, tu nalaze nadu i tu nalaze spas i saznaju onaj svoj bitak. Evo, toliko o mojoj raspravi. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Repliku ima kolega Šime Lučin. Hvala. Dakle, slažem se s time da je droga zlo. Ali mislim da bi trebali se dogovoriti oko mislim za mene jedne notorne činjenice, a to je da bi se mogli boriti protiv zla to zlo morate prepoznati, morate ga upoznati i morate ga definirati. Jer ukoliko to ne napravite onda ćete primjenjivati krive alate da to zlo iskorijenite. Vidite, često smo imali priliku slušati kad bi govorili o dekriminalizaciji, vi ste to poistovjećivali sa legalizacijom. Kad bi govorili o razlici lakih i teških droga niste to prihvaćali, ali bi onda znali reći u sljedećoj rečenici da sve lake droge vode prema teškim drogama. Mislim da mi moramo u strategiji ako smo ozbiljna zemlja i ako se ozbiljno mislimo s time baviti definirati neke stvari. Ma suludo je da imamo dakle, da još nemamo dekriminalizaciju lakih droga. Pazite, u velikom broju zemalja marihuana je lijek. Kod nas se još svi plaše razgovarati i govoriti o tome da se marihuana u određenim oblicima i određenim količinama propisuje u velikom broju zemalja u svijetu kao lijek. E sad mi ne možete reći da je marihuana i heroin ili kokain jedno te isto. Zašto to kažem? Vraćam se na meritum, moramo znati s čime imamo posla da bi to zlo pobijedili. Kolega Lučin evo ovako ja sam shvatila što vi želite reći, ali čini mi se da vi niste shvatili što želim ja reći. sad ponovno o marihuani i o opijatima i želite ovdje reći da to nije jedno te isto, a ja ću vam reći, i govorite da je naravno marihuana u velikom dijelu zemalja lijek. Ja ću vam reći, evo i liječnici to znaju svaki lijek preko doze je otrov, ta ista marihuana, svaki lijek koji se uzima u dozi koja nije propisana je otrov. Nikako ne bih se zalagala, zalagala, ali morate znati kad na ovaj način govorite onda govorite i populaciji djece one od prvog razreda osnovne škole koji kažu evo gospodin Lučin je rekao da je marihuana zdrava pa zašto je ja ne bih onda upotrebljavao. Ja ću pušiti marihuanu jer je gospodin Lučin to rekao da je to ok. Ali, ja vam kažem da to nije ok jer pod kontrolom nešto uzimati u zdravstvene svrhe je potpuno jedna stvar, a drugo je na ovaj način naprosto epp raditi marihuani. Hvala kolegice Sumrak. Nije kolega Lučin rekao da je marihuana zdrava, rekao je da se ponekad koristi kao lijek. Sljedeću repliku kolegica Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa u svojoj raspravi gospođa zastupnica Sumrak je spomenula primjere naravno iz vlastite obitelji i odnosa prema vlastitome djetetu i to me ponukalo da podsjetim na odredbu Obiteljskoga zakona dugi niz godina je imamo, ali mislim da je zaista ono što se kaže mrtvo slovo na papiru, to je odredba Obiteljskoga zakona koja govori o tome da su roditelji obvezni i dužni, dakle to je zakonska obveza, ne puštati djecu mlađu od 16 godina nakon, odnosno u razdoblju između 11 sati i čini mi se 5 ujutro bez pratnje roditelja ili odraslih osoba u koje roditelji imaju povjerenja. Zašto to spominjem? Često pa i evo nedavna akcija policije u Zagrebu je pokazala čini mi se da je privedeno 40-ak maloljetnika od kojih neki roditelji su se čak javljali nama u Odbor za obitelj prosvjedujući protiv postupaka policije, a naprosto nisu svjesni da su oni kao roditelji kršili zakon. Govorim to zbog toga što često spominjemo kad govorimo i o problemu ovisnosti da nedovoljno čini država, da nedovoljno čini Vlada, da nedovoljno čine institucije i da nedovoljno čini škola i mnogi roditelji su skloni u školu upirati prstom i reći morate nešto napraviti, a da potpuno odmiču od sebe ili da odmičemo jer sam roditelj obavezu obitelji i obavezu roditelja da se brinu o svojoj djeci. Mislim da tu sve počinje, naprosto sve što naučimo u obitelji jest popudbina koju nosimo u budućnost ili bolje rečeno one stvari koje se odnose na na funkcioniranje, na poštivanje drugih pa onda naravno i vezano za opasnosti koje ne naučimo u vlastitome domu teško da ćemo ikada više u školama i fakultetima naučiti. Dakle, ja apeliram da se ta odredba ili poštuje ili da razgovaramo o tome da se naprosto izbaci iz zakona ako je baš nitko ne poštuje i ne provodi dosljedno. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku kolegica Sumrak. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pa uvažena zastupnice slažem se s vama. I naravno ovo je jedan od velikih problema upravo koji ste sada naveli, vezan je i za obitelj i za djecu. Naime, postoji taj još jedan problem taj izlazak maloljetnika i akcije koje su sada provođene i trebaju se provoditi dalje. Međutim, postoji još jedan problem da se maloljetnici potpunom lakoćom kupuju cigarete i alkohol. Ovih dana je moja prijateljica jedna iz Švicarske došla sa svojom djecom i sin joj je rekao mama ovo je nevjerojatno pa mene nitko ne traži osobnu iskaznicu u kafiću ili bilo gdje drugdje, znači mogu kupiti bez problema cigarete. Da, nažalost to je istina. I to je ovisnost. I cigareta je ovisnost, naravno za sve one koji puše znamo da nije zdrava a opet to rade. I alkohol je ovisnost ali još postoji jedna vrsta ovisnosti, nažalost u ovakvom društvu u kakvom živimo, a to su različite tablete antidepresiva koje su jednako tako dostupne na tržištu i to je ovisnost isto. A da li se moramo protiv toga boriti? Da, naravno i treba poštivati neke zakone. Možda izgledaju jako represivni, ali nažalost kad krivo parkirate onda vas kazne, pa drugi put pomislite da li ćete se vi ponovno parkirati na tom istom mjestu, jer će pauk uzet i kaznit će vas. Žalosno, nas kad se po džepu ne lupi, ili roditelje, ili na neki drugi način mi ne shvaćamo pravu situaciju. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Sljedeća u raspravi kolegica Ana Komparić Devčić. Zahvaljujem potpredsjednice, predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Danas je nekoliko kolega reklo jednu rečenu, a to je borbu protiv droge teško ćemo dobiti i nekako su tu stavili točku. Ono što ja želim dodati na tu rečenicu je, nadam se da nećemo odustati, ne da se nadam nego to jednostavno ne smijemo učiniti. Puno kolega i kolegica govorilo je danas o prevenciji, činjenica je da borba protiv ovisnosti ide naravno kroz prevenciju. Ono što se da iščitati iz ovog izvješća da nam malo fali evaluacije tih preventivnih programa jer ako mi nemamo evaluaciju programa onda vrlo teško ćemo provoditi prevenciju jer ne znamo zapravo koji je preventivni program i dobar preventivni program. Da li je to samo dobro zamišljeno na papiru, a onda kada se to pokuša provesti kroz sustav jednostavno postane neprovedivo. Zašto to govorim? Zašto što jučer smo navečer raspravljali o izvještaju Hrvatskog olimpijskog odbora i ovdje svi koji smo bili prisutni smo se složili da postoji krasan preventivni program, a zove se dakle školski sport, a zapravo u stvarnosti je neprovediv, nije zaživio, nije zaživio na onaj način na koji smo svi očekivali da će to biti. Smatram da je sport jedan od najboljih preventivnih programa u liječenju bilo koje ovisnosti i da se moramo potruditi svi zajedno da taj i takvi slični programi zapravo nađu svoj put i zažive, da ne ostanu zapravo mrtvo slovo na papiru. Oni su na papiru odlučno zamišljeni, al kad ih pokušamo staviti u sustav negdje se nešto izgubi i oni zapravo nikad ne zažive. Postoje programi koji odlično funkcioniraju i tu moram to naglasiti, recimo onaj program koji je isto izazivao buru kada se je uveo, a zapravo je pokazao da je izvrstan, a to je dakle ona zamjena igala i šprica, koje po danas pokazuje dakle da je izuzetno dobro da smo, dakle uveli takav program koji je, dakle smanjio prevalenciju hepatitisa b dok nam je hepatitis c još uvijek, nismo se uspjeli s njim izboriti, ali ja se duboko nadam da će takvi programi zapravo dovesti do boljeg zdravstvenog stanja naših ovisnika. Ono što još s vama želim podijeliti ovdje, a danas je malo bilo govora recimo o tome, svi smo se bazirali na prevenciji, što je apsolutno u redu, ali želim s vama podijeliti nekoliko razmišljanja o resocijalizaciji. Smatram da je resocijalizacija izuzetno važna u liječenju i prevenciji na kraju priče, ovisnosti. Dakle, mi imao mlade ljude koji uspio, nadam se uspiju doći do faze resocijalizacije. I ja ću s vama podijelit jedno moje iskustvo i jedno iskustvo jednog mladog čovjeka koji je bio u svijetu droge, prošao je komunu od 2,5 godine, nakon toga već 2 godine je, što bi on rekao čist i slobodan. Trenutno radi u društvu multipleskleroze, dakle pomaže našim osobama koje su oboljele od multipleskleroze, ima djevojku koja je isto bivši ovisnik, koja trenutno je pri kraju fakulteta. I šta se sada desilo? Htjela sam samo pokazati kako izgleda život. Desilo se da je on osuđen na 1,5 godinu zatvora zbog dijela koje je učinio prije 10 godina. I sad ja svih nas ovdje pitam, dakle imamo čovjeka koji je 5, 5, 5 godina čist, koji je spreman na novi život, dobio je šansu za novi život, ova država, ovo društvo u njega je uložilo, kad smo već spominjali i prije novce, novce jer su to ulaganje novaca, to su sve novci. I onda se desi da umjesto da mu se pruži šansa vraćamo ga u zatvor, gdje on vrlo iskreno meni rekao: "Ja nisam siguran kakav ću izaći nakon 1,5 dana zatvora". Ako on ponovno uleti u svijet droge, on će izaći kao ovisnik, ostavit će ga djevojka, pitanje je šta će biti sa tom obitelji njegovom. Dakle, zapravo mislim da je naš sustav mora prepoznati ovakav slučaj i moramo se svi zajedno potruditi da zapravo omogućimo i tim ljudima, i damo šansu za život jer inače i ova resocijalizacija ostaje mrtvo slovo na papiru. Zapravo uložit ćemo velike novce, uložit ćemo veliki trud u resocijalizaciju mladih ljudi i onda će se u jednom trenutku desiti nešto što će nam vratiti sve to na početak, a možda i više i gore od početka. Evo zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Imamo 2 replike na vaše izlaganje. Prva kolegica Ruža Tomašić. Hvala lijepa. Kolegice, kažete da preventivni programi nikada ne zažive. Pa, naravno kad puno tih programa i puno tih ljudi su osnovali te programe čisto radi vlastitih osobnih intresa i sav onaj novac koji je lociran njima potroše na svoje vlastite potrebe. Dali kluba, da li udruge, da li odbora. Ali, čast iznimkama. Isto tako, rekli ste da je važna prevencija ali važnija je reasocijacija. Otprilike, to je kao da gledate dijete koje se igra nekakvim kemijskim sredstvom koje je otrovno. Vi znate da će se to dijete otrovati tim i onda ćete kao odgovoran roditelj pripremiti ključeve i auto da to dijete možete odvesti u bolnicu pokazati kako ste brižan roditelj. Umjesto da maknete taj otrov na prvom mjestu da dijete uopće ne može doći do njega. Hvala lijepa. Zahvaljujem potpredsjednice. Možda nisam bila jasna. Možda me se nije razumijelo. Apsolutno sam za prevenciju. Prije svega. Ali sam rekla da moram s vama podijeliti iskustva s resocijalizacijom jer mislim da takvi programi su isto važni, isto važni, ne važniji, isto važni – jer je to mogućnost povratka čovjeka u život. Mislim, ja se nadam da ste me razumijeli. Ne želim reći da je resocijalizacija važnija od prevencije. Ne, obrnuto. Slažem se s vama. I suglasan sam s vama da prevencije nikada dosta. Isto tako je jasno da u Hrvatskoj nema pregleda na neki način preventivnih aktivnosti i da na tome treba raditi. Suglasan sam sa vama isto tako da je šport taj koji apsolutno u tom dijelu može pomoći. Ali, moram upozoriti, moram reći da u tom dijelu bavljenja športom nisu svi jednaki. U ruralnim područjima, u seoskim sredinama, da bi se bavio sportom, znači mora imati uvijete i športsku dvoranu i ostale stvari. Na žalost, poreznom politikom jedinice lokalne samouprave su osiromašene itekako i neće moći napraviti tih dvorana koje bi trebalo barem stotinu ili nekoliko stotina da bi se mogli kvalitetno baviti sportom. Ako k tome dodamo još slijedeću stvar – da su danas ljudi na selu i izrazito teškom stanju, da evo svjedočimo prosvjedima mljekara koji ne mogu.. Ti mladi ljudi su frustrirani i oni su uistinu u jednoj velikoj opasnosti. Isto tako, ako se ne dakle ne mogu baviti sportom, ako im je ekonomska situacija složena, ja držim da je to jedan iznimno veliki problem kojega je potrebito ovdje spomenuti. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Slijedeći u raspravi, kolega Ante Babić. Hvala lijepa potpredsjednice Sabora. Poštovani predstavnici ministarstava, predstavniče, kolegice i kolege! Danas smo dosta toga čuli i ja vjerujem da ćemo do kraja dana puno toga čuti vezano za drogu. Dobro je znati da nas sigurno gledaju i oni koji se drogiraju, konzumiraju drogu, ali i njihovi roditelji. I njima i resocijalizacija i disciplinarnost, znanstveni pristupi u ovom trenutku neće puno pomoći. Oni će se više bazirati na ovu nacionalnu strategiju. Mislim da je ona dobro napravljena, da se radi jako dobro jer u 22 godine Hrvatske države, ovo je treća nacionalna strategija. I svima onima koji ne misle da se na tom polju puno radi kažem da se varaju, jer ona se posve referira i na referentne centre, županijske centre, kod općina, gradova pa preko škola, crkava i udruga. Nacionalna strategija zapravo ovdje je postavljana tako da se smanji ponuda i potražnja za drogu, a čuli smo isto tako koliki je novac zapravo tu. A gdje je novac tu je i profit i rat protiv droge ćemo teško dobiti. Kao društvo se trudimo i ne sumnjam da nismo učinili u onom institucionalnom smislu i dali svoj maksimum koji smo mogli. I u tome smo danas i kroz ovu raspravu svi jedinstveni. Možda ne kod toga da li lake droge ili ne, treba uvijek napominjati da ovisnik ne počima s iglom, on počima sa prvim džointom. Ali, ja ću iskoristiti ovu raspravu i reći ili bolje rečeno podsjetiti sve nas na sve ono elementarno što nam je nadohvat a od toga bježimo kao pojedinci ili kao društvo. U hrvatskom društvu su izokrenute vrijednosti. Izrugujemo se temeljnim vrijednostima ovoga društva, obitelji, zajedništvu, vjeru i radu, uočavamo svoje promašaje prekasno shvaćajući da smo na to mogli utjecati. utjecati. Uvažena kolegica Kosor je govorila o tome i podsjetila na Obiteljski zakon, svjedoci smo toga prije dva tjedna što se dogodilo u Zagrebu. Ali, ne samo u Zagrebu, slične reakcije su postojale i u Splitu i u manjim gradovima gdje vam onda roditelji bez obzira što znaju da im djeca kao maloljetnici ne smiju biti tako kasno vani, oni su, prvo što su napravili su izvrijeđali osobe koje su ih privele u policijske postaje. odnosno djelatne policajce. Zato, odgoj djeteta počinje začećem i ponašanjem njegove majke. Život majke u cijelosti se prenosi na dijete jer je to zapravo isti život. Rođenje djeteta je beskrajna sreća. Ljubav prema djetetu na žalost kupujemo svim onim čime ne bismo trebali – od robnih markica poznatih kolica, kao da je ono toga svjesno. Ali to roditeljima nije dovoljno. Zato je važno reći da roditelji i u vrtići djeluju na tete gdje će njihovo dijete sjesti, s kim će se družiti, što će jesti, što će pjevati ili igrati jer to tete ne znaju – to mame određuju. U školi ono mora imati sve pet, jer nastavnici ionako ništa ne znaju. Roditeljima je ocjena mjerilo znanja. Na vjeronauk je možda bolje da ne idu jer su svećenici ionako pedofili. O adolescenciji ili prije toga o pričesti rasipamo se u kupnji kojekakvih poklona – od mobitela pa na dalje, iako to za djecu nije potrebno. Kod krizme smo već, barem kod nas dolje u Dalmaciji na kupovini motora, skutera. Kad su na maturi trebaju imati vozački ili auto, jer kako će ići pješice ili se voziti u zagušljivim tramvajima ili autobusima. Maturalni ispiti su preteški, to ne znaju ni profesori, oni se iživljavaju nad djecom, probajmo ih kupiti. Fakultet, ne treba učiti, ne treba polagati ispite, treba samo pronaći novca za kupiti diplomu. Ako ovome dodajemo još medije, selebritije, stilove koji se danas upražnjavaju u našemu društvu i drugo, danas su to društveno prihvatljivi modeli i to je zapravo izvrstan put k svijetu droge. Jedan mi je kolega iz Njemačke rekao, kad čitam vaše novine vjerujte mi ja ne znam tko će vama i na koji način ulagati u ovu državu kad je za vas sve negativno, kada govorite samo o negativnim primjerima, jer pozitivnih primjera nema, širimo samo pesimizam, a to silno utječe na one ljude koji jesu ili su na putu droge. Na ovakav način sve obezvrjeđujemo i vjerovali ili ne to je način kako se društvo obezvrjeđuje i urušava. Mi o tome moramo govoriti. Sve se relativizira, rekao sam i don Ivanu danas kada izdvojite jedinku iz društva onda je s njom lakše manipulirati, jer to je i cilj zapravo globalnih moćnika. Ako sad pogledate, a to je i kolegica Glavak rekla u ime HDZ-a, 31 milijun kuna je osiguran za ovu nacionalnu strategiju, a samo metadonska obrada u Republici Hrvatskoj 42 milijuna kuna, i mislim da se tu čini sve, ali apsolutno sve ovom nacionalnom strategijom da se ponuda i potrošnja droge, Sve što dijete vidi, čuje ili doživi u svojoj prirodnoj okolini i obiteljskom ambijentu više ili manje trajno utječe na njegovu osobnost, njegovo stvaranje i njegovo ponašanje. Odgoj ne stvara savršene ljude, nego ljude, to trebamo zapamtiti. Zdrav duh u bolesnom tijelu, ili bolestan duh u zdravom tijelu, svakako nisu poželjni, oni su tragični. Iz svega navedenoga utrli smo put mladim ljudima drogi. Droga je ovisnost i treba je krajnje ozbiljno shvatiti, a to najbolje znaju i oni koji u svojoj obitelji imaju problema s drogom. Nitko od ovisnika, ponavljam nije počeo s iglom. Ljudi se drogi odaju najčešće zbog poremećenih obiteljskih odnosa, osjećaja napuštenosti, radoznalosti, niskog praga samopoštovanja, emocionalne nezrelosti i naše upornosti da ga odvratimo od pravih vrijednosti. U Hrvatskoj će se prije ili kasnije početi vrednovati rad, rad je čovjekova sudbina, a izbor što raditi, kao i odgovornost za učinjeno sudbinski su važna pitanja. Radne navike pak mogu se jedino stvarati radom, od savjeta, pokuda i riječi bez rada nema ništa. Uz rad i za problem ovisnosti moramo biti solidarni, i imati obavezu zauzimati se za čovjeka, pogotovo onoga koji je u potrebi. Shvatimo li svoj roditeljski, odgojni, ali i ovaj politički poziv na ovakav način, onda će i strategija od 2012. i do 2017. godine biti lakše provediva. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Tri replike na vaše izlaganje. Prvi Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Dakle, mislim da se možemo truditi do iznemoglosti, da možemo jako puno raditi, međutim ako polazimo od krivih pretpostavki Nema rezultata. Vas možda zadovoljavaju ove strategije koje iz godine u godinu iz srednjoročja u srednjoročje ponavljaju jednu te istu stvar, par posto gore, par posto dole. Na žalost jedne godine nekoliko preminulih, druge nešto više preminulih. Ja vam moram reći da ja spadam u one koje to ne zanima. Mene zanima sljedeće, da mi pokušamo napraviti drugačiji pristup, da idemo promijeniti, pokušati promijeniti tu strategiju. Ajmo u nekakve radikalnije izazove. Ajmo o tome malo razgovarati na drugačiji način, jer opet ćemo potrošiti 30, 40 milijuna, naći ćemo se dogodine na istu priču, i nećemo imati značajnijih rezultata. Ja znam da ne možemo svake godine u prevenciji i u represiji imati iste rezultate. Ajmo se u jednu godinu koncenctrirati na jedan problem, u drugoj na drugu, ali za to moramo ostvariti valjane pretpostavke, inače ćemo se i dalje truditi, i dalje ćemo se znojiti, i trošiti novce, i onda ćemo konstatirati da nema velikih pomaka. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Pa kolega Lučin, ja ne sumnjam, ja ne vjerujem uopće da nema pomaka. Ima sigurno pomaka i to je vidljivo i ovom nacionalnom strategijom. Naravno da ono što vi sada govorite, ukoliko vas roditelji slušaju, pogotovo oni roditelji čija su djeca ovisnici, oni se nikako i nikada neće složiti s ovim što vi kažete, a ja osobno sam protiv svih radikalizama, pa i radikalizma možda onoga koji vi zagovarate ili sam ja barem tako razumio da pokušamo s lakim drogama kako bi se onda prešlo na te teže droge. Hvala. mislim da ćete se kolega složiti samnom da nema lakih i teških droga, mislim da je to prvo i osnovno što treba ovdje raščistiti, i da ne možemo dekriminalizirati ni laku ni tešku drogu jer postoje i nove vrste droge, nove vrste ovisnosti, to je upravo ono što predstavlja bit problema, pa i u ovoj nacionalnoj strategiji. No jedno čisto pitanje koje je vezano za za samu budućnost djece koje su svakodnevno dakle se nalaze pred opasnosti upravo početka ovisnosti. Imate slučaj da društvo ulaže silne novce i u prevenciju, tu se ja slažem da se mnogo očekuje od jedinica lokalne samouprave koje često i nemaju mogućnosti da bi sudjelovale sa većim sredstvima, društvo ulaže i u liječenje pojedinih ovisnika no uvijek se postavi pitanje i to sam postavio u onoj raspravi u ime kluba što se dešava kada se taj da li je jednostavan put a po meni je jednostavan da bi on upravo svoju hrabrost trebao pokazati da izda onoga tko mu je prvi dao drogu, da tog dilera jer postoji represivni aparat, ne znam da li Policija ima tolike ovlasti da ga dobro namlati pa da se dođe do kraja toga lanca i vrlo brzo ćemo vidjeti da u tom lancu taj vrh lanca je negdje i u samom represivnom aparatu. Mislim da tu treba obratiti jedan veliki dio pozornosti i ovaj Hrvatski sabor. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku Ante Babić. **Babić, Ante (HDZ)** Pa kolega Vinkoviću naravno da se mi slažemo s obzirom da u jedinicama lokalne uprave i samouprave jako puno činimo i na prevenciji međutim možemo mi staviti nultu stopu tolerancije na droge, to bi bilo najbolje pogotovo za maloljetnike. Međutim, mi danas imamo probleme koji su vezani za kupnju alkohola ili cigareta za maloljetnike. ja pitam sebe, a pitam i vas ovdje kolika je naša odgovornost, koliko smo mi zapravo učinili da prijavimo svakog onoga tko to čini? Nažalost, to ne činimo, to je dopušteno. To je zapravo jedan put koji vodi u nepovrat ukoliko se krene na taj put droge. I ponavljam još jednom svi oni koji su na tome putu, pogotovo njihove obitelji znaju kroz što prolaze. Hvala. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pa kolega Babić potpuno se slažem i jako ste to dobro rekli da je došlo vrijeme danas da se izrugujemo temeljnim vrijednostima općenito života. I doista to je istina što je in danas i to ste lijepo govorili. Nije in imati više djece, danas se se ismijavaju obiteljima sa 5 i više, sa 9 i više djece o tome neću ni govoriti. Za njih se govori da su nazadni. Danas se ismijava onima koji nemaju, čudi se nesposobni ste, nemate. I naravno živjeti danas u obiteljima koje su slabijeg imovinskog stanja je sramota, treba se i dijete izboriti i treba dijete znati kao što kaže jedna ona knjiga i naslov "Komadić kruha i lijepa riječ." Koliko to može biti u srcu dobro? Što te može potaknuti za dalje? Istina je sve to, možda to malo zvuči danas arhaično, ali upravo je to to što ste rekli da se danas ismijavamo i da smo zamijenili i izrugujemo se baš temeljnim vrijednostima koje smo učili i koje nas uči i vjera, a koje nas je učila i naša pa moram reći i obitelj i svi oni koji su utjecali na nas da postajemo ljudi. to sada reći. Mnogi od nas roditelji zbog svojih svakodnevnih obveza koje imamo sretni smo da imamo ta računala u svojim domovima kako bi se djeca mogla

koja provode veći broj vremena ispred računala ona su socijalno zakočena, a o njihovoj kreativnosti ne trebamo govoriti jer je ona uništena. Evo, Hvala. Sljedeći za raspravu kolega Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi predstavniče ministarstava, kolegice i kolege. evo složit ću se s kolegicama i kolegama koji su prije mene rekli da su droga i ovisnost pošast modernog doba i složio bih se da u zdravstvenom sustavu u RH uz pretilost vjerujem da su ovisnosti najgori problemi. Danas raspravljamo ovdje o Nacionalnom akcijskom planu i strategiji suzbijanja zlouporaba droge i htio bih istaknuti da Nacionalna strategija ima 6 temeljnih područja, a to je koordinacija smanjenja ponude i potražnje droge, praćenje, informacijski sustav, istraživački rad i evaluacija i međunarodna suradnja. Složit ću se tu s kolegom Babićem i reći da je upravo smanjenje potražnje droge jedan od načina na koji možemo riješiti ovaj problem jer živimo u društvu koje se nosi s nekim temeljnim ekonomskim načelima, a to je da ponuda uvijek postoji ako ima potražnju. Ako srežemo potražnju tada to će nužno dovesti i do smanjenja ponude ja se barem u to iskreno nadam. No, dozvolite mi da se i kao kolege prije mene posebno osvrnem na prevenciju. Iskoristit ću jednu formulaciju koja možda zvuči utilitirano ako to promatramo samo sa financijske strane, ali je činjenica da je jedna kuna koja je uložena u prevenciju je 4 ušteđene kune na sanaciji, odnosno jedna kuna koja je potrošena u preventivne programe su 4 ušteđene kune u kasnijim programima sanacije, liječenja, pomaganja ovisnicima i Također, svjesni smo da postoji Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu kao i obrazovanje i informiranje djece i mladih te sve zainteresirane javnosti o štetnim utjecajima droge. Međutim, bojim se da je to premalo. Naime, naš odgojno-obrazovni sustav se sve više svodi na onaj čisto obrazovni. Dakle, nema ovog odgojnog elementa i kao što je kolega rekao odgojni element treba dolaziti i možda iz nekih drugih izvora no o tome ću nešto kasnije. Ono što sam htio reći, je da ono što mene najviše zabrinjava je alarmantno stanje među školskom populacijom i među mladima koji su ujedno i najizloženiji ovoj počasti. Tako mi dozvolite da samo neke podatke navedem koje smo mogli iščitati iz ovog izvješća. Dakle, podaci koji se odnose na trošenje nikotinskih proizvoda upućuju na to da dječaci, dakle govorimo ovdje o mladima, odnosno djeci od 11,13,15 godina, dakle da dječaci eksperimentiraju nešto ranije nego djevojčice, te je prevalencija eksperimentiranja među dječacima nešto više u dobi od 11 i 13 godina. No, ono što je zabrinjavajuće je da do 15 godine te razlika među spolovima više nema. Dakle, da djevojčice u jednakoj mjeri troše nikotinske proizvode kao i dječaci, što do sada nije bio ovdje slučaj. Proširenost pijenja, odnosno zlouporaba alkohola kod djece u relativnoj je stagnaciji u svim dobnim skupinama, ali relativno i to je ono što brine. Ukupno 16% dječaka i 11% djevojčica od 15 godina odgovorili su u istraživanju da su barem jednom u životu probali marihuanu. U odnosu dakle, ako usporedimo, na podatke iz 2006. kad je to odgovorili 17% dječaka i 11% djevojčica, dakle možemo doći do nekog blagog pada od 1%, ali i to je premalo posebice ako uzmemo da se pad desio samo u dječačkoj populaciji, dakle muškoj, a ne među djevojčicama. Po prevalenciji, opijanju u posljednjih mjesec dana Hrvatska je na 7 mjestu ESPAT zemalja, u trošenju nikotinskih proizvoda u posljednjih 30 dana Hrvatski su mladi na 3 mjestu, sa 41% Dakle, to su sve podaci koji pozivaju na uzbunu, sve podaci koji zapravo govore kako naši mladi su itekako izloženi ovoj pošasti, kako naše mjere prevencije tu trebaju itekako još odraditi svoj posao. Ono što valja istaknuti, također je da u RH ne postoji sustavan pregled praćenja preventivnih aktivnosti koje se provode. Zato bih svakako pohvalio da je Ured za suzbijanje zlouporabe droge tijekom 2011. godine izradio bazu programa prevencije ovisnosti kako bi se dobio uvid u preventivne aktivnost. Također, valja istaknuti da postoji nekoliko vidova prevencije, dakle prije svega strategija okruženja koja se bazira na pretpostavci da su neki pojedinci zapravo ohrabreni od strane svog okruženja, dakle ljudi i društva u kojemu se kreću, da drogu probaju, odnosno da dođu u doticaj s njom. Te izolacija, dakle što manje pojavljivanja takvih društava kroz edukaciju i slično, dovodi do smanjenja, dakle utjecaja okruženja na pojedinca koji je izložen opojnim drogama. Univerzalan prevencija je dakle prevencija koja se provodi u svim populacijama. Selektivna prevencija također postoji među ugroženim grupama, također indicirana prevencija koja se provodi prema osobama koje pokazuju ponašanje koje je povezano s pojedinačnim visokim rizikom od razvoja zlouporabe droge. Postoji nacionalna te lokalne medijske kampanje koje promiču, odnosno educiraju javnost o štetnostima droga. I tako u ovom izvješću smo mogli iščitati da postoji čitav niz niz mjera, čak i neke nevladine udruge, jedinice lokalne samouprave, samo je državna uprava itd. …/Govornik se ne razumije./… ako govorimo o univerzalnoj prevenciji, trening životnih vještina, promoviranje alternativnih strategija mišljenja, trening socijalnih vještina, podrška zajednici, odaberi sport, reci drogi ne i slično. Ali postavlja se uvijek pitanje, da li je to točno, odnosno da li je to dovoljno? Kolega Babić je u svom izlaganju rekao, barem sam ja to tako shvatio, da je stanje u društvu na neki način poticaj uzimanju droga. I je, mogu se u tome složiti. Da utjecaj na to svakako ima i stanje u obitelji, roditelji, škola, ali i svi mi drage kolegice i kolege kao susjedi, tete, ujaci, stričevi, kao stariji ljudi u kojima mladi gledaju uzor, trebamo taj uzor i dati, pomoći im i raditi na tome da stvaramo jedno pozitivno okruženje u našem društvu. Dakle, svaki pojedinac tu može doprinijeti. Ne bih se složio da je represija uvijek jedini ključ za rješavanje ove situacije. Dati ću vam jedna primjer iz povijesti, to je primjer prohibicije u SAD-u kada su alkoholna pića bila zabranjena. u jednom ozbiljnom radu koji je proučavao ovo razdoblje rekao da se u SAD-u nikad više nije zloupotrebljavao alkohol nego upravo u razdoblju prohibicije. Zabranjeno voće, kao što kažu, je uvijek najslađe. Nemojte me krivo shvatiti, dakle ja nisam za legalizaciju droga, ali držim i da pretjerano represivni aparat tu ne može pomoći. Kolega je govorio o celebritima, o stvarnim ličnostima koji često propagiraju upotrebu droge. Ja se tu ne bih složio, ja bih rekao čak da su neki celebritiji hodajuća reklama protiv droge. Pogledajte recimo Rolling stonse kako izgledaju nakon godina i godina opijanja i zlouporabe opojnih druga. Ja ne bih baš rekao da izgledaju dobro, a onda naši mladi ili Ozzy Osburn uostalom. Onda naše mlade možemo pitati želite li vi tako izgledati pod svoje stare dane? Mislim da će mnogi reći da ne žele. Uglavnom da privedem moju raspravu kraju, pohvala svim akcijama i planovima koji će se upotrebljavati, dakle u nastojanju da smanjimo zlouporabu opojnih droga, ali također i alkohola, duhanskih proizvoda i svega ostaloga, te da imamo zaista zdrav duh u zdravom tijelu. Hvala. 4 replike na vaše izlaganje. Zlatko Komadina prvi. **Komadina, Zlatko (SDP)** Poštovane kolegice i kolege. Pa asocirala me na ovu repliku ova teza o ponudi i potražnji kolege Hajdukovića. Ja se slažem, inače po logici stvari ako je potražnja manja da onda ni ponuda, jel će se smanjivati, ali zapravo treba i obrnuto i ponuda ne bi smjela biti lako dostupna, kao što je danas dostupna diljem svijeta, pa naravno i u Hrvatskoj. Pa ću na tu temu malo reći samo par riječi, a iz osobnog iskustva u suradnji s policijskom upravom godinama, naime mi trošimo puno sredstava na razne oblike suzbijanja zlouporaba droga, znači i na prevenciju, i na liječenje, ali i na represiju. Imam osjećaj da na represiju trošimo najmanje. A zašto to govorim? Zato jel policijske uprave najmanje djelatnika i najmanje sredstava imaju upravo u odjelima za suzbijanje uporabe opojnih droga oni bi mogli puno više te dilere poloviti, poloviti, naravno ne one koji konzumiraju najčešće se regrutiraju ona srednja linija dilera među konzumentima koji konzumiraju, nisu oni predmet obrade i ne bi trebali biti naravno niti predmet zatvorskih kazni ali oni koji u organizirani kriminal spadaju do njih se može doći, samo treba više djelatnika. U svaku školu kad dođete slijedeći trag droge ćete doći do onoga tko je tu drogu u konačnosti i raspačavao. No, malo bih samo par riječi rekao da je zapravo tanka nit između onoga što počinje biti teža droga ili onih opijata koji su zapravo društveno prihvatljivi. Pa koliko ja znam alkohol je legalan, nikotin tj. cigarete su legalne i uostalom u prvim zapisima još od Biblije se spominje vino i tako pretvaranje vode u vino jel' i sve to skupa. I uostalom mnoga umjetnička djela su nastala upravo na opajanju da ne kažem opijanju. To je u životu tako, samo tu granicu trebamo znati. Još je Baudelaire rekao u svojoj čuvenoj zbirci Cvjetovi zla

Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Pa evo ga mladi kolega Hajduković, kažem mladi zato jer jeste i drago mi je da sam slušala vašu raspravu danas i doista slažem se sa vama. Željela sam još doprinijeti vašoj raspravi i reći da sve te edukacije i sve te naše strategije koje su bile ipak su ipak su urodile plodom. I kad se jedan ili dva ili deset njih skine sa igle i otpelja na liječenje to je sve urodilo je plodom. Htjela sam samo reći još vezano uz jedno istraživanje koje je rađeno u Zagrebu, a zašto u Zagrebu? U Zagrebu je naime najveći broj liječenih ovisnika, pretpostavljam zbog toga jer su tu institucije dakle koje jesu, ali evo ga dokazalo se da i nije najveći broj korisnika toga. Da li su tu dileri? Pretpostavljam da je, centar je ovdje pa sigurno da ima. Međutim, evo što je otkrila analiza otpadnih voda potrošnje droge u Zagrebu. Stopa potrošnje droga u Zagrebu relativno je niska u usporedbi sa većim zapadnoeuropskim gradovima. Znatno se manje troši kokaina, metamfemamina, potrošnja marihuane slična je onoj u Milanu a pokazala je analiza komunalnih otpadnih voda 19 europskih gradova. Ovdje je bila riječ o istraživačkom pristupu potaknutom od Norveškog instituta za istraživanje i od Milanskog instituta a tu je sudjelovao i Ruđer Bošković jednako tako. Pa nakon ovoga ispitivanja u stvarnosti predlaže se da se ovakva ispitivanja vrše jer analiza tih otpadnih voda sveukupno pokazuje stanje. Možemo biti možda ipak mrvičak zadovoljni jer evo ga mi smo ne da nismo najgori nego smo daleko ispod razine onih najgorih kao što su ne znam Antwerpen, Barcelona, Amsterdam i neki drugi europski gradovi. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolegice Sumrak jako mi je drago da imamo konsenzus i odnosno da se slažemo oko ove stvari koja je izuzetno bitna, no u samo jednom malom dijelu se zapravo ne bih složio s vama da možemo biti mrvicu zadovoljni. Ne možemo biti zadovoljni po meni, ni ako smo tako nisko s obzirom ako se uspoređujemo sa zapadnim zemljama. Nama cilj treba biti dakle da to svedemo na minimum, da ne kažem gotovo na nulu. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Hajduković govorili ste i vi o prevenciji i suglasan sam u tom dijelu apsolutno da prevencije nikada dovoljno poglavito glede ove populacije mlađe životne dobi. I u tom dijelu ste točno konstatirali da se nažalost ova životna dob ide prema niže prema ovisnostima i da su tu naravno i djevojčice i dječaci, isto i o tome ste govorili, i u tom dijelu zasigurno treba uložiti dodatne napore. Ali želim reći na koji način, tu se temeljno ne slažemo. Na koji način razmišljate. Ovakav jedan relativizirani pristup, dakle e sad lake droge, teške droge kao što smo čuli od određenih kolega to ne doprinosi tome to ne doprinosi tome jer ta je mlada populacija ona prihvaća. Vi ste govorili i o uzorima. A druga stvar pristup i samog zdravstvenog odgoja koji se sada, o njemu se govori na velika zvona kako je on nešto uistinu revolucionarno, kako će puno donijeti ja svjedočim tome da se tu uistinu govori o o nekim stvarima koje su nametanje određenih shvaćanja onima drugima. Ja držim da mi imamo isto reći sa ove strane kao što je govorio kolega Babić na koji se način može tome pristupati, a s ovim pristupom se neće doprinijeti onoj vašoj temeljnoj poruci zdrav duh u zdravu tijelu. Hvala lijepo. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Milinković pa ja nisam rekao da postoje lake i teške droge, ja bih rekao da postoje društveno prihvatljive i društveno neprihvatljive. Evo kolega Komadina je rekao dakle nikotin, odnosno duhan, alkohol to su isto neke vrste opijata koje su društveno prihvaćene. Dakle, koje su legalne. S druge strane imate one koje su nelegalne. I dalje stojim kod toga da represija nije nužno jedini ključ u rješavanju I dati ću vam samo još jednu anegdotu iz svakodnevnog života, dakle oni natpisi na duhanskim proizvodima što nalazimo – pušenje ubija, ukoliko pušite za vrijeme dojenja to može utjecati na dijete itd., moj moj kolega koji je strastveni pušač kad kupuje cigarete ako mu prodavačica da cigarete na kojima piše da pušenje smanjuje pokretljivost spermija kaže dajte mi radije onu sa dojenjem. Dakle, ipak je to došlo do njega i svjestan je itekako štetnog utjecaja, a vjerujem da će ga to u konačnici motivirati i da prestane pušiti. Hvala. Uvaženi kolega Rolling Stonesi tu su negdje iznad 70 godina i još uvijek oko njih su one grupie djevojke, a inače vraški i dalje dobro sviraju ali evo nevezano za Rolling Stonese i za ono što su oni imali u svojoj povijesti, isto kao i Beatlesi, itd., LSD i tako, ali želim samo, i podržavam sve ovo što ste rekli, a uz dakle prevenciju, uz ja bih rekao jedan sustav obrazovanja kako u osnovnoj školi, a ja sam rekao i u vrtiću, ali prije svega u obitelji, dakle ta prevencija treba ići od malih nogu, ali isto tako se ovi novci moraju uložiti i u represiju, jer bez obzira, mi možemo educirati, trošiti novce na liječenje ovisnosti ako u svakom gradu imamo registriranih ne znamo koliko koji dalje dakle stoje ispred svake škole, dilaju tu drogu, ništa im se ne dešava, netko ima osjećaj da su praktično pod zaštitom nečijom. Istovremeno obitelj postaje jedina žrtva, pojavljuju se nove vrste ovisnosti, to je prije svega kocka, gdje dolazi do čak i isto slično kao i u narkomaniji, u ovisnosti o drogama, dolazi i do kriminalnih kaznenih djela kaznenih djela itd., a svjedoci smo da mnoga djeca dakle, i meni nije jasno kako dijete od 15 godina može ići u 11 sati navečer u grad u noćni život i vratiti se u sati ujutro. Dakle kažu da svi idu, ja ne vidim razloga da ijedan roditelj u Hrvatskoj, i to je problem, ne sada u Zagrebu, u Splitu, to je problem i u Đakovu, da mu dijete od 14 ili 15 godina

A slažem se dapače sa vama da dileri se ne smiju osjećati zaštićeno, posebno dakle pojedinci koji sa namjerom prodavanja, raspačavanja droge svjesno to rade, bave se s tim, oni itekako trebaju biti kažnjeni. Hvala. Hvala potpredsjednice, uvaženi predstavnici ministarstava, kolegice i kolege. Prijedlog nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga koji je pred nama jasno dijagnosticira u poglavlju prevencije ovisnosti djece i mladih da nije postignut postignut dovoljan napredak, te da se programi prevencije ovisnosti provode povremeno, segmentirano i bez učinkovite evaluacije. Pri tome je važno njegovati multidisciplinarni pristup te razvijati različite oblike suradnje između institucija, među ostalim naravno institucije za odgoj i obrazovanje. S obzirom da je najveći broj djece i mladih obuhvaćen tim odgojno-obrazovnim sustavom potrebno je preventivne aktivnosti uključiti u godišnji plan i program škola, i drugih odgojno-obrazovnih ustanova, edukacija o ovisnostima trebala bi biti sastavni dio nastavnog kurikuluma. Budući da je čitav niz mojih predgovornika govorio o prevenciji u školi, odnosno u odgoju i obrazovanju, ja ću biti potpuno konkretna. Dakle svi zajedno možemo sad kakvo je stanje bilo u prethodnoj školskoj godini i koliko nastavnih tema je podrazumijevalo prevenciju ovisnosti droga i zbrojiti na prste. Ukratko nastavne teme su bile sljedeće: priroda i društvo četvrti razred, moje tijelo, razumjeti štetnost ovisnosti, priroda šesti razred, pubertet, promjene i teškoće u sazrijevanju, ovisnost. Sedmi razred katolički vjeronauk koji je izborni predmet i nije nužan, odnosno nije, ne znači da se provodio zamke suvremenih ovisnosti, ovisnost i droga. Osmi razred njemački, odnosno francuski jezik, tema je kultura i supkultura mladih, moda i modni trendovi, stil odijevanja, ovisnost i njihovi uzroci, a ključna struktura …/Govornica govori Biologija osmi razred, ovisnosti i ključni pojam narkomanija i onda još izborna kemija, koja ne pokriva cijelu populaciju ovisnost, narkotici, tjelesni sedmi i osmi razred, povijest osmi razred Hrvatska i svijet na pragu trećeg tisućljeća sa ključnim pojmom zlouporaba droga. To je na žalost bilo sve. No škole imaju i školske preventivne programe ovisnost. Školski preventivni programi provode se od 1997. Godine i obaveza svake škole je da na početku školske godine u skladu sa svojim specifičnostima donese preventivni program koji je sastavni dio godišnjeg plana i programa škole. Cilj ustroja školskih preventivnih programa jest da se tijekom pedagoške godine u školama provedu konkretne aktivnosti usmjerene na preventivno djelovanje prema nacionalnim strategijama i programima kao što je ova o kojoj danas govorimo, te posebnostima ustanove. Školskim preventivnim programom, osim učenika uključeni su naravno učitelji, ali i roditelji, dakle podvlačim i roditelji. Za uspješno provođenje važan je timski rad, suradnja učitelja, roditelja i ostalih koji se bave djecom i mladima. Razni oblici stručnog usavršavanja na stručnim skupovima, savjetodavni rad s učenicima i roditeljima, dobra informiranost o trendovima konzumiranja droga u lokalnoj sredini, a podrazumijeva kvalitetnu organizaciju i visoko kvalitetnu izvedbu nastavnog rada. A kad smo kod visoko kvalitetne izvedbe nastavnog rada ponovo u ovoj sabornici edukacija, edukacija i edukacija nastavnog osoblja, odnosno učitelja, posredno onda i učenika i roditelja. Suradnja. Dakle u međuvremenu u škole su ušli novi sadržaji, dakle od ove školske godine zdravstveni odgoj koji ima modul koji se zove prevencija ovisnosti od prvog razreda. Dakle prevencija ovisnosti u prvom razredu podrazumijeva dva sata, u drugom dva, u trećem jedan, i u četvrtom tri sata, i da ne nabrajam na dalje. Osim zdravstvenog tu je i građanski odgoj koji ide eksperimentalno u šest škola i odgoj za demokratsko građanstvo koji će uputiti mlade u svoja prava, slobode i prije svega u odgovornosti i poučiti i poučiti ih kako se boriti sa ovim izazovima. Slijedom svega navedenog, bilo bi dobro kada bi Nacionalna strategija za suzbijanje zlouporabe droga konkretizirala preventivno djelovanje u sustavu odgoja i obrazovanja, stimulirala implementaciju edukativno-preventivnih edukativno-preventivnih tema o ovisnosti u sve nastavne predmete i sadržaje, dakle u kurikulum, kao i u nastavni plan i program, te naglasila oblike međuresorne suradnje. U tom svjetlu vrlo željno očekujemo akcijski plan. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad **Komadina, Zlatko (SDP)** Samo u dvije rečenice. Na tragu diskusije moje drage kolegice, želio bih reći da kod prevencije mi imamo infrastrukturu upravo ovo što je kolegica rekla, a to je obrazovni sustav. sustav. Znači osnovne i srednje škole u toj dobi i ta populacija je zapravo ona populacija kojoj se može dogoditi da otklizi u svijet droge. Znači, dok smo u fazi odgoja i obrazovanja, ajmo, ako ćemo odgoj riješiti više manje u obitelji, makar nije to tako, obrazovanje u školi, onda ne vidim niti jedan razlog zašto se ne uvede kao obvezan predmet, a imamo već prijedlog i inicijativu kolege ministra Jovanovića, nekakav predmet tipa zdravstvenog odgoja ili kako ga je već nazvao, u kojem bi se upravo o ovim stvarima predavalo – o seksualnom odgoju, o prevenciji nasilja. Prema tome, nikad dovoljno toga , pogotovo kad je izloženost tolika onda mora biti i s druge strane mogućnost da ti mladi čuju o svemu tome na jedan ispravan način. Prema tome, zalažem se za to da bude obvezan predmet u školama a ne nikakav izborni ili nešto što je bilo do sada. Zahvaljujem. Hvala i vama. Imamo odgovor na repliku. Kolegice Špoljar, izvolite. spriječavanje ovisnosti, ali da će se on i dalje proširivati i da će se aktualizirati to ovisi i o nama i o svim djelatnicima u odgojno-obrazovnom sustavu. Hvala. Imamo još jednu repliku. Kolega Vinković izvolite! ne samo kroz školu, dakle kroz sustav odgoja i obrazovanja, nego taj odgoj, dakle prvi odgoj počinje u obitelji. Prije svega treba učiniti posebno u svim sredinama ali i osigurati im materijalna sredstva. Dakle, vi ne možete ići niti u jedan sustav bez određenih materijalnih sredstava. Tu mislim i na jedinice lokalne samouprave, tu mislim i na škole koje u ovom trenutku nemaju niti elementarna sredstva kako bi uopće održavali svoje materijalne troškove jer je došlo do smanjenja onom mini poreznom reformom i smanjen je onaj udio decentraliziranih sredstava. Mnoge jedinice lokalne samouprave su osnovala i vijeća za prevenciju i konstantno, sustavno rade ne samo na edukaciji nego upravo na prevenciji svih mogućih posljedica ne samo ove ovisnosti nego i drugih ovisnosti od kojih doista vrvi. Međutim, ja opet tvrdim da je jedan veliki problem, dakle sustavno odgoj mora biti vezan i za obitelj i za školu i za crkvu tko je vjernik i za cjelukupno društvo i upravo u obitelji moraju postojati oni zdravi temelji. Opet postavljam pitanje, svim hrvatskim obiteljima, svim roditeljima,

Meni kad je čača rekao, imao sam četrnaest petnaest godina ili dok nisam završio srednju školu, u dvanaest sati moraš doći kući! Ajde ti ne dođi kući!

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo, u Republici Hrvatskoj uočen je stalan trend porasta broja osoba liječenih zbog zlouporabe droga. Prema svim pokazateljima u Republici Hrvatskoj posljednjih se godina povećala ponuda droga koja je postala i raznovrsnija. Isto se tako povećala i dostupnost droga što je prouzročilo povećan trend konzumiranja droga osobito među mladima. Djeca u dobi do četrnaest godina čine 17,1 mladih, a u dobi od 15 do 29 godina 20,25 ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Dakle, sveukupno djeca i mladi čine 37,35 % stanovnika Republike Hrvatske. I mi se kunemo u tu djecu da su naša budućnosti i da smo mi odgovorni za njih, ali od te odgovornosti nema ništa. Kako su kolege govorile, mlade puštamo da ostanu vani koliko hoće, kafići rade do pet ujutro… Razgovarala sam sa djecom koja izlaze van tako kasno i kažu da bi oni drage volje da kafići prestanu raditi do jedan po ponoći da bi došli doma, vlasnici kafića kažu da bi oni isto voljeli zatvoriti najkasnije do jedan pa da budu doma sa svojim obiteljima, estrada kaže da bi i oni isto voljeli biti doma. I gdje je problem onda? Znači da je problem u Vladi, u vlasti! Ako svi žele da se kafići zatvaraju oko jedan sat, pjevači ne bi željeli pjevati, vlasnici kafića ne bi željeli raditi, a gdje onda vidimo problem? Ili namjerno netko uništava obitelj, a mi znamo da je obitelj …/Ne razumije Prema istraživanjima i epidemiološkim podacima broj osoba ovisnih o drogama u Republici Hrvatskoj nakon 1990-ih godina u stalnom je porastu o odnosu prema prijeratnim godinama. Konstantno je među liječenim osobama najviše opijatskih ovisnika 81,9%. Do kraja 2010. godine u registru osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ukupno je registrirano 30 tisuća liječenih zbog zlouprabe psihoaktivnih droga. Međutim u promatranom razdoblju još tisuću do tisuću 400 osoba liječilo se u terapijskim zajednicama, a godišnje oko tisuću 400 osoba svih kaznenopravnih statusa zbog kaznenog djela zlouporabe droga boravi u zatvorima i kaznionicama. I sada ako još pomnožimo to što je realno sa tri puta, to dobijemo pravu brojku ovisnika što je zastrašujuće. U 2001. broj osoba koje su liječene zbog ovisnosti zlouporabu droga povećan je za 27% u odnosu na 2002., U 2002. u odnosu na 2001. godinu za 9,2% da bi se u 2003. u odnosu 2002. broj osoba smanjio za 2,3% što znači da je ukupno povećanje broja osoba u sustavu tretmana od 200. do 2003. godine bilo oko 34%, odnosno svake se godine u sustav za liječenje javilo od tisuću 800 do dvije dakle najviše 2001. kad ih je bilo negdje 2 tisuće 548 od kojih tisuću 66 opijatskih. Od 2004. do 2008. broj novih osoba u sustavu raste sporije i kreće se od tisuću 619 u 2004., do 2 tisuće i jednog Broj novih osoba koji na liječenje dolaze zbog opijatske ovisnosti relativno je stabilan i u posljednjih nekoliko godina kreće se prosječno oko 800 godišnje. Najviše osoba liječeno zbog heroina oko 76%, zatim zbog zlouporabe marihuane oko 13%, a ostala su sredstva malo zastupljena. Prema podacima MUP-a najveće zapljene heroina u razdoblju od 2000. do 2007. ostvarene su 2004. 114 kilograma, a ove je godine zaplijenjeno 4 kilograma, i nadam se da je to radi i smanjenja a ne radi smanjenja rada policije. Ukupan broj ostvarenih zapljena bio je najveći 2006. godine, dok su najveće količine droga zaplijenjene 2007. godine kada su zaplijenjene najveće količine kokaina i to 150 Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova vezanh uz kazneno djelo zlouporaba opojnih droga koje su počinile maloljetne osobe primijećen je konstantan udio 4 do 5% ovih ovih kaznenih djela u ukupnom broju procesuiranih kaznenih djela iz članka 173. Kaznenog zakona. Nadalje rezultati …/Ne razumije se./… istraživanja za 2003. godinu pokazuju da je Hrvatska po raširenosti uzimanja droge kod mladih među europskim zemljama sa uzlaznim trendom. Hrvatska je po uzimanju marihuane 1999. godine bila na prosjeku europskih zemalja, dok je 2003. godine iznad europskog prosjeka za 1%. Raširenost uzimanja ecstasija među mladima je 4%, te je Hrvatska po uzimanju te droge na 8. mjestu u Europi. U 2007. godini je u Hrvatskoj kao i u većini drugih europskih država došlo do smanjenja uporabe ecstasya te broja učenika koji su uzeli marihuanu barem jednom u životu, ali se povećao broj mladih koji su problematično konzumirali marihuanu, odnosno uzeli je 40 puta i više u životu. Premda su ti udjeli 5% za dječake, i 2% za djevojčice zabrinjavajući je podatak da otprilike tri prosječna razreda srednje škole postoji 5 dječaka i dvije djevojčice koji problematično koriste marihuanu i koji su izuzetno rizični za pojavu ovisnosti. Podaci …/Ne razumije Prema podacima ESPAD-ovog istraživanja za tu istu godinu u posljednjih 12 mjeseci barem je jednom pilo alkohol 84% mladih, dok se barem jednom u posljednjih 12 mjeseci opilo 43% mladih, što je više od prosjeka europskih zemalja koje su sudjelovale u istraživanju. Sve to govori da je iznimno važno razvijati programe prevencije ovisnosti, usmjeren na prevenciju svih oblika ovisnosti a posebice prevenciju ovisnosti o alkoholu, cigaretama i drugim legalnim sredstvima. U novije vrijeme sve su učestaliji i drugi oblici tzv. modernih ovisnosti, od kojih su najznačajniji ovisnost o kockanju i ovisnost o Internetu, međutim o raširenosti te problematike među djecom i mladima još uvijek nema egzaktnih pokazatelja, a programi prevencije tih oblika ovisnosti provode se u sklopu redovitih preventivnih programa, najviše kroz odgojno obrazovni sustav, i zdravstveni sustav. Važno je imati na umu da su legalne droge, tj. alkohol i cigarete za djecu i mlade u dobi do 18 godina ilegalne, jer je prodaja tih proizvoda djeci i mladima zakonom zabranjena, te stoga u provedbi ovih programa značajniju ulogu treba zauzeti i represivni sustav, posebice državni inspektorat, policija, Državno odvjetništvo i sudovi. Također Zakon o priređivanju igara na sreću i …/Ne razumije se./… igara propisivao je sustav i uvjete priređivanja igara na sreću u koje spadaju i kladioničke igre, a važio je do 1. Siječnja 2010. Godine. Tim zakonom bilo je propisano da su posjed i sudjelovanje u kladioničkim igrama dopušteni samo punoljetnim osobama koje su dokazale svoj identitet. Novim Zakonom o igrama na sreću Narodne novine broj koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine također se zabranjuje primanje uplata za klađenje od osoba mlađih od 18 godina, a u slučaju sumnje u ispunjenje ovih uvjeta igrač je dužan priređivaču pružiti dokaz o svojoj punoljetnosti. Može se ustvrditi da su najčešći razlozi zlouporabe droga i drugih sredstava ovisnosti među djecom i mladima socijalna afirmacija po vršnjačkim skupinama osobni problemi, težnja za ugodom, znatiželja, problemi obitelji, nepovoljni opći uvjeti života i neznanje. Mladi u razdoblju adolescencije skloni su izražavanju subkulturnog bunta protiv vrijednosti odraslih i prihvaćaju drugačijih trendova koji su primjereniji njihovoj generaciji. Nadalje djeca i mladi čiji su roditelji nedovoljno angažirani u njihovom odgoju skloni su zlouporabi droga, a pojačana konzumacija droga prisutna je kod djece čiji su roditelji pretjerano strogi ili pak popustljivi u odgoju. Također je pojačana sklonost na droge prisutna i kod adolescenata s poremećenim odnosima u obitelji, kao i kod onih čiju obitelj karakterizira manjak roditeljskog nadzora i emocijalne bliskosti. S obzirom na mnoge čimbenike koji utječu na konzumiranje droga i pojavu ovisnosti kod mladih, programi prevencije ovisnosti i rada s djecom i mladima trebaju biti usmjereni na razvijanje svestranijih njihovih interesa, kreativnosti i sposobnosti, te im stvoriti mogućnost da se razviju u osobe koje će uspješno obnašati sve svoje životne uloge. Također, iznimne napore potrebno je uložiti na radno otkrivanje rizičnih skupina djece i mladih, te onih koji potječu iz rizičnog obiteljskog i socijalnog okruženja, ili pak oni koji pokazuju poremećaj u ponašanju i započeli su s konzumiranjem sredstava ovisnosti kako bi se spriječila daljnja uporaba tih sredstava i pojava ovisnosti. Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo 2 replike. Prvi se javio Zoran Vinković. Izvolite kolega. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Pa evo, uvažena kolegica je rekla da obazirući se na rad ugostiteljskih objekata, na

ja se sjećam, evo i u moje vrijeme, dakle dok sam bio puno, puno mlađi, ti ugostiteljski objekti su radili do 1 sat vikendom, noćni barovi su radili do 3. Tada nije bilo moguće, dakle kao djetetu ili mlađoj osobi od 18 godina uopće zaviriti u taj noćni bar. Obzirom i na razvoj turizma, doista ne možemo ići u tu krajnost, međutim, ja ne vidim uopće mogućnost, dakle ukoliko dijete ima roditelja, skrbnika ili čak onu poslovno sposobnu ženu, da to dijete koje je maloljetno ode, dakle u 11 sati navečer, kada je prošao Tom i Jerry i vrati se kući u 5 ujutro, jer noćni barovi rade do 3 u Hrvatskoj, ne rade do 5. Ili Baltazar ili onaj Calimero, to se sjećam dok sam bio, dok sam bio mlad. Dakle, problem je prvo i prvenstveno vezan za obitelj. U ono vrijeme nije bilo Obiteljskog zakona, nego je bio zakon majke i oca i nije im trebao zakon koji će donijeti Hrvatski sabor da u svakom trenutku ne znaju gdje je sin ili kćerka. Danas, i ne zalažem se na nasilje nad djecom, ali ukoliko otac lagano ili majka, lagano ošamari dijete to dijete koje isto putem ovih medija instruirano, krenut će, onaj plavi telefon i na kraju će roditelji nastradati ni krivi ni dužni. Tu je najveći problem, u obitelji. Ne radi se samo o maloljetnicima, radi se tu i o djeci od 18 i dalje, kada dođu doma u 5 ujutro, i 6 i onda kad idete, niti mogu ići na misu, niti mogu imati obiteljski ručak i još su bili do 5, 6 ujutro. A ja ne vidim, doista ne vidim nikakvog razloga zašto bi ti kafići

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa, kolegica Tomašić je u nekoliko navrata spomenula istražne radnje policiju, u smislu i prevencije i svega ostaloga. Međutim, nisam bio cijelo vrijeme rasprave ovdje, bio sam i na odboru, pa nisam čuo možda je i neko drugi spominjao. Imamo dojam da je dosta ostalo visit, nedorečeno, čak i sprega

barem kolik sam ja danas bio u ovoj prostoriji ovdje se o tome nije govorilo. Ima tu i jedan drugi dio, koji čak ne bi nazvao ni spregom nego, ti policajci koji su prepušteni ulici, da ne kažem jel su sami tamo, malo ih je, imaju situaciju da praktički, moraju dirnut u krupne zvjerke onda je pametnije za njega maknut se na drugu stranu, napravit se da nešto nije vidio i problem ne da je ostao, problem se povećava. I ne znam da li je netko danas spominjao još ovdje, protokol o testiranju na droge u školama koje svojevremeno barem se kroz medije čulo za njega, dešavalo se nešto, imam dojam da je sad to ili zamrlo ili je skroz se odustalo od toga, pa me interesira dal, zar je pokazao neke loše rezultate ili je jednostavno nedostatak sredstava, nedostatak dobre volje ili nedostatak nečeg trećeg da se s tim nastavi. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo odgovor na repliku. Kolegice Tomašić izvolite. **Tomašić, Ruža (HSP AS)** Hvala lijepa. Pa kolega, slažem se s vama što se tiče policije, većinom njihovi šefovi ne stoje iza njih, ako naprave dobro onda super, policija odlična, ako naprave loše onda sami odgovaraju za svoja djela. I naravno da se policajci boje jer ne znaju tko je čiji sin, tko je čija kći. Ovo je mala država, jako se dobro zna tko je s kim u sprezi i što se događa. A što se tiče prevencije ili testiranja ja sam još u 5.sazivu Sabora predlagala, pa su mi se svim rugali da nakon, za upis u prvi srednje da se testiraju djeca na drogu, u 2, u 3 srednje. Dakle, znači svake godine se testira i onda ako se primijeti da je dijete počelo nešto uzimat ima još vremena, jer uzme 3 godine da djeca postanu ovisnici. Znači puno bi manje novaca potrošili na takva testiranja, nego kad je već kasno i kad tu djecu ili njihove obitelji liječimo. Hvala lijepa. Prelazimo dalje na pojedinačnu raspravu. Nadica Jelaš. Izvolite kolegice. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, odnosno ministarstva, kolegice i kolege. Znamo svi narodnu mudrost koja kaže da se drvo savija dok je mlado. E sad, polazeći od univerzalnosti ove mudrosti i primjenjujući tu mudrost na Nacionalnu strategiju suzbijanja zlouporabe droga o kojoj danas eto govorimo jasno je da su upravo djeca i mladi onaj segment društva na koji se treba strategija fokusirati. I to prvenstveno kroz programe prevencije ovisnosti. Međutim, dosadašnja iskustva su pokazala da u području prevencije ovisnosti ne možemo biti zadovoljni postignutim rezultatima i to prvenstveno iz razloga što se programi prevencije provode kampanjski i povremeno, ja bih čak rekla prigodničarski. Najbolji put i način efikasne prevencije je odgoj. Odgoj kao sustavni kontinuirani postupak, dakle odgajati dijete na način da u njegovom životu nema mjesta za drogu, odgajati ga za život bez droge. Odgoj je najjeftiniji oblik prevencije, on ne košta ništa. ne košta ništa. Represija košta i to jako puno. Ova formula odgoja ostvariva je samo ako u odgoju učestvuju i institucije za odgoj i obrazovanje i zdravstvo i socijalna skrb i vjerske ustanove i Policija i Državno odvjetništvo i sudstvo i organizacije civilnog društva i sportske udruge i mediji i lokalne zajednice. Nisam u ovom nabrajanju spomenula jednu kariku zato što je želim posebno istaknuti, zato što je želim posebno naglasiti jer je ona apsolutno najvažnija. Ta karika je obitelj i tu smo se svi složili, tu postoji konsenzus. Dakle, obitelj je ključna, a nažalost i obitelji ali i obiteljskog odgoja je sve manje. Roditelji su rastrgani između svakodnevne borbe za osiguranje egzistencije za kako bismo to narodski rekli kruh naš svagdašnji, muku muče kako vraćati kredite i kako osigurati upravo svojoj djeci kakvu takvu perspektivu. Sve je manje vremena, obitelj je na okupu, a djecu se odgaja tako da se živi s djecom. Dakle, da se svakodnevno što više bude s djecom. Roditelji su dakle sve manje s djecom ili možemo reći gotovo uopće nisu s djecom. Djeca predškolskog uzrasta su u vrtićima i to sve duže do 4, 5 pa i 6 sati poslijepodne. Djeca školske dobi su u školama i to kakvim školama? S cjelodnevnim boravkom. Cjelodnevni boravak jest viši standard u obrazovanju, dakle u tom obrazovnom procesu međutim posljedica cjelodnevnog boravka je upravo ta da su opet djeca sve manje s roditeljima. Dalje, djedovi i bake su u domovima za starije i nemoćne osobe tako da ni oni ne mogu sudjelovati u odgoju djece iako je jako dobro poznato koliko je njihov utjecaj pozitivan. Jednom riječju djecu ne odgaja obitelj ili čini to premalo. Djecu odgaja društvo preko svojih institucija, ali djecu odgaja ponajviše svijet preko globalnih, informacijskih odnosno komunikacijskih mreža. I u ovakvoj novoj podjeli društvene odgovornosti za odgoj mladih generacija jasno je da je najveća odgovornost prebačena na odgojno-obrazovni sustav jer djeca počevši od predškolskog uzrasta pa do studenata najviše vremena provode upravo u tom sustavu. Pri tome opet moramo priznati da je i odgojno-obrazovni sustav sve manje odgojni. Pitamo se zapravo koliko je dosad i bio odgojni i to se dakako mora mijenjati. Uvođenje zdravstvenog odgoja od strane aktualne vlasti u obrazovni sustav od početka ove pedagoške godine odličan je potez, no po prvim povratnim informacijama koje se dobivaju iz sustava zdravstveni odgoj nije dobio svoje pravo mjesto, a onda ni efekti ni efekti ne mogu biti zadovoljavajući. Naravno da su ovo prvi koraci u implementaciji ove mjere, ali važno je da se upravo na početku stvar dobro postavi. Naime, ovako kako je sada to zamišljeno zdravstveni odgoj trebao bi se realizirati onim najvećim dijelom kroz satove razredne zajednice, a onda i kroz neke druge satove. Kada pitate djecu što rade na satovima razredne zajednice onda dobivate, dakle u kontekstu ovog uvedenog zdravstvenog odgoja onda dobivate odgovor da se ništa zapravo nije promijenilo. Razrednica i dalje opravdava izostanke ili rješava neke druge probleme razredne zajednice. O drogi, o preventivnom djelovanju ni riječi. Jasno je da su učitelji apsolutno najvažnija karika u procesu odgoja djece ali kakvi učitelji? Samo educirani učitelji mogu educirati, bolje reći odgajati djecu, provoditi programe prevencije ovisnosti o drogama. Dakle, zdravstveni odgoj je odličan model provedbe prevencije, ali uz određene pretpostavke, uz određene zahtjeve. Dakle, da bude permanentan i da ga realiziraju educirani, kompetentni učitelji koji u tom smislu djeluju ispred institucije ali u velikoj mjeri zamjenjuju i roditelja, kompenziraju dakle taj manjak obiteljskog odgoja, a to je složit ćemo se svi ogromna odgovornost. Hvala lijepa.

rekli ste u jednom trenutku, ustvari to me isprovociralo da reagiram, odgoj ne košta ništa. Ovaj odgoj o kojem mi sad pričamo u ovu svrhu košta, košta jer neophodni su dopunski sadržaji kojima će dijete upotpuniti svoj dan da ne bude previše izloženo upravo tim svim opasnostima koje na njega nažalost vrebaju. Da bi se ispunio taj njegov sadržaj nije dovoljno donositi ovakvu strategiju, ova strategija je hvalevrijedna ali onaj jedan mali segmenčić u tom u tom cijelom sklopu gdje na žalost dolazi do izražaja kolike smo greške radili do sada, pa imamo konstantan nedostatak sportskih dvorana koje su u školi, koje su u sklopu nekih škola, koje su dostupne toj djeci, a išli sa nekim megalomanskim projektima nekakvih arena koje nam zjape prazne, koje padaju u dubioze, koje povlače za sobom sve druge, umjesto da se na taj način rješavao upravo ovaj problem, čime bi se omogućio dodatni sadržaj toj djeci. Da bismo nešto takvo napravili, da bismo nešto takvo uspješno priveli kraju mislim da je potrebna nacionalna strategija razvoja Republike Hrvatske čiji bio ovo sastavni dio bio, onda se u tom slučaju ne bi gledalo parcijalno koliko se odvaja za suzbijanje droga ili ovaj dio bi bio dio toga. ne bi strategija, strategija borbe protiv droga ne bi se svodila na onaj parcijalni dio i ljudi koji koji hvalevrijedan posao rade, mogu samo konstatirati je ali gledajte ovaj dio je iznad mojih mogućnosti, ovaj dio je van nas, gledajte to je Ministarstvo obrazovanja, to je ministarstvo ovo, ministarstvo ono. Hvala vam lijepa. Žao mi je kolegice, prekasno. Imamo sljedeću repliku Ivanka Roksandić, izvolite kolegice. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Jelaš, onaj dio vaše rasprave gdje ste rekli da je obiteljski odgoj najvažniji u potpunosti potpisujem s vama. Dobro ste ustvrdili i ovo što se tiče odgoja u školi, zaista 80-ih godina zbog svih mogućih reformi napustili smo uopće odgoj, ta riječ se u osnovnoj, srednjoj školi uopće nije spominjala, no međutim i dobro ste ustvrdili, drago mi je da ste vi to ustvrdili, da se digla velika buka oko uvođenja zdravstvenog odgoja, a da on zaista nije svoju primjenu doživio sada, nije ove školske godine. On se segmentarno, a to je i kolegica Dunja Špoljar govorila, uveo u nekoliko sati, no međutim danas nitko nije spomenuo jedan predmet koji i dan danas je u nastavnom planu i programu, govorim još starim nazivljem zato što mi još uvijek imamo nastavni plan i program, to je program program koji se zove i predmet tjelesna i zdravstvena kultura, koji u velikom dijelu zaboravljamo od svih športskih aktivnosti onaj zdravstveni dio toga programa, koji u sebi sadrži i prevenciju ovisnosti, smanjenje agresije kod djece nasilja. Kako se on provodi, to je upitno, ali vam mogu utvrditi da većina profesora, nastavnika i u osnovnoj i u srednjoj školi itekako puno upravo zbog situacija u kojoj se nalaze u školi svakodnevno nalaze u školi sa djecom upravo ne zanemaruju taj dio što se počesto misli da zanemaruju, nego naglašavaju taj zdravstveni dio. Očito nije dosta. Iz svih onih razloga koje ste i vi naveli, u kojoj se nalazi obitelj, u kojoj se nalazi društvo. Hvala. Imamo odgovor na repliku, Nadica Jelaš. Izvolite kolegice. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa. Pa izuzetno mi je drago što ste načeli ovo pitanje provedbe, odnosno realizacije ovog zdravstvenog tjelesno-zdravstvenog odgoja. Dakle sa naših fakulteta dolaze profesori zdravstvene i tjelesne kulture, međutim interesantno je što oni govore. Dakle nedavno sam upravo čula jednog profesora tjelesne i zdravstvene kulture da je rekao da jedan dio svog programa nastavnog uopće ne može sprovesti. Znate zašto? Zato što djeca više nisu u fizičkoj kondiciji da određene vježbe odrađuju. A znate zašto? Ponovno ponavljam pitanje u kontinuitetu. Zato što previše sjede pred kompjuterima, pred ekranima, ne kreću se, papaju sve ono što ne bi smjeli. Dakle danas morate povećalom tražiti dijete koje se može popeti na uže. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I sljedeća replika Stjepan Milinković. Izvolite kolega. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice Jelaš govorili ste i vi o prevenciji, i u svakom slučaju sam to primijetio, i slažem se u većem dijelu sa onim što ste rekli, poglavito u onom dijelu gdje ste rekli da obitelj u svakom slučaju mora imati glavnu ulogu, ali isto tako je činjenica da sve te obitelji su danas mnoge obitelji su vrlo teškim egzistencijalnim prilikama, i gotovo svakodnevno se bore sa tim problemima i puno puta ne stignu rješavati ove probleme koji bi trebali biti. Druga stvar, rekli ste da bi se morali u tome, u toj prevenciji svi angažirati, pa ste spomenuli i vjerske institucije. i vjerske institucije. Ja vas na žalost moram razuvjeriti da nije baš tako. Pa i ovaj sam zdravstveni odgoj o kojem ste govorili, on negira te vrijednosti koje zagoravaju vjerske institucije. Ja sam gledao dio toga, gdje autori zdravstvenog odgoja gdje on kaže da je krajnje vrijeme da homoseksualizam uđe u škole itd. Gledao sam neke stvari koje recimo u tom zdravstvenom odgoju. I treću stvar koju ste spomenuli, a to da su prosvjetni djelatnici, da oni isto tako moraju biti educirani. Oni su u istoj situaciji draga kolegice kao i ove obitelji, mnogi oni dakle se bore sa egzistencijalnim problemima, vidite i sami što se događa sa prosvjetom i u tom dijelu vidim da jedna karika koja je vrlo važna da, ona će vrlo teško moći savladati jer se na žalost mora boriti sa ovim drugim okolnostima. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku Nadica Jelaš. Izvolite kolegice. **Jelaš, Nadica (SDP)** Ja se slažem kolega s vama, dakle da prosvjetni djelatnici dijele sudbinu građana Republike Hrvatske, doista je teško svima, a eto oni nekako su bojim se da će, da ovo nije ni dobro što ću reći zapravo najlošije u svemu ovome prošli. Međutim ja uvijek kažem i vjerujem da se jedan ogroman broj, pa čak i svi prosvjetni radnici slažu sa time da je zapravo prosvjeta poziv, da ona nije posao. Dakle to nije zanimanje kojim se ljudi bave, to je naprosto poziv koji se živi. Dakako to nije nikome, i ne smije biti nikome opravdanje da su plaće u prosvjeti takve kakve jesu, ali vi ste čuli Premijera, oni su prvi na spisku kada dođu bolja vremena za povećanje plaće. Hvala. Imamo sljedeću raspravu, Ivanka Roksandić. Izvolite kolegice. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo danas zaista cijelo dopodne raspravljamo o ovoj tematici, ali mislim da je to jedno od prevažnih pitanja u ovom trenutku u cijelom društvu. Kad pročitate sve ove dokumente koje smo dobili i prijašnju strategiju i ovu sadašnju treću strategiju, i izvješće o provedbi nacionalne strategije i akcijskog plana, postavljam si jedno pitanje što nema u svim tim dokumentima i što još nedostaje, što bi smo trebali učiniti da smanjimo pojavu ovisnosti kod mladih. A danas smo čuli i od kolegica i kolega da se pojavljuju i nove ovisnosti, ovisnosti o internetu, ovisnosti o kladionicama, ovisnosti o kocki. Dakle, uz sve ovo što nas je zateklo, pojava je i novih ovisnosti. Ne možemo reći da ova strategija nije izrađena po svim pravilima strategije, utvrđene su zadaće pojedinih ministarstva i tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave, civilnog društva, na programu prije svega svega potražnje, ponude droga, prevencije ovisnosti, liječenja i psihosocijalnim tretmanom resocijalizacije ovisnika. I danas je ovdje bilo i to pitanje potaknuto. Problem ovisnosti prije svega je vezan uz dostupnost droge. U Hrvatskoj kao i u Europi povećana je ponuda raznovrsne droge i to svakim danom, evo i danas smo čuli ima sve novijih i novijih, za koje mi nekada nismo ni danas čuli. Geografski se nalazimo na području tzv. balkanske rute i eto silom prilike ovuda putuju preprodavači i proizvođači droge. Gotovo nema mjeseca, ja bih rekla sad već i tjedna, da naša policija u suradnji sa ostalima provodi akcije zapljene na granici droge, da ne spaljuje gotovo, da nema tjedna, velike količine, i mjeseca te iste droge. No, međutim i dalje je sve veća i veća pojavnost među mladima upravo onih koji konzumiraju drogu, ja neću govoriti ni o lakim ni o teškim drogama, govorit ću o drogi jer smatram da je ona pošast za sve. No, programom i problemom droge ne smiju se bavit samo institucije na nivou države, već ja zaista mislim da se sve više moraju u to uključiti jedinice lokalne samouprave, jel zbog socijalnih, geografskih, kulturnih različitosti upravo na lokalnoj razini, kolegice i kolege može se učiniti najviše. U samoj strategiji navodi se još nešto, a to su danas svi kolegice i kolege podržali, to prije svega je osim onog osnovnog cilja smanjenja potrošnje i ponude droga, važno mjesto je i edukacija. U strategiji se navodi kako je potrebno osigurat nove oblike izobrazbe za planiranje i evulaciju programa u području droga, raditi program interdisciplinarnog i poslijediplomskog studija iz područja ovisnosti, a to je vezano uz edukaciju nastavnika i dobro educiranog nastavnika već na fakultetu učiteljskom, da se on već tamo upozna sa ovom nedaćom i pojavnosti. Osigurati stalne ciljane edukacije ali u ovom se području nigdje ne spominje razvoj školskih preventivnih programa. Mi smo danas čuli da su oni započeli 1997. godine i sama sam tada kao ravnateljica i pročelnica poslije bila uključena u ove preventivne programe i mogu vam reći da smo mi već sada zaista, to možemo tvrditi, oni ljudi koji su u sustavu odgoja i obrazovanja, daleko odmakli u tome. Ali očito da se i generacije s kojima se danas suočavamo u školi, u društvu, generacije mladih kojima već smo rekli dostupnost je daleko veća nego što je bila prije 10 ili 15 godina, dostupnost informacije, dostupnost mogućnosti da dođu do droge. Oni su dakle, više, prije svega informirani o svemu i normalno da takve generacije zahtijevaju i još dalju i veću edukaciju nas koji bi se trebali baviti u školama prevencijom i provođenjem ovih programa. Vraćam se na program škole i vrtića, u školi počinje prevencija, za nju treba osigurati sredstva. Iz ovog vašeg izvješća se vidi da su osigurana u 2011. godini sredstva, da je veliki dio programa proveden. Ali zašto, kolegice i kolege to moramo učiniti na početku školske godine. Ove godine kad smo raspravljali o izvršenju proračuna, državnog proračuna za 6 mjeseci rečeno je da na ovim stavkama, za izvannastavne aktivnosti, za prevenciju, za rad udruga civilnog društva koji su isto uključeni u prevenciju, nismo potrošili niti jedne kune. Razlog je što se je raspisivao natječaj za pojedine programe, ne smijemo čekati 7, 8 i 9 mjeseci, to se čini početkom godine, odnosno krajem godine za sljedeći proračun. Jer što će nam ta sredstva u državnom proračunu ako ga ne iskoristimo. Kolega Hajduković je danas iznesao, još nekoliko kolega, ja ću reći stravične podatke nakon onog, analize koju je svjetska zdravstvena organizacija u tridesetak zemalja Europe i sjeverne Amerike, uključujući i Hrvatsku kroz svoje međunarodno istraživanje provela i do kojih je podataka došla. Došla je da su kod nas pušenje i alkohol, vidjeli ste, na vrlo visokom mjestu u ovih tridesetak da je korištenje droga, ja neću sada ponavljati jer je kolega zaista sve dobro rekao, da 27,8% naših učenika gdje vode djevojčice, što je zabrinjavajuće, konzumiralo inhalante jedanput ili nekoliko puta. Da je 12,2 barem jednom u životu konzumiralo alkoholi i tablete što je dostupno, čuli smo, vrlo često i svakodnevno. Ovo su zaista zabrinjavajući podaci. Jučer smo raspravljali ovdje o Izvješću Hrvatskog olimpijskog odbora. Većina kolegica i kolega je istakla važnost bavljenja športom. Ja bih rekla, važnost bavljenja športom od vrtića do završetka visokog obrazovanja. Zašto? Upravo taj šport može biti velika prevencija u svim oblicima ovisnosti. No međutim, osim bavljenja športom i izvannastavne aktivnosti u školama imaju vrlo važnu ulogu. Zato mislim da moramo omogućiti da se bave zaista izvannastavnim aktivnostima, u športskim klubovima, klubovima mladih tehničara i drugima jer zaista ćemo ih tako odmaknuti od ulice i od izazova da zaista svakodnevno budu u prilici posegnuti za bilo kojom vrstom opijata. Mladima je potrebno sigurno osigurati i mogućnost da oni progovore o ovom problemu, da oni kažu i da postanu sami svjesni onoga što svakodnevno čine. Ponekad je to u školama, znate i teško, teško zbog načina i metoda poučavanja u uopće zbog provođenja ovakvih preventivnih programa. Zato ću se vratiti i time zaključiti: edukacija je najvažnija, osim onoga što znači spriječiti, preventirati, uloviti dilera droge, kazniti dilera droge, ali edukacija ne samo djece nego edukacija onih koji provode odgoj! Kolegice i kolege, i pored uvođenja predmeta zdravstvenog odgoja, građanskog odgoja, nazovimo kako god hoćemo, treba vratiti odgoj u škole. Jer mi još i sada nazivamo naše škole obrazovnim ustanovama. 80-tih godina smo izbrisali, opetovat ću, pojam odgoja u školi i usredotočili se na obrazovanje zanemarivši odgoj, a iz odgoja - danas su se kolegice i kolege usaglasili i tu se svi slažemo – tu moramo imati konsenzus kod ovakve teme, zadnju rečenicu, moramo imati konsenzus kod ovakve teme, vratiti odgoj od obitelji do škole na prvo mjesto u razvoju svakoga djeteta. Hvala vam. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo repliku, Sunčana Glavak. Izvolite kolegice! Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče! Kolegice Roksandić, rekli smo već danas nebrojeno puta da je odgoj bitan, međutim i obrazovanje je bitno. Prema jednom jako dobrom istraživanju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dakle Izvješće o osobama liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u prošloj godini, podaci nam govore da najveći broj liječenih osoba ima završenu srednju školu, nezavršenu školu ima njih 9,3, a samo osnovnu školu završilo ih je 12,3%. Niti najosnovnije školovanje nema 80 osoba od kojih 73 ima više od 19 godina i oni vjerojatno nikada neće završiti osnovnu školu. Završenu višu školu ili fakultet ima 6% tih osoba. Međutim, tu je još jedan drugi podatak, ponovno ću se vratiti na ono što sam rekla govoreći u ime Kluba, to nisu samo djeca jer ovisnička populacija, kako u Europi tako i u Hrvatskoj sve više stari te možemo reći da je najmlađa liječena zabilježena osoba imala svega 13 godina, a najstarija je imala 69. Dakle, razgovaramo o onima koje treba educirati i koje treba odgajati da se nikada ne nađu u ovoj skupini. Međutim, zabrinjavajući je podatak da se žene primjerice tek počinju liječiti ovisnostima o drogama sa 30 godina, muškarci nešto vi više, povećana je čak dobna granica na nešto više od 32 godine i mislim da trebamo pronaći formulaciju i model što učiniti s tim ljudima. Dakle, imamo primjera, ja ću reći jedan primjer u Međimurskoj županiji, osobe koja je bila vrlo uspješna, imala je dobru karijeru, osoba koja se počela drogirati sa 35 godina! Dakle, što sa takvim ljudima kada utjecaj okoline više ne može biti kada je to formirana osoba, kada utjecaj obitelji više ne može biti, dakle puno je kompleksniji problem. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo odgovor na repliku. Kolegice Roksandić izvolite! **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče! Kolegice Glavak zaista ste dobro načeli, ovo je zaista kompleksan problem. Mi smo se svi usredotočili na mlade, vjerujem upravo ukazati da moramo na onoj najnižoj razini dobi djeteta, odnosno čovjeka, to srezati. No, međutim, u ovoj strategiji nisam vidjela upravo nekakav poseban naglasak i model rješavanja problema društva na ovoj razini odraslih ljudi, nazovimo odraslih ljudi. Ovdje se spominje resocijalizacija. Među podacima sam našla i podatak o zaposlenosti ljudi koji su se izliječili. To isto nešto govori. Pored svog poticanja zapošljavanja i ja bih rekla prije svega senzibiliziranja javnosti, i poslodavaca, da je najvažnije ljude koji su prošli, koji koji su izliječeni ili su prošli sve ove faze izlječenja primiti natrag na posao, dati im mjesto u društvu. 2010. čini mi se da sam našla podatak da je 11 ljudi svega zaposleno, a 2011. 21. Napredak jest, ali mislim da bi upravo jedno posebno poglavlje ove strategije trebalo zauzimati ovaj problem. Slažem se s vama. Hvala. Nastavljamo sa raspravom. Martina Banić. Izvolite kolegice. **Banić, Martina (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je temeljni strateški dokument u području droga, prijedlog nacionalne strategije suzbijanja zlouporaba droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2017. Problem zlouporabe droge je kompleksan i nužno je ozbiljno pristupiti rješavanju tog problema te pružiti odgovarajuću zaštitu života i zdravlja djece, mladih, obitelji, pojedinaca i odraslih. Često se kao floskula ponavlja kako je droga pošast modernog doba i kako su mladi u tom smislu jedna od rizičnijih skupina. Takav površan pristup treba promijeniti i učiniti sve da se problem zlouporabe droga riješi. U rješavanju problema ovisnosti treba se pristupiti sa svih razina od lokalne, regionalne, do nacionalne razine, s ciljem da se zaustavi rastuća pojava ovisnosti o drogama, zlouporaba droga, te kriminal vezan uz uporabu droga. Droga je zlo koje uništava pojedinca i čitave obitelji, a naš zadatak je zaštititi mlade živote, kao i društvo u cjelini. Čuli smo već da u Republici Hrvatskoj od '90. godine do danas broj ovisnika je u stalnom porastu, tako je do kraja 2010. u registru osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ukupno registrirano 30 tisuća 290 osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga. Važno je istaknuti da su u tom razdoblju još tisuću do tisuću 400 osoba liječilo u terapijskim zajednicama, a godišnje oko tisuću 400 osoba svih kaznenopravnih statusa zbog kaznenog djela zlouporabe droga, boravi u zatvorima i kaznionicama. To su brojke kojima na žalost trebamo dodati i uništene živote osoba iz okoline ovisnika, što taj broj povećava za nekoliko puta. Kada još svemu pridodamo krizu sa kojom smo suočeni, a koja je također povod za korištenje droga, jer znamo da se droga ne koristi samo iz znatiželje, već često puta pojedinci misle da će tako pobjeći od stvarnosti, a zaboravljajući pritom da nas problemi na taj način neće zaobići. Dolazimo do podatka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2001. godinu prema kojim se 7 tisuća 665 osoba u Hrvatskoj liječi od raznih oblika ovisnosti o drogama, a od toga lani po prvi puta čak tisuću 153 osobe. Na taj problem treba odgovoriti tako da se učini sve kako bi se suzbila zlouporaba droga. Željela bih kratko podsjetiti i na nekoliko činjenica koje smo čuli povodom međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga, a tada smo čuli da su sve prisutnije tzv. dizajnerske droge. Na ilegalnom tržištu je zabilježen rast konzumacije tzv. dizajnerskih ili kuhinjskih droga koje se mogu pronaći u predmetima za svakodnevnu uporabu, kao što je npr. osvježivač zraka. Te su droge jeftine i dostupnije na tržištu te ovisnici sve više posežu za njima. Ovo spominjem kako bih istaknula važnost edukacije s ciljem suzbijanja zlouporaba droga u Republici Hrvatskoj. Jedan od alata prevencije ovisnosti je edukacija roditelja, koji često puta ne prepoznaju da im je dijete u problemu, te se često puta događa da roditelji nemaju snage priznati sami sebi da je baš njihovo dijete zagilibilo. Educirani roditelj bi mogao lakše i na vrijeme prepoznati u kojem se problemu našlo njegovo dijete i na pravi način reagirati. Da bi se mogli boriti protiv ovisnosti u prevenciji moramo još puno učiniti jer imamo prostora za unapređenje sustava. Iskustva su pokazala da u području prevencije ovisnosti još uvijek nije postignut dovoljan napredak, a programi prevencije se provode povremeno što očito nije dovoljno u borbi sa zlouporabom drogom. Nužno je da prevencija počne od rođenja djeteta, mora se implementirati kroz odgojne ustanove, od vrtića, osnovne škole, srednje škole, pa sve do fakulteta. Ovom prilikom želim ukazati i na značajnu ulogu odgojno-obrazovnih ustanova. Odgojno-obrazovni sustav preuzeo je dio odgovornosti za organizaciju i provedbu programa prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama, i visokim učilištima čiji je cilj smanjiti zanimanje djece i mladih za kušanje droga i drugih sredstava ovisnosti. Nemojmo zaboraviti obiteljske centre, koji također imaju značajnu ulogu. Iz svega je jasno kako će se samo kroz sudjelovanje cijelog sustava postići zadovoljavajući rezultati. Kolegice i kolege, u Hrvatskoj se od ovisnosti liejči 7 tisuća 665 osoba, čiju farmakoterapiju HZZO plaća 42 milijuna kuna. Pitanje koje si moramo postaviti je kako smo dozvolili da dođemo do tako velikog broja ovisnika i kako ćemo taj broj minimalizirati. Čvrstog sam uvjerenja kako dekriminaliziranje korištenja droga neće riješiti problem zlouporabe droga. Upravo suprotno, još će ga produbiti što svakako ne smijemo dozvoliti. I na kraju koristim priliku apelirati na Vladu Republike Hrvatske da strategija koju ćemo podržati da se provede i u djelo. Hvala. **Batinić, Sljedeća za raspravu Lidija Bagarić. Izvolite kolegice. **Bagarić, Lidija (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi gosti. Evo odužila nam se rasprava, ali smatram da je iznimno važno da oko ove teme imamo konsenzus i da se o tome razgovara posebice zbog ovih mladih koji su nam i sada u gostima da tu važnost ozbiljno shvate. Proučavanje materijala iz izvješća iz strategije vidljivo je da je prethodna nacionalna strategija od 2006. do 2012. problem ovisnosti o drogama podigla na značajnu državnu razinu i da je suzbijanje zastupljeno kroz više sustava, pa nova strategija nastavno tome dodatno proširuje i integrira cjelokupni sustav. Pri izradi strategije uzimaju se u obzir strategije u prijašnjim razdobljima i izvješća o njihovoj primjeni nego i strategije i smjernice EU, UN-a, Svjetske zdravstvene organizacije i drugih međunarodnih dokumenata. Iz izvješća pak možemo vidjeti da u RH ne postoji sustavan pregled preventivnih aktivnosti koje se u državi provode i vrlo je malo informacija o učinkovitim programima pa je pohvalno da je ured tijekom 2011. godine izradio bazu programa prevencije ovisnosti. Može se reći da je sustav prevencije i liječenja ovisnosti u Hrvatskoj ipak na zadovoljavajućem nivou. Pohvalno je za primijetiti da Primorsko-goranska županija iz koje osobno dolazim među onima koji izdvajaju značajna sredstva za suzbijanje zloupotrebe droga i da je u ovim kriznim vremenima uspjela i povećati ta izdvajanja. Kao rezultat toga je i smanjenje registriranih liječenih osoba za 2,5% i smanjenja novopridošlih liječenih ovisnika za oko 15%. Iako ukupni broj korisnika nije zabrinjavajući vidljivo je povećanje organiziranosti kriminaliteta o čemu su i kolege prije mene dosta govorile, a posebice međunarodna povezanost tzv. balkanska ruta koja prolazi našom zemljom, posebice nekoliko županija koje su uz more. Promatrajući analizu trendova može se vidjeti da broj prijavljenih osoba raste dok je broj osuđenih i optuženih osoba u opadanju što je u biti kontradiktorno. Sukladno tome fokus prevencije treba biti na većem uključivanju represivnog aparata što podrazumijeva sudstvo, Državno odvjetništvo, Policiju i Carinu, a sve u cilju razbijanja međunarodnih lanaca, a time i smanjenju ponude droge na tržištu. Jer droge su mladima dostupne svuda. U kafiću, u disku, na ulici, u školi, u parku a posebno je zabrinjavajući i rast ponude na Internetu. O ovisnostima mladih o internetu također bi se dalo puno razgovarati. Jedno od polazišta u borbi protiv droge svakako bi trebalo biti smanjenje količine droge droge na tržištu pa time posljedično i postotak mladih koji s njom dolaze u kontakt. Kao što je poznato učestalo konzumiranje droga najčešće rezultira narušenom djelotvornošću osobe u svakodnevnom životu, problemima u obitelji i društvenom okruženju, sukob sa zakonom i popratnim zdravstvenim posljedicama. Ipak činjenica je da je kod najvećeg broja mladih konzumiranje ograničeno na kratki period ili prigodno konzumiranje. To često podrazumijeva i eksperimentiranje u mladosti, poistovjećivanje sa okolinom i naprosto željom da se što bolje u tu okolinu uklope. Stoga kao i kolege prije mene želim naglasiti edukacija, edukacija radi prevencije. Pohvalno je da je i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pokrenulo program edukacije edukacije u osnovnim i srednjim školama i naglasila bih posebno da treba više edukacije roditeljima kako bi oni kao prvi u kontaktu sa mladima mogli na vrijeme reagirati prije nego što bude prekasno. Među uspješnim načinima liječenja ovisnosti i onaj koji se provodi u terapijskim zajednicama u kojima se osim liječenja fizičke ovisnosti dobiva i nešto potpunija terapija. Može se slikovito reći da se radi i na tijelu i na duhu. Nerijetko se kroz različite oblike terapije koja uključuje i obavljanje fizičkih poslova u poljoprivredi, ali i duhovnu obnovu pokušava izvesti bivše ovisnike na pravi put. Ti oblici terapije uzimaju u obzir da se problem ne može otkloniti samo uklanjanjem posljedice već se mora djelovati i na uzrok problema što je često osjećaj izgubljenosti, zbunjenosti i očaja ovisnika koji ne vide smisao u životu. U svakom slučaju trebalo bi poraditi na njihovom osnaživanju i popularizaciji jer resocijalizacija i uključivanje bivših ovisnika na tržište rada vrlo je važno za njihovo kasnije funkcioniranje u životu i zajednici. Osim problema droge želim ipak iskoristiti ovu priliku pa i progovoriti o još jednom po meni i važnijem i većem, više zabrinjavajućem problemu ovisnosti, a to je kocka. Sve veći teret društvu postaju snovi o lakim zaradama i brzom rješenju problema pa su sve izraženije pojave ovisnosti o igrama na sreću, a posebno je izražen porast ovisnosti mladih o kocki. A ta je ovisnost poput heroina i alkohola i mnogi u tome nalaze bijeg od stvarnosti i surove realnosti koja je trenutno nažalost u našoj zemlji. Želim ukazati i na problem prejednostavne dostupnosti automat klubova koji svojim blještavilom privlače mlade na doslovce svakom koraku bez ikakvog reda i pravila. I evo samo sugeriram da je to još jedan problem o kojem bi se trebalo ozbiljnije razmatrati u smislu sprječavanja svih oblika ovisnosti. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sljedeća rasprava Stjepan Milinković. Izvolite kolega. Gospodine potpredsjedniče, gospodo predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pa zlouporaba droga je kompleksan medicinsko-društveni fenomen sa brojnim zdravstvenim, ekonomskim i društvenim posljedicama za pojedinca, obitelj i zajednicu, a smrtnost među korisnicima droge je nekoliko puta veća nego u istoj populaciji iste dobi. I ovi podaci uz one podatke koje smo čuli statističke koji su uistinu poražavajući govore dovoljno da uistinu treba djelovati stalno, kontinuirano i na tom tragu naravno se i radilo. Nesporno je još kada je i registar ovisnika nekih '80-ih godina postavljen koji je u počecima imao tisuću i 300 mislim da je bilo evidentiranih, a sada evo brojka je došla do 31 nažalost. Sustav dakle liječenja isto tako je utemeljen na vrlo kvalitetnim principima. Tu su specijalizirani odjeli za detoksikaciju, bolnički odjeli, pa vanbolnička djelatnost gdje imaju značajnu ulogu zavodi za javno zdravstvo, terapijske zajednice itd. u tom dijelu. Naravno da i ovaj okvir zakonodavni je zasigurno, budući da imamo dosada 2 strategije evo koje sada, pred nama je 3. Da je zasigurno u tom dijelu, ovaj doprinio. I u tom dijelu mi svake godine i sagledavamo što smo učinili na tom području i ovo izvješće dakle svjedoči o tomu u prilog, koje je izrađeno dakle u skladu i struktura mu je izgrađena sa smjernicama, u skladu smjernica Europskog centra za praćenje droga s kojima smo, kao što smo čuli dobra suradnja. I uistinu se nema tu nešto posebno dodati, dakle po poglavljima kvalitetno, uz uz naznaku ono da se u Republici Hrvatskoj tijekom 2011. godine nije bitno mijenjao pristup u provedbi politike suzbijanja zlouporabe droga. Naravno bilo je govora i govori se dakle o općoj populaciji i specifičnim skupinama gdje smo posebno osjetljivi na ove, da se životna dob glede iz oporaba pomiče na niže prema mlađoj životnoj dobi i to je potrebito i upozoriti, i na ovo mjesto, evo poglavito u ovim okolnostima kada su naši mladi prijatelji u u ovom visokom Domu. I zasigurno pozornost svih nas je prevencija zaokupila kao takva, i mislim da nema uistinu što dodati tome da prevencije nikad dosta i da na tome treba i dalje nastojati i inzistirati i da zasigurno da bi smo smanjili i ove poražavajuće posljedice što se Svatko od nas ima, usmjerava svoju pozornost prema području koja mu je bliža. Ja ću kao dugogodišnji zdravstveni radnik, ću se svakako osvrnuti na poglavlje 6. zdravstveni korelati i posljedice. Naime rezultati praćenja prevalencije zaraznih bolesti povezani sa drogom i ove godine pokazuju nisku stopu zaraze HIV-om te konstantan pad prevalencije hepatitisa b i ponovno opadanje stope prevalencije hepatitisa c. Kao i prijašnja godina, uvio ovisnika zaraženih hepatitisom c još uvijek visok, ali je 2011. nakon rasta prethodne godine ponovno zabilježen pad. Što se tiče popratnih bolesti koje su vezane uz ovisnost o drogama kao što su mentalne bolesti i dijagnoze poremećaja u 2011. godini najveći dio zauzimaju poremećaji uzrokovani uzimanjem alkohola i kod opijatskih i neopijatskih ovisnika. Zasigurno je ovdje veliki doprinos bio i Hrvatskog crvenog križa i udruga civilnog društva koje su provodile razne aktivnosti, naravno i centri za besplatno i anonimno testiranje HIV-a i u svakom slučaju dakle, ovaj trend treba nastaviti. se ne razumije./… kao što je kolegica primijetila i regionalna područna uprava određeni doprinos, to stoji. Svjedočimo i tome da su u raznim županijama statistički podaci malo različiti, ali ima županija koje su dakle i u ovom materijalnom smislu doprinijele, dakle da se osiguraju uvjeti za rad. I moja županija, iz koje ja dolazim, Koprivničko-križevačka u tom dijelu je zasigurno jedan značajniji doprinos dala. Dakle, u tim okolnostima svih ovih pokazatelja poglavlja i svega dolazi nam, evo ova treća po redu strategija koju je trebalo napraviti, naravno prije svega evaluaciju koja je napravila jedna izuzetno respektabilna institucija institut, dakle Trimbot iz Nizozemske. I napravili su određenu analizu, bio je predstavnik Vlade jer rekao da je on želio ukazati na određene rupe koje postoje u ovom sistemu a ima ih dosta, ima ih dosta. Jedna od tih je komunikacija na svim razinama i tom dijelu zna zasigurno treba uznastojat da ta komunikacija bude bolja na svim razinama i zasigurno će biti u ovoj strategiji tog mandata značajna pozornosti. Naravno, neću ništa novo reći ako kažem, dakle i glede vizije i glede misije, što je bilo rečeno. I vizija glede smanjenja, dakle potražnje, dostupnosti itd. pa nema tu, nesporno je da dakle oni koji se bore s ovim problemima i u represivnom smislu, da ulaže ali su neravnopravna u utakmici. Jasno stoji, jer sredstva s kojim raspolažu oni koji se suprotstavljaju i bore se, dakle reprezentativnim metodama, su dvadeseterostruko puta manja od onih koji ostvaruju nažalost u ovom drugom dijelu. Dakle, to je zasigurno. Nemam što dodati ni o onim načelima, načelima koja su rečena, ustavnih prava, načelima ravnopravnosti, ali i načelo sveobuhvatnosti. Želim posebno, glede ovih mladih ljudi reći načelo sveobuhvatnosti kojem se mora dati, ako je zdravlja potpuno duševno i tjelesno blagostanje, potpuno duševno, tjelesno i socijalno blagostanje onda to dovoljno govori samo za sebe. Da i ove socijalne prilike, tim mladim ljudima treba, dakle učiniti kvalitetu življenja, jer moramo jasno reći da mnogi mladi ljudi su frustrirani, a svaka neriješena frustracija izaziva novu frustraciju. I to zasigurno je ovaj, vodi u probleme uz ove momente dostupnosti i svega velik. I zato u tom dijelu moramo biti izuzetno odgovorni, odgovorni na način da se jasno odredimo, da imamo stav, a ne da kažemo e sad lake droge, ovakve, onakve. Mi imamo jasan stav, dakle nema, jasan stav glede droga. Droga, je droga, moramo znati da je mehanizam, mehanizam nastajanja, motivi uzimanja i mehanizam nastajanja i kod droga i kod duhana, i alkohola sličan, I u tom dijelu moramo biti odgovorni i jasno reći, dakle ne drogama. Nemam nikakvog razmišljanja u tom smislu uz, nastojati na ovim temeljima stvoriti, stvoriti, dakle pozitivno okružje za te mlade ljude uz angažman svih i na taj način ćemo zasigurno, ovaj veliki problem rješavati naravno u ovoj strategiji na onaj način koji bi smo željeli. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sljedeći za raspravu Boro Grubišić. Nema ga, gubi pravo. Željko Kolar. Izvolite kolega. **Kolar, Željko (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ja ću pokušati svoju raspravu malo usmjeriti na neke pozitivne rezultate koji su u ovom izvješću jer ako to ne napravim znači da ću se ponavljati sa sa 22 ili 21 kolega koji je govorio prije mene. I sada kad ste mi davali riječ sam razmišljao da li da odustanem od rasprave, da li išta novoga mogu reći ili da ipak uzmem riječ. Ali, pokušat ću objasniti zbog čega sam se ipak odlučio da govorim. Kaže u izvješću tijekom 2011. godine na liječenju je bilo 7665 osoba, od kojih je 1151 bila prvi put na liječenju, 15%. Ukupan broj liječenih ovisnika u 2011. povećan je za 1,5% u usporedbi sa 2010. godinom. Udio novih osoba u sustavu liječenja ovisnika kao i prethodne godine nastavio se smanjivati. Zbog zlouporabe opijate tijekom 2011. godine na liječenju je bilo 6198 osoba, od kojih su 343 bile prvi puta na liječenju što je dosada najmanji udio novopridošlih opijatskih ovisnika. Pa onda kaže, rezultati praćenja prevalencije zaraznih bolesti povezanih s drogom i ove godine pokazuju nisku stopu zaraze HIV-om te konstantan pad prevalencije hepatitisa B i ponovno opadanje stope prevalencije hepatitisa C. Pa onda u izvješću kaže prema statističkim podacima Ministarstvu unutrašnjih poslova tijekom 2011. godine prijavljeno je 7676 kaznenih djela zlouporabe opojnih droga što je 0,2% manje nego u 2010. Kad je riječ o dostupnosti droga prema dostupnim pokazateljima u Hrvatskoj je tijekom 2011. nastavljen trend smanjene dostupnosti heroina na domaćem tržištu droga. U 2011. su ostvareni 6342 zapljene svih vrsta droga čime je nastavljen trend rasta ukupnog broja zapljena droga. Tijekom 2011. uz potporu jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave u većem dijelu ostvareni su ciljevi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga koji su planirani za 2011. godinu. U 2011. utrošeno je više financijskih sredstava na području županija, a bilježi se manje ukupno registriranih ovisnika o drogama. Sukladno županijskim akcijskim planovima suzbijanja zlouporabe droga na području županija tijekom 2011. provodili su se mnogobrojni i raznovrsni programi suzbijanja zlouporabe droga. droga. Sveukupno je provedeno 99 programa usmjerenih na suzbijanje droga od kojih je 66 usmjereno na programe univerzalne prevencije itd., itd. A zašto je to tako? Iz razloga toga što smo imali Nacionalnu strategiju suzbijanja i zlouporabe droga u RH od 2006. do 2012. godine i zbog toga što je postojao Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga od 2009. do 2012. godine. I moramo i u ovoj raspravi i odati priznanje svima onima koji se bave tim poslom. Od MUP-a, od ministarstava, od lokalne i regionalne uprave, od ljudi koji rade u komunama, od udruga koje se sa tim bave i sa Crvenim križem i da ne nabrajam sve ostale. I da nema, da nije bilo svih tih strategija i borbe društva naravno da ne bi bili takvi rezultati i da bi stanje što se tiče droga i svih opijata bilo puno gore u RH nego što je to nego što je to danas. I zbog toga je bitno da danas mi raspravljamo i da donosimo Strategiju suzbijanja zlouporabe droga u RH za razdoblje od 2012. do 2017. godine. I još jedna stvar koja je vrlo bitna, da stalno ne prebacujemo krivnju na nekoga drugoga jer mnoge stvari počinju od doma, od obitelji i ne može biti opravdanje da netko previše radi ili trči za novcem da ne vodi brigu o svojem rođenom djetetu. Prvenstveno obitelj. Nakon toga naravno i obrazovni sustav i sve ostalo. I naravno ono što je nekoliko puta bilo u raspravi napomenuto, što su mnoge kolege rekle, znači da oni ljudi koji prođu liječenje da nađemo modus, način da ih uključimo u društvu da nađu posao, da mogu zasnivati svoju obitelj i da nastave normalno živjeti. I ono što je rekao kolega Kolman da pokušamo uskladiti ovu vertikalu između svih koji se bave tim problemom i onda će rezultati biti još bolji. Hvala lijepa. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Kolar je rekao da je mislio odustati. Također sam mislio povući diskusiju i totalno sad moram promijeniti diskusiju jer poslije 23 diskusije čovjek više nema što raspraviti o tome. Ali, ću se ipak akceptirati na jednu lokalnu stvar, odnosno problemi u našoj županiji. U manjim sredinama kod nas nastaje veliki problem što manja mjesta nemaju nikakvih sportskih objekata, naročito školskih sportskih dvorana kojih nema. Tako da neka mjesta koja su imali te športske dvorane ukinuti su da se može u njima napraviti nove učionice. Nažalost, vlast rečemo da lokalna zajednica sufinancira sufinancira škole, lokalne ali i manje gradovi i općine, to treba raditi županija. Nažalost, kod nas nije to tako izdašno da naša županija, možda nismo na istim valnim dužinama, i nije baš toliko investirala u naša područja. Tako da je grad Korčula ove godine završio bazen di je učestvovalo 9 milijuna kuna, a znamo da izvorni proračun grada tu oko 18 do 20 milijuna. Također, će imati 1, 5 milijuna još troškova za održavanje, to sve radi djece koja mogu u zimskom periodu koristiti te bazene za sport, jer je ipak kod nas sport ono da može biti najutjecajniji i najkorisniji za prevenciju protiv droge. Mi imamo jedan fenomen, pričaju da dileri rasprodaju, prodaju drogu, kod nas imamo velike količine na jugu, na otocima juga, količine marihuane, nama more donese ispod kuća. Tako da dosta često imamo po 10 kilograma da pojedinci nađu to i kasnije ta omladina koja ide negdje na plažu, to izbaci more, oni to pokupe, nekad podjele nekome, neki prodaju, nisu to dileri, a budu sutra kažnjeni kao pravi kriminalci, kao pravi dileri. Mislim da su to količine velike, kako jer nama susjedna država dolje na jugu, na istoku odnosno kad idu kolone glisera krijumčare s time, bacaju u more kad nastane veliko nevrijeme i to je veliki problem. Tako da su to dosta velike količine. Mislim da bi trebalo više pozornosti dat u tome da policija odmah poslije tih nevremena, sada u zimskim periodima obiđe otoke od Dubrovnika, Mljeta, Lastova i Korčule di se te velike količine toga nađu. To su, bude po stotine kilograma, jer ti gliseri voze po vagone te droge, marihuane koja se sutra podijeli, raspačava po otoku. Lako možemo to spriječit samo jednom aktivnosti i Lučke kapetanije i policije, priobalne straže, mislim da se to može obići te terene, jer oni to bacaju u more poslije tog nevremena, kad ih prate već brodovi koji vrše kontrolu, da mogu pobjeći ili da se ne potope oni to bace u more. Znači da bi smo trebali jednu veću prevenciju i aktivnost poslije toga. Evo, ja više stvarno ne bi jer ste dosta to rekli, mislio bi da bi i ovaj jedan dio mogli ući u tu raspravu da se pozabavimo time. Evo, hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo jednu repliku, kolegica Ana Devčić Komparić. Izvolite. **Komparić Devčić, Ana (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Ma evo, kolega Marelić potaknuli ste me, kad ste rekli da u manjim sredinama nema sportskih objekata i da naša djeca nemaju gdje, dakle baviti se sportom. Upravo sam čitala, zato ste me to i potaknuli, da Grad Split odustaje od financiranja Spaladium arene koja će državu i grad koštati u 30 godina milijardu i osamdeset milijuna kuna. Ako na taj novac dodamo i novac koliko košta Arena u Zagrebu, onda ja pitam i vas i sebe, koliko dvorana i sportskih objekata su naši mladi mogli imati za ove novce? **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Marelić. Izvolite. ali ja bi još samo dao jedno, dopunu toga da naša županija plaća veterane koji idu u Ameriku na neke, održavaju se vaterpolo priredbe, neke, igraju se veterani, a za mlade ništa. Mislim, to je ono žalosno, ta sredstva trošimo za veterane, a za mlade ništa. Ja dolazim iz mjesta gdje mogu bit ponosan da imamo dosta veliki natalitete, dosta mladih, sa njima dosta pričamo, a nemam jedna od tih ni dvorana, ni školska dvorana koja je bila, pretvorili su je u učionice, jer nema mjesta. Ima dosta mladih, sa njima dosta radimo, i mogu vam reć da možda pojedinci puše te, što dopliva dolje, ali težih droga mislim da i nema, ali sa njima dosta radimo. I mislim da je o nama, kao roditeljima, kao političarima i privrednicima dosta zavisi sve to skupa. Evo, toliko kolegice. Hvala. Ovime smo iscrpili prijavljene za raspravu. Nema zamjenika ministra da da zaključno. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.